Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 17. töönädala esmaspäevast istungit. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll!

on end registreerinud 69 Riigikogu liiget, puudub 32.Järgnevalt, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde. Ja küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Meil on kolmapäeval automaksu eelnõu menetluses. Sooviksin aru saada sellest, et mille alusel on jälle kõik muudatusettepanekud kokku seotud. Keskerakond esitas väga palju sisulisi muudatusettepanekuid, enam ei ole võimalik neid eraldi hääletada, näiteks eraldi hääletada automaksuvabastust lasterikastele peredele, puuetega inimestele. Jällegi kõik sisulised muudatusettepanekud seoti kokku, nüüd on need täiesti sisutud, sest ei ole võimalik neid eraldi hääletada. Ja mitte kuskil ei ole välja toodud, mille alusel seda on tehtud. Kas te saaksite palun öelda, mis on jälle juhtunud? Aitäh, hea kolleeg! Muudatusettepanekute sidumise kohta oskab kindlasti kõige paremini vastata rahanduskomisjoni esindaja, kui toimub komisjonipoolne ettekanne. Selgitusi saab lugeda ka eelnõu seletuskirjast. Ja kui menetlemisel on tehtud vigu, siis on võimalik pärast muudatusettepanekute läbivaatamist eelnõu teine lugemine katkestada. Aga ma tahan rõhutada ühte asja, head kolleegid: juhatusel ei olnud alust eelnõu päevakorda mitte võtta. See on ka põhjus, miks see konkreetne eelnõu on selle nädala päevakorras.Andrei Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Suur tänu, austatud istungi juhataja! Aga siis te oskate võib-olla mulle nõu anda: kui eelnõu hääletamisel on ühes muudatusettepanekus mitu muudatusettepanekut ja ma mõnda toetan ja mõnda mitte, siis kuidas ma hääletama pean? ma hääletama pean? Ma ütlesin, et muudatusettepanekute sidumise kohta oskab kõige paremini vastata rahanduskomisjoni esindaja. Aga kui nüüd see üks muudatusettepanek läheb läbi, mida komisjon ei ole toetanud, sellisel juhul teine lugemine läheb lõpuni ja seejärel eelnõu teine lugemine katkestatakse. Nii et seetõttu see protsess läheb edasi nii nagu tavaliselt, kui muudatusettepanek, mis ei ole saanud komisjoni toetust, on läbi läinud. Ja seetõttu ka katkestatakse seejärel eelnõu teine lugemine.Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Ma sooviksin teie põhjendusi kuulda, miks nädalast nädalasse on kolmapäevasel päeval opositsioonierakondade eelnõud pandud alati viimaseks. Palun põhjendage seda! Aitäh, hea kolleeg! Me oleme lähtunud päevakorda koostades sellest, et Riigikogu saaks täita kõiki talle pandud ülesandeid. Ja reeglina me oleme pannud kõik lõpphääletused ettepoole, siis teised lugemised ja kolmandad lugemised. kolmandad lugemised ette, seejärel teised lugemised ja siis esimesed lugemised. Ja seetõttu päevakord näeb ka täna välja selline, et esimesed lugemised on kõige viimased.Aivar Kokk, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ma küsin ka kolmapäevase mootorsõidukimaksu eelnõu kohta. Kõigepealt, täna rahanduskomisjon tegi veel sinna muudatusettepanekuid Rahandusministeeriumi ettepanekul ja neid parandusettepanekuid või muudatusettepanekuid ei ole tegelikult huvigrupid üldse saanud arutada.

kümnete kaupa tulnud? Aitäh, hea kolleeg! Kui seda on arutatud komisjonis, siis komisjoni liikmed on sellega tutvunud. Ja kui sellega seoses on täiendavaid küsimusi, siis, ma saan aru,

pidi olema majanduskomisjonis arutusel sellel neljapäeval, siis see istung tõsteti sootuks kella kaheksaks hommikul, mis on väga ebatavaline. Me kumbki ei jõudnud oma muudatusettepanekuid tutvustama. See oli nii-öelda pooleldi nurga taga tehtud asi. Kusagil see vilkus, see erakorraline kellaaeg, aga meie tulime eraldi kohale ja ja avastasime, et ennäe, kell kaheksa on istung ära peetud. Ma osundaksin sellele, et kui on tõsised muudatusettepanekud, mida on palju, siis sellised erakorralised muudatused aegades aegades peavad ikkagi hästi põhjendatud olema ja peavad olema ka korralikud kutsed, et inimesi ei eksitataks. Aitäh, hea kolleeg! Sellega ma olen nõus, et asjaajamine peab olema kindlasti korrektne. Aga kui teil on küsimusi küsimusi komisjoni juhtimise kohta, siis minul on väga keeruline seda kuidagi kommenteerida. Sellisel juhul te peate ikkagi küsimuse esitama komisjoni esimehele. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta! Aitäh! Nokk kinni, saba lahti. Saba kinni, nokk lahti. Te soovitate Riigikogu liikmetele, et rahanduskomisjoni esindaja tutvustaks neid kokku seotud muudatusettepanekuid. Te olete Riigikogu esimehena siin saalis seda ka varem soovitanud ja tegelikult ei ole see toiminud. Me oleme siis päevakorrapunkti arutelu ajal teada saanud, et need kokkusidumised on olnud kodu- ja töökorra vastased. See on minu hinnang, ja mitte ainult minu hinnang. Olen konsulteerinud ka mitmete ekspertidega ja nad on samale arvamusele jõudnud.Ja nüüd te soovitate päevakorra kinnitamisel jällegi, et kolmapäeval, kui see päevakorda tuleb, siis saate küsida. Mida me küsime, kui me oleme juba praegu veendunud, et need on kodu- ja töökorraga vastuolus? Ja kui juhatuse liikmed võtaks vaevaks vähegi nende materjalidega, mida komisjonist juhatusse saadetakse, siis Riigikogu juhatus, ma olen kindel, jõuab samale järeldusele. Nii et minu ettepanek on ikkagi väga selge: see kolmapäevane päevakorrapunkt nr 2, mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu 364, me ei saa seda arutada. Me ei saa seda arutada, sest see on kodu- ja töökorra seadusega vastuolus.Enamgi veel, täna tehti suure hulga muudatuste arutelu rahanduskomisjonis ja sellega ei ole loomulikult ka Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saanud tutvuda. Ja materjalid, tuletan meelde, auväärt Riigikogu esimees, saadetakse juba täna õhtul kolmapäevaseks Saadetakse juba täna õhtul ära! Rongid on läinud.Niisugune seadusloome niivõrd olulise eelnõu puhul – mul on lausa piinlik. Mul on lausa piinlik! Palun võtke see päevakorrast välja. Ka juhatusel on võimalik teha ettepanek katkestada. Muide, lugege kodu- ja töökorra seadust! Teie vasakul käel istuv ametnik võib

Aitäh, hea kolleeg! Teie seisukoht on selge ja teie ettepanek on selge. Nagu ma ütlesin, juhatusel ei olnud alust eelnõu päevakorda mitte võtta. Aga ma saan aru, et selle konkreetse sõnavõtuga seoses on ka kõnesoov kohapealt. Erkki Keldo, palun!

Suur tänu! Järgnevalt Andrei Korobeinik, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Mulle tundub, et kolleeg Helir-Valdor tegi väga mõistliku ettepaneku, saaks selle eelnõu välja võtta ja edasi liikuda, aga ma saan aru, et seda soovi ei ole. Ma ikkagi ei saanud vastust enda küsimusele. Kui ühes muudatusettepanekus on mitu muudatusettepanekut ja üks neist mõnele Riigikogu saadikule sobib, ta soovib seda toetada, aga ülejäänud 20 ei sobi, siis kuidas ikkagi hääletama peab? See jäi mulle totaalselt arusaamatuks teie vastuses. Kui te oskate nõu anda, siis ma tean, kuidas kolmapäeval või neljapäeva hommikul käituda.

Aga ma selgitasin teile eelnevalt protseduuri. Kui muudatusettepanek, mis ei ole saanud komisjoni toetust, leiab suure saali toetuse, siis sellisel juhul see tähendab ka pärast muudatusettepanekute läbihääletamist teise lugemise katkestamist. See on protseduur, mida Riigikogu on siiani järginud ja mis on meie kodu- ja töökorra seaduses kirjas. Kert Kingo, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Ma tänan! Ma tulen jälle oma teema juurde tagasi, sest teie antud vastus absoluutselt ei rahuldanud mind. Te rääkisite siin, et te lähtute sellest, kas on esimene, teine või kolmas lugemine ja et Riigikogus töö oleks tagatud – midagi sarnast.

Palun põhjendage seda selliselt, et see vastaks ka sellele, mis tegelikkuses on toimunud. Miks pannakse kogu aeg opositsioonierakondade eelnõud kolmapäevasel päeval täitsa lõppu? Ma ei räägi mingitest esimestest-teistest lugemistest, sest meil on olnud nädalaid, kui on ainult esimesed lugemised olnud ja meie oleme alati viimased päevakorras. palun! Aitäh, hea kolleeg! Ma lihtsalt toon välja need põhimõtted. Meie kodu- ja töökord ütleb ka väga selgelt, et eelnõud järjestatakse päevakorras menetlusetappide järgi, alustades kolmandatest lugemistest, seejärel tulevad teised lugemised ja päevakorra lõpus on esimesed lugemised. Päevakorrapunktide järjestamisel püütakse arvestada, et sama juhtivkomisjoni ja sama ettekandjaga päevakorrapunktid oleksid järjest. Ka see on üks seisukoht, millest lähtuvalt me oleme need konkreetsed [eelnõud järjestanud]. Aga mis puudutab veel seda, millistel kohtadel asuvad konkreetsed eelnõud, siis juhatus on on mitmel puhul lähtunud ka sellest, et kui eelnõu on ikka korduvalt võetud päevakorrast välja või on eelnõu lugemisel tekkinud arutelu võimatus, siis sellisel juhul me oleme need konkreetsed eelnõud

kas arutelu leiab aset või ta ei leia aset. Sellepärast me oleme mingitel puhkudel need eelnõud lisanud sinna päevakorra lõppu.Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Lugupeetav Riigikogu esimees! Kõigepealt ma tunnustan teid, et majandusminister on üles leitud. Väga meeldiv teie töö resultaat.Nüüd, kui ma vaatan praegu seda automaksu segadust, mis parlamendis on tekitatud koalitsiooni poolt, siis ma olen sügavalt murelik. Asutakse süsteemselt kodukorraseadust rikkudes ühiskonda nii palju häirivat maksuseadust läbi suruma.

See on konkreetne ettepanek. Ma paluksin teie vastust. Kas te kavatsete juhatusele selle ettepaneku teha?Nüüd, teine puudutab selle eelnõu menetluslikku teed. Isamaa on esitanud hulgaliselt ettepanekuid ja need on omavahel kokku seotud paketiks.

kuidas on võimalik käituda, kui sisult erinevad muudatusettepanekud on komplekteeritud ühte puntrasse ja parlamendi liige võib toetada selle puntra ühte elementi, aga olla vastu teisele? Kas tuleks olla poolt või vastu või erapooletu? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Kõigepealt vastus teie esimesele küsimusele. Riigikogu juhatus ei hinda üksikute muudatusettepanekute sisu, seda saab teha ikkagi komisjon. Komisjon saab anda nende kohta väga konkreetse hinnangu. Mis puudutab muudatusettepanekuid, mille puhul on soov, et need läbi läheksid,

See protseduur on täiesti loogiline. Nagu ma juba korduvalt olen maininud, kui komisjoni poolt mitte toetatud muudatusettepanek saab toetuse, siis eelnõu teine lugemine katkestatakse. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Ikkagi, kui eelnõu tuleb suurde saali teisele lugemisele, on oluline, et et kogu informatsioon oleks tagatud, eriti informatsioon muudatusettepanekute kohta. Tänaseks on meile ainult teada, et muudatusettepanekud on kokku seotud. Selle kohta saatis rahanduskomisjon pressiteate, aga mitte mingit infot selle kohta, mille alusel see toimus, kuidas see toimus. Vähe sellest, et iseenesest juba see kokkusidumine on vastuolus Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, aga veelgi enam: enam isegi ei põhjendata, ei püüta selgitada, mille alusel ja kuidas sidumine toimus.

Soovin küsida, kuidas sellega on. Miks ei anta mitte mingit informatsiooni selle kohta, kuidas see arutelu toimus, miks need muudatusettepanekud niimoodi kokku seoti ja kuidas sellise järelduseni üldse jõuti? Millal see informatsioon saab avalikuks? Aitäh! Aitäh! Nagu te teate, täna õhtuni on aega teile muudatusettepanekute tabel saata. Aga ma saan aru, et 28. mai istungil, kus

mis juhtub sellisel juhul, kui mõni seotud muudatusettepanek leiab Riigikogu täiskogu toetuse. Te saate täna, nagu ma ütlesin, kogu selle informatsiooni muudatusettepanekute kohta, sealhulgas muudatusettepanekute tabeli, nii nagu RKKTS ette näeb. Henn Põlluaas, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Minu küsimus puudutab otsuse eelnõu 396 ehk teisisõnu ettepaneku tegemist valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus konsulaadi sulgemise kohta San Franciscos. Selle kohta on täiesti selge õigus‑ ja analüüsiosakonna analüüs, see ei vaja koosseisu häälteenamust, piisab lihthäälteenamusest. Ometigi me loeme siit, et selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. häälteenamust. Koosseisu häälteenamust on vaja ainult sellisel juhul, kui eelnõu nõuab mõne seaduse muutmist. Seda see eelnõu ei

seadust rikkudes pandud nõudeks koosseisu häälteenamus. Te täiesti selgelt sealtsamast puldist lubasite juhatuses seda arutada, see asi korda teha. Selle asemel saime me ainult kirja, et kas fraktsioon üleüldse soovib nende eelnõude arutelu ja menetlemist. Ma küsin: kas te kavatsete ka kunagi hakata meie seadusi täitma ja seisma selle eest, et hääletused meil siin Riigikogus toimuksid vastavalt ettenähtud korrale. Ka see koosseisu

Juhatus on lähtunud ka väliskomisjoni seisukohast: väliskomisjoni istungil tõi selle esimees välja, et eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus.

toetas seda otsust konsensuslikult.Ja kui me räägime komisjoni suurest enesekorraldusõigusest, siis kindlasti on [tähtis] komisjoni seisukoht, eriti kui see on konsensuslik. Sellest lähtuvalt me oleme selle konkreetse

Seetõttu meie lõplik seisukoht kujuneb ikkagi komisjoni otsuse alusel ja antud juhul oli konsensuslik otsus, et see nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh, austatud juhataja! Minu hinnangul Riigikogu juhatus – [teised] juhatuse liikmed ja teie Riigikogu esimehena – ei täida oma hoolsuskohustust ja seadusest tulenevaid kohustusi, kui te veeretate kogu vastutuse juhtivkomisjonile antud olukorras, mis puudutab kodu- ja töökorraga vastuolus olevalt muudatusettepanekute kokkusidumist. Korduvalt on Riigikogu liikmed juhtinud juhatuse tähelepanu ja pöördunud teie poole, aga te ei ole reageerinud.See ei ole niisugune formaalne muudatusettepanekutesse süvenemine või keskendumine, millele te viitate, et juhatusel ei ole sellist kohustust. On küll! Kui Riigikogu liikmed korduvalt esitavad proteste, siis on elementaarne, et Riigikogu juhatus tegeleb selle teema ja probleemiga, mitte ei vaata sellest mööda. Te nagu leierkast lasete vastuseid Riigikogu liikmetele, et see ei ole teie pädevus. On küll! Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § ütleb lõikes 1, et Riigikogu katkestab Riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõu teise lugemise ilma hääletamiseta. Ja siin on täiesti alus olemas selleks pädevuseks, mis on Riigikogu kodu- ja töökorras sees, ehk kui eelnõusse on tehtud niivõrd olulisi muudatusi. See on minu kommentaar ja ettepanek teile, mis puudutab selle nädala päevakorda. Ärgem ignoreerigem, ma ütleks, mitte ainult opositsiooni, vaid üldse Riigikogu liikmeid ja nende elementaarseid põhiseaduslikke õigusi!Aga mul on päevakorra kohta ka küsimus, protseduurikast paremini aru saamiseks esitan selle teile. Nagu me teame, esmaspäevane päevakord on tavaks koostada nii, et kui meil on seaduseelnõud või otsuse eelnõud, siis need on ees ja arupärimised on järel. Nüüd ma vaatan, et selle nädala päevakord on kinnitatud niimoodi, et kõigepealt on umbusalduse avaldamine, siis on üks arupärimine, siis on Riigikogu otsuse eelnõu ja siis lähevad jälle arupärimised edasi. Miks on niisugusel kujul tehtud see päevakord? Mul on ettepanek viia ta senise praktikaga kooskõlla, et kõigepealt on loomulikult ministri umbusaldamise teema, siis on otsuse eelnõu ja siis tulevad arupärimised üksteise järel, nii nagu tavapäraselt meil see planeeritud on.Ja Ja teiseks: kui nüüd minister Riisalole umbusaldust avaldatakse, kas ta tuleb ka järgnevatele arupärimistele vastama või mitte? Aitäh, hea kolleeg! Mina küll ei saa aru, kust te näete, et pärast otsuse eelnõu tulevad arupärimised. Siin ei ole seda. Siin on lähtutud otstarbekusest. Kuna Tiit Riisalo on siin ja tõenäoliselt teil on talle hulga küsimusi, siis ta tuleb ja vastab ka selle arupärimise ära ja me saame teemadega edasi minna.Mis puudutab teie teist küsimust,

Antud juhul rahanduskomisjon on selles osas oma seisukoha välja öelnud, et kui muudatusettepanek, mis ei ole leidnud komisjoni toetust, leiab täissaali toetuse, siis rahanduskomisjon teise lugemise katkestab. Aga nüüd, Rain Epler, palun!

komisjoni enesekorraldusõigust esile tuues. Võib-olla kaalute, et paneme selle õigus- ja analüüsiosakonna kinni? Te nagunii seadusi ei täida.Aga mul on küsimusi ka. Üks on tänase istungi juhtimise kohta. Ennist oli siin terve rida protseduurilisi küsimusi, te võtsite neid ja siis olid järjekorras sõnavõtuga Helir-Valdor Seeder ja Erkki Keldo. Teatavasti te enne valimisi sõnastasite väga selgelt põhjuse, miks Eesti 200 parlamenti tuleb: ikka selleks, et Reformierakond saaks teha neid asju, mida Reformierakond tahab teha. Keldo saatis teile mingi teate, et tal on õudselt tähtis küsimus ja ole hea, võta mind enne Seederit? Või mis põhjusel te selle järjekorra ringi tegite? Või te kuidagi vaatasite kolleegide peale ja siis otsustasite, et Keldo tuleb enne võtta, kuigi Seeder on varem järjekorras? See on tänase kohta.Teine küsimus on mul laiemalt automaksu seaduseelnõu kohta. kohta. Sellest vestlusest, mis siin saalis on arenenud, ma saan aru, et valitsus algatas eelnõu, aga meedia vahendusel me oleme kuulnud, et te koalitsioonis ei ole üksteisega kokkuleppele saanud ja nüüd sisuliselt muudatusettepanekute raames kirjutati kogu eelnõu ümber. Homme või täna hilisõhtul saame me hakata lugema, mis seal eelnõus on, ja juba kolmapäeval menetleme. Ma liitun kolleegide ettepanekuga, et juhatus saab teise lugemise katkestada ja te võiksite seda ikka tõsiselt kaaluda. Muidu see seadusloome läheb meil siin väga kummaliseks. Arvestades teie positsiooni, ma paluksin teilt ka isiklikku arvamust, kas te sellist eelnõu menetlust isiklikult peate heaks ja kvaliteetseks. Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! See väljub juba väga suuresti protseduurika piirest. Aga ma olen korduvalt selgitanud oma seisukohta, ma olen välja toonud, et eelnõu teise lugemise võib katkestada üksnes pärast muudatusettepanekute hääletamist. See on seisukoht, millest lähtuvalt me oleme eelnõu ka selle nädala päevakorda lisanud. Juhatusel ei olnud alust eelnõu päevakorda mitte võtta. Need olid meie väga selged kaalutlused.Mis puudutab teie küsimust selle kohta, miks ma andsin Erkki Keldole enne sõna, et see oli reaktsioon Helir-Valdor Seederi protseduurilise küsimuse raames tehtud ettepanekule, mis kvalifitseerus minu hinnangul ka sõnavõtuks. Lihtsalt Lihtsalt selleks, et meil järg ära ei kaoks, ma andsin Erkki Keldole selles kohas sõna. Just, et meil oleks natukenegi võimalik seda järge pidada. Kui meil on, ütleme, veel mitukümmend protseduurilist küsimust, siis ühel hetkel on siin kõigil väga keeruline järge Head kolleegid! Nagu öeldud, protseduuriliste küsimustega on ka olnud olukord, kus meil need ei lõpe, ja sellisel juhul istungi juhataja peab ühel hetkel hindama, kas küsimused kipuvad korduma või mitte.

puuetega inimestele või suurperedele ja nad on koos ülejäänud muudatusettepanekutega, mis võivad olla obstruktsioonilised –, kuidas Riigikogu saadik peab hääletama, kui ta tahab toetada konkreetseid sisulisi muudatusettepanekuid ja ei taha toetada muid? Mis tema võimalus on? Iseenesest Riigikogu töökord eeldab ju seda, et saadikutel võiks saalis olla õigus hääletada muudatusettepanekuid, mis kuuluvad hääletusele, mis on saanud komisjonis vähemalt kaks poolthäält. Aga antud juhul seda võimalust mul ei ole. Kuidas ma saan seda võimalust realiseerida? Aitäh, hea kolleeg! Antud juhul muudatusettepanekute suur hulk viitab ka sellele, et seal võib olla rida obstruktsioonilisi ettepanekuid. Aga seda oskab kommenteerida juba konkreetselt juhtivkomisjonipoolne ettekandja. Kui Kui on ettepaneku sees mingeid ettepanekuid, mida soovitakse toetada, ja see konkreetne ettepanek ei ole leidnud rahanduskomisjoni toetust, siis nagu ma ütlesin, minu soovitus on sellisel juhul selle ettepaneku poolt hääletada. Ja kui see ettepanek leiab toetust, nii nagu ka rahanduskomisjon on öelnud, siis konkreetse eelnõu puhul selle teine lugemine katkestatakse ja siis hakatakse kaaluma juba rahanduskomisjonis, milline ettepanek jääb lauale ja milline mitte.Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!

Esialgu mulle tundub olevat selline olukord, et koalitsioon on leidnud nüüd ühe võimaluse, kuidas suruda maha obstruktsiooni, ja isegi mitte obstruktsiooni, vaid opositsiooni eelnõude menetlemist. Mitte obstruktsiooni, vaid eelnõude menetlemist, sidudes nad kimpu. Ja ükskõik mida siin saadikud ka ei küsi selle olukorra kohta, teie vastus on alati kokkuvõtlikult ühesugune: komisjonil on väga suur enesekorraldusõigus ja nad võivad kõike teha. Ja kui midagi on, siis saate seda küsimust küsida komisjoni esindaja käest, kui seda asja menetletakse.Aga ma nüüd tahaksin teada. Te muidugi ütlete ka, et Riigikogu juhatusel siin mingisugust sekkumisvõimalust ei ole. ei ole. Aga kuna te olete päris tark mees, siis ma sooviksin teada, kuidas on võimalik Riigikogu liikmetel realiseerida oma kaebeõigust, kui nad näevad, et nende hinnangul ilmselgelt komisjon ja komisjoni

keegi tarvitab teie kallal füüsilist vägivalda, lööb teile jalaga tagumikku, siis te pöördute politseisse. See on kaebeõiguse realiseerimine. Aga kuidas me saame, kuidas Riigikogu liikmed saavad realiseerida oma kaebeõigust, kui nad näevad, et konkreetselt on rikutud Riigikogu kodu- ja töökorra seadust? Millised hoovad on? Andke nõu, siis võib-olla kaob see obstruktsiooniline küsimuste esitamine ära. Ütleksite, et näete, kaevake sinna, kaevake tänna. Aga

Aga ühe eelnõu puhul me oleme näinud seda, et on pöördutud Riigikohtusse ja Riigikohus on kujundanud oma seisukoha ka muudatusettepanekute paketeerimise küsimuses, samuti selles küsimuses, kas ülemäärane hulk muudatusettepanekuid kvalifitseerub obstruktsiooniliseks tegevuseks, mille puhul Riigikogu komisjon ja suur saal saavad väga selget seisukohta väljendada. Nii et siin on väga mitmeid mitmeid erinevaid lahendusi ja on ka üks kohtulahend, mis on sellises küsimuses tehtud. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Esiteks, Keskerakonna muudatusettepanekud polnud obstruktsioonilised, nad olid sisulised. Te ütlesite, et kui üks muudatusettepanekute pakett peaks leidma toetust, siis teine lugemine katkestatakse. Tegelikult on ju sellega tekitatud lisaprobleeme ja segadust. Kui muudatusettepanekud oleksid

tekkinud päris paras segadus. Ja mul on ka ennetavalt selline küsimus. On täiesti arusaamatu, mida me hakkame lõpuks hääletama, kui hakkame muudatusettepanekut hääletama. Enne seda kindlasti soovitakse võtta vaheaega, et aru saada, kuidas need muudatusettepanekud hakkavad välja nägema. Kas Riigikogu juhatus plaanib hakata ka neid vaheaegu piirama, nagu on varem juhtunud? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! See on nüüd küll teie väga konkreetne seisukoht, et see protsess läheb väga keeruliseks. Mina kirjeldasin selle protsessi ära, mis juhtub pärast seda, kui muudatusettepanek, mis on kimpu seotud, leiab suure saali toetust ja komisjon konkreetse

lapsed ja lapselapsed saavad lugeda, mida arvas Riigikogu esimees. Võtame sellesama mootorsõidukimaksu eelnõu menetlemise, võtame selle, kuidas on kokku seotud muudatusettepanekuid, nii erinevate Riigikogu liikmete poolt tehtuid kui ka erineva sisuga ja tihti vastandliku sisuga. Ja ka see aspekt, et eelnõu algataja on tegelikult oluliselt eelnõu muutnud ja meie, Riigikogu liikmed, saame sellega tutvumiseks, ütleme, ühe tööpäeva. Kas teie hinnangul on see hea ja kvaliteetne menetluspraktika ja me võiksimegi tulevikus seda endale eeskujuks võtta?Teine küsimus on kaalutlemise kaalutlemise kohta. Te siin väga palju viitate komisjonide enesekorraldusõigusele. Tihtilugu ju küsimused puudutavad seda, et seadus ütleb ühtpidi, aga te kogu aeg seate esile selle enesekorraldusõiguse. Kas teie hinnangul siis ongi nii, et

liiga lühike muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ei ole kindlasti põhjendatud. Mis puudutab seda menetlusaega, siis see võiks olla alati mõistlik. Antud juhul muidugi selle eelnõu menetlemise puhul ei saa öelda, et selleks ei ole olnud aega. On küll. Siin on väga palju ja väga põhjalikult seda küsimust arutatud.

Nii, Kalle Grünthal, viimane protseduuriline küsimus. Ja siis me anname lõpuks sõna Helir-Valdor Seederile, kes on pikalt oodanud. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mu küsimus on väga konkreetne ja ma loodan, et stenogrammis kajastub nii minu küsimus kui ka teie vastus. Mina küsisin teie käest, kui ma õigesti mäletan, milline on Riigikogu liikme võimalus vaidlustada komisjoni tegevust, kui ta näeb seal ebaseaduslikkust. Ja teie vastasite, et selleks on olemas põhiseaduslikkuse järelevalve kontroll, ja nii edasi. Ja nüüd ma küsin. Ja vastake täpselt, sest ma tahan seda asja konkreetselt stenogrammi saada. Kas Riigikogu liikmel on võimalik vaidlustada komisjoni väidetavalt ebaseaduslikku tegevust ka Riigikogu töö käigus ja raames? Aitäh, Aitäh, hea kolleeg! Teil on võimalik ka juhatuse poole pöörduda loomulikult kirjalikult selles küsimuses, mis puudutab komisjoni tööd. Aga nüüd tõesti, Helir-Valdor Seeder, nüüd on sõnavõtt kohapealt. Palun!

Aga, Helir-Valdor Seeder, palun, sõnavõtt kohapealt! Aitäh, auväärt Riigikogu esimees! Me oleme nüüd oma seisukohti siin vahetanud ja need ei ole lähenenud kuidagi. Ma olen jätkuvalt arvamusel, et praegu on tegemist väga tõsise kodu- ja töökorra seaduse rikkumisega ja niisugusel kujul juba korduvalt. Aga kahetsusväärselt te ei pea vajalikuks juhatuses seda teemat isegi mitte arutada.Ent mul on päevakorra kohta nüüd ettepanek, kuna ma juba eelnevalt registreerisin ennast sõnavõtuks, et teha muudatusettepanek. Ühte ma siin protseduurilise

Tänase teise päevakorrapunkti, mis on arupärimine majandus- ja infotehnoloogiaministrile, võiks panna päevakorras kolmandaks ja kolmanda päevakorrapunkti, mis on Riigikogu otsuse eelnõu, võiks panna teiseks päevakorrapunktiks. Seda just lähtudes argumendist, mis te ütlesite, arvestades Riigikogu liikmete liikmete ratsionaalset ajakasutust. Need Riigikogu liikmed, kes ei ole seotud selle arupärimisega, saaksid siis tegeleda muude küsimustega, minna näiteks automaksuseaduse eelnõu muudatustega tutvuma, kuna selleks on niivõrd lühikene aeg.Ma aeg.Ma arvan, et Riigikogu juhatus peaks lähtuma ka Riigikogu 101 liikme ajakasutusest, mitte ainult ühe ministri ratsionaalsest ajakasutusest. Lähtugem ikkagi ka sellest! Ja sellest tulenevalt on minu ettepanek tehtud. Aitäh, hea kolleeg! Kui keegi ei ole ettepaneku vastu, siis on seda võimalik ka sellisena ...

Jaa, palun Helir-Valdor

üldse päevakorras muudatusi tegema. Tahaks tuleviku mõttes lihtsalt aru saada, et kui ma ühe korra ütlen, et me ei ole nõus päevakorda üldse muutma, kas ma pean iga järgmise muudatusettepaneku puhul ikkagi uuesti ütlema, et me ei ole nõus seda üldse muutma? Kui peab, siis … Ma saan iseenesest kolleegi mõttest aru, aga ma usun, et

protokolli huvides on parem, kui uuesti kõlanud ettepanekute osas veel oma seisukoht üle korrata. Aga teie seisukoht oli tõepoolest juba sellel esimesel korral selge. Andrei Korobeinik, sõnavõtt kohapealt, palun! palun! Suur tänu! Ma healt kolleegilt Helirilt ei oodanud sellist ettepanekut. Tegemist on väga olulise arupärimisega, mis puudutab Eesti 200 väga omapärast tagatoapoliitika tegemist. Keskfraktsioon ei ole nõus sellise muudatusega ja ma olen väga üllatunud, et see ettepanek üldse tuli. Nii et ka meie ei toeta seda ettepanekut. Selge. Aitäh, hea kolleeg! Aga nüüd ma võtan veel need kaks viimast protseduurilist küsimust ja siis me asume päevakorra kinnitamise juurde. Rain Epler, palun! Aitäh, härra istungi juhataja! Ma tahtsin lihtsalt küsida, kas teie saite samamoodi aru nagu mina, et Erkki Keldo tegi ettepaneku, et kui tema on midagi ühe korra öelnud, siis kõik peakski niimoodi olema. Ja kui te saite samamoodi aru, siis kas teie ka toetate, et see töö peaks niimoodi käima, et nagu Keldo ütleb, nii tehakse? Ei. Kui te kuulasite minu seisukohta, siis [teate, et] ainuüksi protokolli huvides ma küsin ikkagi üle need

palju rohkem kaalul, palju rohkem Riigikogu liikmeid saab minna oma tööd korraldama. Teine küsimus mul on see, et ma näen, [mille] juhatus on pannud esimeseks ja teiseks päevakorrapunktiks. Ma ei tea, kas see on kuidagi juhuslikult teil nii sattunud või te

umbusaldusavaldus majandus- ja infotehnoloogiaministrile läbi läheb, siis me tänast teist päevakorrapunkti ei ava. See oli minu väga konkreetne vastus. Aga nüüd, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 17. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

Poolt on 54, vastu 23, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.Nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kõigepealt palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Hea Riigikogu! Täna algatab Vabariigi Valitsus neli seaduseelnõu. Esiteks, Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (õppimiskohustuse kehtestamine) eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister. Teiseks, Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kolmandaks, meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (pädevuse andmine Ravimiametile) eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust terviseminister. Ja neljandaks, Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja infotehnoloogiaminister. Kõik neli seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Kalle Grünthali. Palun!

tihtipeale annavad teadvalt valeütlusi. Kahjuks näitab selline tegevus väga [halba] tendentsi: see laieneb üha. Kuna parlamendil on suur enesekorraldusõigus, siis tuleb sellele piir ette tõmmata, sest tegelikult on selline tegevus riigivastane. Kuidas me saame siin õigusloomet teha, kui meile esitatakse valeinformatsiooni? Kogumis on aga kannatajaks Eesti rahvas, kes peab järgima valeinformatsioonile tuginevaid õigusakte.Johtuvalt

kui küsija on teda eelnevalt hoiatanud, et sellise tegevuse eest on ette nähtud karistus, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Sama

rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus. Ma usun, et Riigikogu liikmed kõik soovivad vana head parlamenditava taastada. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun! Head kolleegid! Teatavasti on Eesti üks selliseid Euroopa riike, kus on kõige vähem vabasid päevasid ja tähtpäevasid. Ja veelgi hirmsam: kui peaks juhtuma nii, et vabariigi aastapäev või jõulud satuvad nädalavahetusele, siis me jääme üldse oma vabast päevast ilma. Ja meil on üle anda pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu, et teha kaks olulist muudatust. Esiteks, oleme ikka nagu päris kristlik Euroopa riik ja hakkame tähistama ka ülestõusmispüha 2. püha ehk esmaspäeva. Kui me tähistame ristilöömise päeva, suurt reedet, leinapüha, siis oleks ikkagi ilus, kui me tähistame ka ülestõusmispüha 2. püha ehk rõõmupäeva. Ja teine oluline muudatus on, et rahvuspüha langemise korral iganädalasele puhkepäevale loetakse iganädalaseks puhkepäevaks rahvuspühale järgnev tööpäev ehk siis esmaspäev. Ja kui on lausa kaks pühadepäeva järjest, siis esmaspäev ja teisipäev. Ma arvan, et Eesti inimesed on selle ära teeninud. Aitäh!

Head kolleegid! Annan 45 Riigikogu liikme poolt üle Riigikogu avalduse eelnõu, mille me oleme pealkirjastanud "Demokraatia kriisist Gruusias". Palun Riigikogu kõnetooli Igor Taro. Palun! Austatud eesistuja! Austatud Riigikogu liikmed! Keskkonnakomisjoni nimel esitan kaks otsuse eelnõu. Esimene on "Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine" ja teine on "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine". Riigikogus on mõlema eelnõu menetlemisel komisjoni esindajaks määratud keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran. Eelnõu tekstid on elektrooniliselt esitatud. Austatud

Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaheksa eelnõu ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, asume tänase päevakorra juurde. Meie esimene päevakorrapunkt on 22 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole. Ma palun ettekandjaks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Anastassia Kovalenko-Kõlvarti. Palun!

Selle asemel esitati Riigikogule valeväited, justkui minister oleks välismaal, kui ta tegelikult seda ei olnud.Aga miks seda umbusaldust on vaja kiiremas korras menetleda: sest usaldus valitsuse majanduspoliitika vastu on täna madalseisus. Eesti on kolmandat aastat järjest majanduslanguses ning kukkumine on olnud Euroopa Liidu sügavaim. Eesti eksport langes möödunud aastal viiendiku võrra ja see tendents ei ole kahjuks peatunud. IMF-i prognooside järgi on Eesti ainus riik Euroopas, kus majandus ei kasva, aga see-eest kasvavad meil hinnad. Koosmõjus väga kiire hinnatõusuga kaotame oluliselt riigi konkurentsivõimes, majanduskeskkond on ettevõtjate jaoks muutunud negatiivseks ja prognoosimatuks.Kahjuks süvendab valitsuse hektiline poliitiline tegevus olukorda veelgi ning ebaõnnestunud majanduspoliitika tegelikult peegeldub ka riigieelarve seisus. Majandus- ja infotehnoloogiaminister on teinud väga suursuguse presentatsiooni sellest, kuidas Eesti majanduskasvu suurendada, kiirendada, aga ta ei ole teinud mitte ühtegi sammu, mis seda majanduskasvu plaani ka toetaks. Valitsus plaanib sadade miljonite ulatuses kärpeid ning samal ajal ka uusi makse. Kuid nende tegevusel puudub igasugune mõjude analüüs. Riigi majanduspoliitika, mille eest vastutab minister Tiit Riisalo, ei põhine majanduspoliitilisel lähenemisel ega majandusteaduslikul lähenemisel, selle asemel toimub vaid poliitiline reageerimine üksikutele olukordadele.Ministri

Nii ohustatakse tuhandete inimeste toimetulekut, vähendatakse nende võimalusi leida uus töö ning viiakse nad vaesusriski. Samuti tekitatakse selle otsusega töötukassale väga raske finantsiline seis, mis viib kriitilisse olukorda ka selle tugisüsteemi. Minister Tiit Riisalo haldusalas on veel arvukalt probleeme, näiteks väga tõsised andmelekked, näiteks hiiglaslik Apotheka andmete vargus. Minister tekitas riigile üle 800 000 euro kahju, kui otsustas lõpetada koostöö Ukraina riikliku mobiilirakenduse mRiik arendusel, et sama protsessi uuesti Arvestades neid asjaolusid, on raske usaldada ka m-valimiste arendamist minister Tiit Riisalo juhtimisel. Lisaks tekib suur kahtlus, et ministril ja ministeeriumil on huvi tegutseda konkreetsete ettevõtete kasuks, kes on ühtlasi Eesti 200 sponsorid. Näiteks ministri poolt lubatud personaalse riigi arendamise asemel, mis säästaks raha, päästaks elusid, tõstaks Eesti kui digiriigi mainet, on toimunud jällegi pika plaani koostamine, ja seda koostöös Eesti 200 sponsoriga. Samuti jõudsid avalikkuse ette kahtlused Euroopa Liidu direktiivi teadlikus torpedeerimises. Sellega torpedeeriti platvormitöötajatele sotsiaalsete garantiide laiendamist ja paremate töötingimuste tagamist. Tänaseks on teada, et nende otsuste taga oli Bolti lobitöö, kuhu olid segatud nii minister, majandusministeeriumi ametnikud kui ka Eesti 200 poliitikud. Ettevõtjate tegutsemine oma huvide kaitsel on igati normaalne osa igapäevasest majandustegevusest, kuid see tegevus peab olema avatud, see peab olema läbipaistev. Praeguste otsuste läbipaistmatus ning nende otsuste otsene seos Eesti 200 sponsoritega, nagu seda on muu hulgas Bolt, heidavad negatiivset varju kogu valdkonna juhtimise aususele. Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo peab võtma vastutuse oma valdkondades aset leidnud raskete juhtimisvigade ning läbikukkumiste eest. Seni on minister kahjuks vastutuse võtmise asemel üksnes õigustusi esitanud. Minister peab pakkuma probleemidele toimivaid lahendusi,

Suur tänu! Ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Palun!

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Tõepoolest, kogu maailmas on praegu väga muutlik aeg. Kui eelmistest kriisidest tõusis Eesti lendu, sai nendest tugevamaks, siis seekord on oht, et enam ei pruugi nii minna. Eesti majandus on üheksa kvartalit järjest languses ja iseenesest ei parane miski. Me peame tegema muudatusi. Muutusi on vaja nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis. Küsimus pole mitte ainult Eesti majanduse hetkeolukorras, vaid selles, kas me üldse enam teiste riikidega tulevikus konkureerime. Maailma majandus on suures liikumises. Turule sisenevad uued tehnoloogiad, käib uus tööstusrevolutsioon ja tootmiste ümberliikumine. Nii nagu elekter ja internet mängisid maailma majanduses jõukeskmed ümber, teeb praegu sama tehisintellekti võidukäik. Ettevõtlus on alati riigist sammukese ees ja näitab suunda, kuhu liikuda. Investeeringud on viimased kolm kvartalit kasvutrendis. Farmakoloogias rajavad teed Pharmaparki 50-miljoniline investeering ja Repligeni 12-miljoniline investeering. Õige pea saab avalikuks Skeletoni uus vesinikutehnoloogiaga seotud investeering Eestisse. Elektroonikatootja Ericsson teeb Eestisse 150-miljonilise investeeringu. Näiteid, kuidas tootmine muudab kurssi ja muutub Eestis järjest enam kõrgtehnoloogiliseks, on veel ja veel. Oluline osa on ka Eesti kuvandil. Maailmas on selleks digiriik. Kui me seda ei arenda, pole Eestil kümne aasta pärast ka seda kuvandit. Lõuna-Korea, Singapur, Ukraina – riigid, mis ehitavad juba praegu uutmoodi digiriiki – on Eestile tõsiseks konkurendiks. Digitaliseerimine on viinud andmed paberilt virtuaalsele kujule. Järgmine digihüpe on anda nendele andmetele väärtus, automatiseerida nende liikumine, pakkuda teenuseid ja teha otsuseid nende põhjal. Tulevik on targa andmemajanduse päralt. Olen majandus- ja IT-ministrina valinud tegeleda probleemidega, mis annaksid Eestile hoo ja energia järgmisteks aastakümneteks. Praegune kriis toob välja valupunktid, miks Eesti tammub paigal. Vajame muutust ja reforme. Selle visiooni olen ma ka pakkunud nii majandusplaani kui personaalse riigiga. Austatud Riigikogu! Aeg on vaadata sissepoole, milliseid otsuseid ja valikuid oleme viimaste aastatega teinud ja millised valikud tegemata jätnud, milline on meie ühiskonna suhtumine majandusse ja ettevõtjatesse. Pöörduksin teie poole Indrek Neivelti sõnadega: "Ettevõtjad, kes on kolmkümmend ja rohkem aastat tegelenud oma ettevõtete ja nende kaudu meie majanduse ülesehitamisega, on väsinud. Väsinud bürokraatiast. Väsinud sellest, et mida aeg edasi, seda vähem meiesuguseid usaldatakse." Mina usaldan Eesti ettevõtjaid. Kui ei oleks Eestis ettevõtlikke inimesi, oleks meie majandus eluta. Jah, nagu ütleb majanduse põhitõde, ettevõtja eesmärk on teenida kasumit, aga see kasum on hüve Eesti ühiskonnale. See on maksuraha, see on areng. Koos meie ettevõtjatega kasvab ka Eesti. Kui ütlete mujal maailmas Skype või Wise, Bolt või Skeleton, siis [selgub, et] Eestit tuntakse just tänu nendele ettevõtetele. Nad on viinud Eesti maailmakaardile. Ja neid, kes teevad Eestit riigi piiridest suuremaks, tuleb hoida. Ometi on meil kodus maad võtnud ettevõtjate umbusaldamine, usaldamatus. Kui ettevõtja panustab oma jõu ja teadmistega valdkondades, mida ta tunneb, kui ta kaitseb oma huve, teeks ta justkui midagi kurja. Konkurentsivõime tõstmiseks peab meie riik olema lihtne ja usaldav. Eesti edu on rajatud ettevõtjaid võimestavale riigile. Me ei tohi unustada, kust tulevad ressursid meie heaolu ülalhoidmiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majanduspoliitika plaani läbiv mõte on, et Eestis peaks olema lihtne olla ettevõtja. Tõesti, lihtsamaks saab riiki teha, kuid usaldus on suhtumise küsimus. Valdav mõtteviis on piirata, reguleerida ja koormata, ja siis me üllatume, kui siit lahkutakse. Ükski riik, eriti veel väike Eesti, ei ole nii suur, et ettevõtjaid ühiskonnaelust välja tõugata. Olen kutsutud Riigikokku, kuna ma suhtlen ettevõtjatega. Kuigi olen aasta jooksul kokku puutunud sadade ettevõtetega, on peamiselt tähelepanu all Bolt, tubli Eesti ettevõte, suur maksumaksja, Eesti asja ajaja, keda tümitatakse ülekohtuselt ja faktideta. Ei ole nad saanud erikohtlemist, ei ole nad saanud eeliseid. Ainus etteheide on see, et Eestis toimub riigi tasandil suhtlus ettevõtetega. Ütlen ausalt, et suhtlengi Eesti ettevõtjatega, ja paljudega. Siin pole midagi häbeneda. Umbusaldama peaks ministrit, kes seda ei tee. Head Riigikogu liikmed! Tänan teid võimaluse eest Riigikogu ees kõneleda. Mu sõnum on kogu Riigikogule, sealjuures oma koalitsioonipartneritele, ametnikele, Eesti avalikkusele: valitsused tulevad ja lähevad, kuid valupunktid Eesti majanduses jäävad. Lahendus ei ole tõsta raha ühest kohast teise, sest [sel juhul] probleemid majanduses jäävad. Lahendus pole ka lõputu laenamine, millega toetatakse Tallinna kesklinna kinnisvaraprojekte, mis kahjuks ikka valmis ei saa. Kas valitsus oleks saanud teha viimase aastaga rohkem? Jah, kindlasti. Nagu poliitikas ikka, on ka koalitsioonipartneritel erinevaid nägemusi. Kes keskendub majanduskasvu asemel missioonimajandusest kõnelemisele, kes arvab, et Eesti digiriik on valmis ja uusi teenuseid võimaldavale taristule pole mõtet kulutada. Üksmeelse majandusstrateegia puudumine tähendab, et seisak on ilmne. Asjad ei liigu soovitud tempos. Eesti õigusruum muutub aasta-aastalt keerulisemaks. Mitmete valdkondade tippadvokaadidki tunnistavad, et neil ei käi jõud üle aina kasvavast seadusandlusest, rääkimata siis ettevõtjatest. Valitsuse ülesanne on siin luua selgust, [võimaldamise] asemel ettevõtjaid piirata ja [kõike] reguleerida. Iga uue seaduse ja kohustuse korral peab esimene küsimus olema, kuidas see mõjutab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Ettevõtjate töö on tegeleda ettevõtlusega, mitte veeta oma töötunde riigile aruandeid täites. Samal ajal tuleb mõista, et Euroopast tulev seadusandlus ei kao kuhugi ning valitsuse töö on ka aidata ettevõtjail sellest läbi navigeerida. Eestis on tublisid ametnikke, kes seda teevad. Hiljutised VKG, Skeletoni ja Magnetic MRO näited on ühed vähestest kellega koos on Euroopa bürokraatiakaride vahelt suudetud edukalt läbi seilata. Olukorrast Eesti majanduses. Kaks aastat kestnud stagnatsioonis on raske leida helget nooti. Viimati oli Eesti SKP plussmärgiga 2022. aasta esimeses kvartalis. Eksport hakkas 2022. aastal kukkuma ega ole siiani taastunud. Eesti kaubanduspartneritel on keeruline aeg. SKP langusega on kaasas käinud tootlikkuse ja innovatsiooni kahanemine, sest raha kulub arendamise asemel elus püsimisele.

tagumiste hulgas. Paljud teist olid võimul, kui majanduses hakkasid asjad hapuks minema. Inflatsioon kruvis, säästud olid headel aegadel ära kulutatud ja Eesti võlakoorem kasvas. Ent näpuga näitamisel pole mõtet, tähtis on edasi liikuda.

Aprillis andsin "Eesti 2035" arengukavast rääkides majandusplaanist ülevaate ka Riigikogule. See on koht sisuliseks aruteluks, kuidas anda Eesti majandusele uus hingamine. Minu üleskutse on teha seda koos, sest retoorika ega poliitiline nääklemine ei vii meid edasi. Ambitsioon kahekordistada Eesti majanduse maht 2035. aastaks toetub kahele juhtmõttele: et Eestis oleks lihtne olla ettevõtja ja et riigi ressursid suunataks suurema lisandväärtuse tootmisse. See on võrdlemisi mahukas plaan, kuhu on kokku kogutud varem ühiskonnas kõlanud ja kirja pandud ideed ja mõtted. See on värske kaart, et orienteeruda uue kasvu poole. Mitmete ettevõtjatega ja nende esindusorganisatsioonidega suheldes on nende sõnum olnud, et see plaan on hea ja suund on õige. Ja mul on selle üle hea meel, et oleme ettevõtjatega samal lehel. Ent neil on õigus, kui nad ütlevad, et plaan on küll hea, aga selle väärtust tõestavad teod. Nüüd konkreetsetest sammudest selle valguses. Mida me siis täpsemalt teeme?

Nii Eestist kui ka välismaalt pärit investeeringuid tuleb käsitleda tervikuna. Mida me siis teeme? Suurinvestori toetus. Näeme, et kõik Euroopa riigid võistlevad investeeringute nimel: Poola, Leedu, Prantsusmaa, Saksamaa. Nende toetused suurinvesteeringutele on kümnetes ja sadades miljonites eurodes. Selge on, et Eesti praegune kuni 3 miljoni suurune suurinvestori toetusmeede enam ei õigusta end. Meie ettepanek on see toetus tõsta kuni 20 miljoni euroni. See tähendab, et rahastaksime keskmiselt kaht kuni kolme suurt, üle 200 miljoni euro maksvat projekti, mis tooksid maksutuluna riigile arvestuslikult tagasi 1 investeeritud euro kohta 4 eurot. See ettepanek on valitsusele edastatud.Taastuvenergia hinna lagi. Võrreldes naaberriikidega maksavad Eesti energiamahukad ettevõtted puidu- ja keemiatööstuses ja muudeski valdkondades taastuvenergia eest suurema elektriarve. Kas lepime sellega, et need tootmised kolivad naaberriikidesse? Meie ettepanek on taastuvenergia tasu suurtarbijatele diferentseerida ehk üle 1 gigavati tarbivatel tootmistel oleks taastuvenergia tasu senisest madalamas määras. Ka see dokumentatsioon on ette valmistatud ja valitsusse Rohekoridor. Eesti on SKP asemel pahatihti valinud menetlemise. Ametnik menetleb ühte dokumenti teise järel, aga ettevõtjatele tähendab see aeg oodatud aastaid, mil tootmine seisab ja tulu kirjutatakse korstnasse. Soovime seni aastaid võtnud protsessid lühendada poolele aastale. See protsess ehk investeeringute roheline koridor on meil käsil koos Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja Kliimaministeeriumiga. Septembriks valmistame ette esimesed niinimetatud rohekoridori investeeringu pilootprotsessid. Ning kui kõik läheb edukalt, siis on aastaks 2025 lubade kiire menetlemine loodetavasti juba norm. Rakendusuuringute keskus. Selleks, et uute toodetega turule tulla, aitame ettevõtjatel neid uusi tehnoloogiaid katsetada ja skaleerida Metroserti alla loodud rakendusuuringute keskuses. Tänavu käivitame investeeringud vastavalt Metroserti äriplaanile kahes ärisuunas. Teiseks ekspordist. Eesti majanduse valukoht on langev eksport. Jahtuv majandus Põhjamaades ja Saksamaal mõjutab tugevasti ka Eesti ettevõtteid. Meie suund on viia Eesti ettevõtted maailmas uutele turgudele ja anda eksporditegevuseks riigi poolt suurem tugi. Selleks on ekspordistrateegia. Teeme esimest korda ühise jõupingutuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi, Kliimaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga, et kujundada strateegiline ja koordineeritud tööplaan Eesti ekspordi edendamiseks. Diginomaadid. Nende tulu tuleb välismaalt, kuid nende raha jääb Eestisse. Seni on Eestis välja antud 530 diginomaadi viisat. Nende keskmised kulutused Eestis on umbes 2000 eurot kuus. Lihtne aritmeetika näitab, et kokku oleks nende igakuine panus Eesti majandusse julgelt peale miljoni euro. Soovime seda protsessi jätkata ja nende sissetulekunõuet madaldada 3500 euroni, et lähiriikidega konkureerida. Kapitali kättesaadavusest. Kaitsefond. Mai alguses kuulutasime välja riikliku fondivalitseja SmartCap all loodava kaitsefondi loomise. Eesti kaitsetööstus on suure potentsiaaliga ja tärkav sektor.

Seetõttu investeerib Eesti kõrgtehnoloogilise kaitsetööstuse arengusse esialgu 50 miljonit eurot, oma osa annab sealjuures ka erasektor. Teadus- ja arendustöötaja finantsstiimul. 2024. aastal toetab riik ettevõtete teadus- ja arendustöötajate palga kulusid 6 miljoni euro ulatuses. Ehk siis teadus- ja arendustöötajate eest makstud tulumaks tagastatakse ettevõtetele. Selle meetme eesmärk on see, et ettevõtetel oleks rohkem julgust palgata kõrge kvalifikatsiooniga teadusega seotud inimesi. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse finantsvõimekuse kasvatamine. Suurendasime 2024. aastal EISA otselaenude sihtkapitali

CERN-iga liitumine. Eestil tuleb Rahvusvahelise Tuumauuringute Organisatsiooni asutamise konventsioon ja sellega kaasnevad dokumendid ratifitseerida Riigikogus. Minu palve on, et te seda ka teeksite, ja võimalikult kiiresti. Täisliikmelisusel on mõju ettevõtetele, kelle jaoks kaob ära assotsieerunud liikmemaksu ülempiir CERN-i hangetel osalemisel. Eesti tehnoloogiaettevõtted osalevad nendel hangetel väga aktiivselt ja meie tagastusprotsent on võrreldes teiste liikmesriikidega Veel tööjõu kättesaadavusest ja muutuvkvoodist. Ettevõtjad ütlevad, et neil on puudu kvalifitseeritud tööjõudu, ja nende väidet toetab tööjõuturgu prognoosiv OSKA raport. Meie ettepanek on luua Eestile lisaks olemasolevale kvoodile muutuvkvoot 0,1% majandussurutise tingimustes ja kui majandus kasvab 2% või rohkem, siis oleks kvoot 0,2% elanikkonna See tähendaks tööjõuturule täiendavalt kas 1300 või 2600 kvalifitseeritud lisaspetsialisti. Ja kuna kehtib vähemalt keskmise palga maksmise nõue, siis oleks Eesti otsene maksutulu orienteeruvalt 15–30 miljonit eurot aastas. Tööhõiveprogrammi paindlikumaks muutmine. Mullu võtsime vastu tööhõiveprogrammi järgmiseks viieks aastaks. Lühidalt öeldes muutub töötute ümberõpe sisulisemaks ja efektiivsemaks. Samuti on praegu koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga ettevalmistamisel kutseharidusreform, et Eesti haridussüsteemist tuleks rohkem ja parema kvalifikatsiooniga spetsialiste. Bürokraatia ja aruandluse vähendamisest. Selle keskmes on kindlasti andmepõhine aruandlus. Eesmärk on aruandluseks nõutud andmed standardiseerida, et ettevõtjate halduskoormust vähendada. 2024. aasta lõpuks saame loodetavasti täisautomaatseks järgmised teenused: majandusaasta aruande esitamine, töötaja- ja palgaandmete esitamine, põllumajandusettevõtetele mõeldud põlluraamat ja jäätmekäitlejate vajalikud jäätmearuandluse Nii elu kui ka ärisündmuste vaates arendab Riigi Infosüsteemi Amet sel aastal välja vähemalt kümme täiendavat teenust on võimalus e-teenust kasutada ühes voos ja vaates, mitte hüpata erinevate ametkondade vahel. Ettevõtetele arendatakse näiteks välja nende tegevuslubade ja töötajatega seotud toimingud. Keskne volituste haldamise süsteem Pääsuke on arenduse lõppfaasis. Nende teenuste eesmärk on suhtlus riigiga muuta lihtsaks ja loogiliseks. Elujõulisuse indeks. Luuakse andmepõhine rakendus ettevõtjatele, et hinnata ettevõtete raskustesse sattumise ohtu. See on ennekõike seotud just nende ettevõtete lepingupartneritega. Samuti on "Tunne oma klienti" ehk KYC tööriist. Et ettevõtjatel ei jääks piiriülesed pangaülekanded toppama, teeme tänavu suve alguses komplekspäringu pilootprojekti, et kontrollida ettevõtete klientide ja äripartnerite isikusamasust ning selgitada välja võimalikud ebaseaduslikud kavatsused ja riskid. See on lühike loend sellest, mida me majandusplaani raames oleme mõelnud, millised on selle põhisuunad ja kuidas me edasi liigume. Kokkuvõtteks tahaks öelda, hea Riigikogu ja head kuulajad, et Eesti on teelahkmel. Me kas jätkame samaviisi, ei muuda midagi ja laseme köie käest lohisema, laseme muul maailmal endast mööda sõita või haarame sellest köiest, nendest võimalustest, mida muutunud globaalne majandus ja kiiresti arenev tehnoloogia pakub. Meil peab olema julgust ja nälga muutuste järele. Plaan kahekordistada kümne aastaga Eesti majandus ei ole utoopia, aga need on hädavajalikud muudatused, et me majandus püsiks konkurentsivõimeline. Plaan Eesti majandusele on olemas. Kutsun teid üles seda sisuliselt ja päriselt arutlema ja seda ka rakendama. Kutsun teid üles leidma ühisosa, et majanduse konkurentsivõime oleks Eesti jaoks [meie kõigi arvates] sama oluline küsimus nagu meie kaitsepoliitika. Lõpuks sõltume me kõik Eesti majanduse käekäigust ja peame selle eest ka ühiselt hoolt kandma. Aitäh!

Nii palju selle plaani tõsiseltvõetavusest. Aga ma tahaks ka kommentaari, mida see peaministri retoorika tähendas – kõik need ettepanekud, ideed mingu kassi saba alla.

peegeldusena? Minu mure puudutab investeeringuid, just vaatasin neid valitsuse andmeid. Härra majandusminister, pool miljardit jättis valitsus välisvahendeid kasutusele võtmata eelmisel aastal. Sellel aastal on esimese kvartali lõpu seisuga suudetud üksnes 6% kokku 1,755 miljardist eurost kasutusele võtta. See raha tegelikult jääb ju majandusse pööramata.

Jaa, pean tunnistama, et ka mind pisut üllatas, et see nii läks. Aga see ei peata meie püha üritust, kui nii võib öelda. (Urmas Reinsalu

Me oleme valinud teistsuguse tee. Me liigume partner partneri haaval, ehitades üles koalitsioone ennekõike oluliste küsimuste lahendamiseks. Ühe näitena võin siin tuua kokkuleppe, mis suve jooksul mitme läbirääkimiste vooru käigus saavutati Kliimaministeeriumiga. Üks oluline ressurss tõepoolest, mis meie majandusele vajalik on, on energeetika. Me pigem ikkagi näeme, et majanduskasv ja Eesti majanduse tulevik on seotud energiamahuka tootmisega. Ma ei usu ja üldse paljud meist ei usu kestliku kahanemise loogikat. Selline kokkulepe sõlmiti, seda ambitsiooni tõsteti ja praegu käib selle rakendamine. Teine näide on seesama lubade kiirmenetlus. Võib ironiseerida selle nime üle, justkui ehitataks putukaväila. Tegelikult see loomulikult niimoodi ei ole.

Rootsis ja Soomes eelmisel aastal tehtud loamenetlused. Rootsis jõuti miljardi investeerimise puhul kaheksa kuuni, Soomes natuke väiksema investeeringu puhul 12 kuuni.

Need on reaalsed investeeringud, mis Eestisse tulevad. On vaja käia see samm-sammult läbi, et kas me suudaksime saavutada sama tulemuse, enne kui me tormame kehtivat õigust muutma. Nii Soome kui ka Rootsi praktika lühidalt kokku võttes ütlevad, et see on võimalik, kui me suudame muuta seda suhtumist.

Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium kaugeltki ei vastuta kõigi eurovahendite rakendamise eest. Eestis on kõige parem ülevaade sellest Rahandusministeeriumil. Kui me vaatame oma valdkonda, siis Head kolleegid, las nüüd minister vastab ära ja siis läheme edasi Kert Kingo küsimusega. Härra minister, palun! oli kerge paanikamoment, et meil on ligemale 300 miljonit eurot, mille kasutamise tähtajad on lühikesed ja mis võib-olla ei leia õiget rakendust. Sai sellega tõsiselt tegeldud nii ministeeriumis, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses kui ka Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumis. Ja on hea meel tõdeda, et õiglase ülemineku fondi vahendite puhul ei pidanud valitsus plaani B rakendama. Me oleme jõudnud sinnamaani, et kõik need ressursid, mis meil suhteliselt lühikese ajaga on võimalik Ida-Virumaal ennekõike ettevõtluse toetamiseks kasutada, seal ka kasutuse leiavad.Mis puudutab eurovahendeid laiemalt, siis tõepoolest on programmeerimisperioodidel või nendel eelarveperioodidel ka küsimus selles, et kõiki vahendeid ei olegi mõistlik võib-olla korraga kasutusele võtta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ka asekantsleril kohustus nelja kuu jooksul pärast ametisse asumist esitada huvide deklaratsioon. Nagu välja tuli, Sandra Särav jättis deklaratsioonis justnagu juhuslikult kajastamata 360 Bolti aktsiaoptsiooni. Seega rikkus ta korruptsioonivastast seadust, sest avaldas huvide deklaratsioonis ebatõeseid andmeid. Mina sooviksingi teada, mida te ministeeriumi juhina asekantsler Sandra Särava korruptsioonivastase seaduse rikkumise puhul ette võtsite. võtsite. Ma pean tunnistama, et see konkreetne juhtum, millele te viitasite, juhtus enne seda, kui minust sai minister. Sandra Särav töötas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis juba enne, lihtsalt ministeeriumi ümberstruktureerimise käigus me koondasime ühe asekantsleri koha, panime kaks tükki kokku ja ta nimetati tõesti uuesti ametisse. Mis puutub seda konkreetset kaasust, siis ma ei ole tõesti väga pädev seda kommenteerima. Ma olen lugenud ajakirjandusest, et tõepoolest selline juhtum oli, ta jättis need optsioonid deklareerimata. Tingitud oli see inimlikust eksitusest, sest selles deklaratsioonis on paljude asjade kohta või enamuste asjade kohta eraldi rida, mis tuleb täita, aga optsioonide kohta seda ei ole. Ma ei kahtlusta, et Sandra Särav jättis selle tegemata meelega.

Väga hea meel on ka teid näha, sest eelmine nädal oli õhus küsimus, kus te olete ja kas te üldse olemas olete. Rõõm on näha, et te siin olete.Aga umbusaldamiseks on küll põhjust rohkem kui

See ei näe kuidagi hea välja, rääkimata sellest, et 700-miljoniline investeering lasti Eestist ära minna Lätti. Kas teile tundub, et see on kõik igati korrektne ja hea, mis parasjagu teie haldusalas toimub, või on siiski probleeme ka? Nagu ma ütlesin, kindlasti saab asju teha paremini ja kindlasti nende käigus saab õppida. Siin oli veel kord viide sellele huvide deklareerimata jätmisele. Ma usun, et kõik ametnikud – mitte ainult konkreetselt Sandra Särav, vaid ka kõik ülejäänud Eesti ametnikud, kes peavad seda deklaratsiooni täitma edaspidi tähelepanelikumad. Kindlasti ei ole kellelgi huvi oma omandit, mis on täiesti seaduslik omand, jätta deklareerimata. Mingeid takistusi selleks kehtiv õigus ette ei näe. Ja kui kehtiv õigus näeb ette midagi taolist, siis loomulikult ei peaks inimesed nendel ametikohtadel töötama.Ma töötama.Ma ei tea, võtaks siit ühe konkreetse etteheite ja avaks seda. Mis puudutab konkreetselt seda mRiigi äppi, mida Eesti spetsialistid Riigi Infosüsteemi Ametist ja Eesti erasektor koos arendasid, kui täpne olla, siis Eesti kulu mRiigi pilootprojektile on 358 514 eurot. See summa tõepoolest kulus ja nüüd on küsimus, kas see raha on raisatud või mitte.

ja teha pilootprojekte. See on täiesti aktsepteeritav ja mõistlik tegevus, et vältida hiljem oluliselt suuremaid vigu. Kui me vaatame Eesti digiriigi ajalukku, siis meil on olnud rakendusi, millesse investeeritakse miljoneid, kui mitte kümneid miljoneid eurosid, aga lõpuks neist elulooma ei saa. Nii et jah, tõepoolest: prototüüpimine, prototüüpide katsetamine sellistes suurusjärkudes summadega rakenduste puhul, mis tulevikus saavad üldrahvalikku kasutusse, on põhjendatud.Teiseks, Teiseks, kindlasti ei läinud see raha kaotsi. Oleme sellest põhjaliku ülevaate andnud ka härra Reinsalu juhitavas komisjonis, kus kõik osapooled said seda teemat rahulikult pooleteise tunni jooksul arutada. Ühtegi küsimust õhku ei jäänud. Tõepoolest, tehnoloogia muutub kiiresti. Juba sellesama Ukrainast pärit tehnoloogia prototüübi Eesti oludele kohandamise ajal, selle pilootprojekti läbiviimise ajal, kui 2000 inimesel lasti seda katsetada, arenes muu tehnoloogiavaldkond edasi. Riigi Infosüsteemi Amet tegi oma tööd edasi. Selleks hetkeks, kui oli otsuse langetamise aeg, kas teha sellest prototüübist toode, olid tehnoloogid jõudnud arusaamisele, et me tegelikult valime Eesti digiriigi arengus pisut teistsuguse Seda võib rääkida keeruliselt ja tehnoloogiliselt, aga sisuliselt tähendanuks see seda, et kui me oleks selle Ukraina mRiigi äpiga jätkanud, siis ühe puu asemel me oleks kasvatanud kahte. Me oleks pidanud paralleelselt tegema Eesti riigiportaali jaoks ühesuguseid arendusi ja mobiilirakenduse jaoks natuke teistsuguseid arendusi ja see ei tundunud mõistlik. Sellepärast otsustatigi selle projektiga mitte edasi minna, aga paljud rakendused, märkimisväärne osa sellest koodist on endiselt Eesti digiriigi baasinfrastruktuuri, baastarkvara osas kasutatav. Nende arendustega praegu minnakse edasi ja loodetavasti oleme aasta lõpus saanud täiesti adekvaatse toote, mis ei ole Ukraina oma koopia, vaid on sellest parem. Nagu te ütlesite oma ettekandes, teie usaldate Eesti ettevõtjaid, aga mulle tundub, et tunded ei ole selles küsimuses väga vastastikused. Paljud või õigemini mitmed ettevõtjad, kellega mina olen rääkinud, ütlevad, et nemad ei näe mingisugust perspektiivi ettevõtlusega tegeleda ja on asunud juba oma ettevõtteid Eestist mujale registreerima. Fakt on see, et bürokraatlik koormus ettevõtjatele pidevalt kasvab, maksukoormus kasvab, ettevõtluskeskkond on järjest prognoosimatum ja ettearvamatum, sõjaoht sealjuures kasvab. Seda tunnetatakse ühiskonna kõikidel tasanditel.Ja võib-olla üks küsimus, mille mu ettevõtjast sõber mulle saatis – ta ütles, et võib-olla saaksin teilt küsida. Millises ettevõtlusvaldkonnas teie hinnangul on ettevõtjatel praegusel hetkel üldse veel Eestis põhjust näha optimistlikku perspektiivi? Millised need valdkonnad on, kus teie hinnangul on perspektiivikas ettevõtlusega tegeleda? Neid valdkondi on, ma arvan, kaks. Ühel neist läheb päris hästi, see on lühidalt kokku võttes tehnoloogia valdkond.

Me võime seda uskuda või mitte – loomulikult me oma hinnangutes kõhkleme –, aga mingisugune [usk] Eesti digiriiki on nii ministeeriumis kui ka nendes asutustes. Riigi Infosüsteemi Ametis ja muudes kohtades on väga pädevad ja kogenud Meie arusaam on see, et tehnoloogiaettevõtluse areng võimaldab mitte utoopilises tulevikus, mitte aastaks 2050, vaid lähema 5–10 aasta jooksul Eesti majandust kasvatada kuskil 6–8%. Selleks, et valideerida seda arusaama, oleme rääkinud suurte ettevõtetega, kes maailmas tõepoolest igapäevaselt selle valdkonnaga tegelevad – see puudutab tehisintellekti ja ennekõike suuri keelemudeleid. Koostöös Google'i ja Rootsi konsultatsiooniettevõttega Impact Research Group oleme seda modelleerinud. See, mis sealt välja paistab, loomulikult ei ole lõplik tõde ja loomulikult ei juhtu see iseenesest, aga kui meie õigusruum on toetav ja tehnoloogiaettevõtetel on käes piisavalt kapitali, siis ma usun, et see arenguhüpe on võimalik suurusjärgus, mis mõjutab sisemajanduse kogutoodangut. Ja teine on tootmine. Aga tõesti, me peame

neid riigi vahendeid, millest siin mõningat juttu oli, et nad saaksid jõudsamalt uutel tekkivatel turgudel ja uute tekkivate tehnoloogiatega jala ukse vahele. Kindlasti on neid, kellel on väga keeruline, aga mingi hulga värskelt tehtud investeeringuid ma ette lugesin. Ida-Virumaal on neid terve hulk õiglase ülemineku fondi toel, ma ei hakka teid nendega kurnama.

päeva järjest. Vahest Eesti rahvas saab aru, miks on vaja, et majandus- ja IT-minister lendab kogu aeg äriklassis, kulutades nendele lendudele rohkem raha kui peaminister või ükski teine minister. Miks see oluline on? Võib-olla me saame aru, et eksime, ajakirjandus eksib ja tegelikult on see hädasti vajalik. Aitäh! lähe. Kas ta on hädasti vajalik, seda ei ole mina pädev hindama, on aus vastus. Aga ausalt tunnistan ma seda, et kui mind ei kutsutaks, siis mul isiklikku soovi reisida tööalaselt välismaale ei ole. Mu motivatsioon on null.

Tõepoolest, see palve on tulnud ettevõtlusorganisatsioonidelt ja ettevõtjatelt. Meil on traditsiooniliselt sellised head koostööpartnerid nagu Läti, Soome, Rootsi näiteks, Saksamaa, kus turud on ebastabiilses olukorras. Mis on alternatiiv? Alternatiiv on vaadata ennekõike väljapoole Euroopat. Ja kindlasti ei ole see seotud minu isikuga, vaid on seotud piltlikult Eesti Vabariigi riikliku tähelepanu või pagunitega, et leitakse, et ministri kaasaskäik paljudes riikides on vajalik. Ja kuidas ma siis

katsuks seada sellise eesmärgi, et kui vähegi töö võimaldab, siis korra nädalas käiks kuskil kaugemal. Ja ennekõike selleks, et toetada seal Eesti ettevõtteid. Mul isiklikult oli plaanis kolm sellist reisi, aga päevakorda tuli täiendavalt veel kaks. Üks oli Välisministeeriumi palvel Koreasse, kuna seal oli fookus tehnoloogial. Üritus ise oli laiem, nimega Summit for Democracy, kus osalesid näiteks Antony Blinken ja veel terve hulk olulisi poliitikuid. Olen tagasisidet lugenud Välisministeeriumist, inimesed arvavad, et see oli vajalik. Teine oli Maailma majandusfoorumil osalemine Saudi Araabias Ar-Riyādis. Sinna oli kutse ka peaministrile, peaminister otsustas mitte minna. Pidasime otstarbekaks konsulteerida nii Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kui Välisministeeriumi inimestega ja kuna meil oli seal ka muid asju ajada EXPO 2030 kontekstis, siis sündis see otsus sinna minna. Ma tõesti ise neid pileteid ei osta, mulle oli ka üllatus see maksumus. Üks tegur kindlasti on see, nagu reisivad inimesed teavad, et reisitakse kindlatel kuupäevadel, valikuid väga ei ole. Loomulikult hea oleks, kui need otsused oleks teada kolm, neli, kuus kuud ette, siis need piletid oleksid odavamad. Aga veel kord, me üritame anda nendel uutel turgudel tuge Eesti ettevõtjatele. Kui mulle öeldakse, et ära rohkem tule, siis ma kindlasti ei lähe. Härra minister, ma palun korra täpsustada, kas te pidasite silmas korra nädalas või korra kuus? korra kuus.) Korra kuus. Selge, stenogrammi huvides täpsustasin selle üle. Jaak Valge, palun! Aitäh, härra esimees! Härra minister! Vaadake, meil on immigratsioon kolmandatest riikidest viimasel seitsmel aastal olnud suhtarvudes kolm kuni seitse korda suurem kui teistes Balti riikides ja Soomes. Ja seal on ometi tööealise elanikkonna osakaal Eesti omaga sarnane. Juba aastatel 2017–2021, see tähendab enne Ukraina põgenike saabumist, oli kolmandate riikide kodanike sisseränne 32 000, aga nüüd kuni 2023. aastani ehk viimasel seitsmel aastal kokku 87 000. Ja toonitan: just kolmandatest riikidest. See on olnud just odav tööjõud ja nende pereliikmed. andmed näitavad, et meil ei ole mitte tööjõukriisi, nagu te oma plaanis kirjutate, vaid innovatsioonikriis. Eesti tootlikkus on võrdluses teiste riikidega langenud ja samal ajal soovite teie sisserännet suurendada. Küsin: kas te saate aru, et te hävitate niimoodi mitte ainult Eesti rahvusriiki, kelle eest meie seisame, vaid ka Eesti majandust, mille eest teie peaksite seisma? Tänan küsimuse eest. Ka mina seisan Eesti rahvusriigi eest. Ärge selle pärast muretsege, oleme koos selles võitluses, mis iganes juhtuma peaks. Aga me räägime kahest erinevast asjast. Tõepoolest ei ole ei majandusministeeriumil ega kellelgi teisel mingit erilist soovi Eestisse lihtsalt inimesi juurde See, millest me räägime, on spetsiifiline kvalifitseeritud tööjõud. Meil ei ole mingit kavatsust seda 0,1%-list kvooti kuidagi nagu avaramaks teha ja siis öelda: sõbrad, tulge nüüd meile kõik maasikaid korjama. On selge ettevõtjate nõudlus kvalifitseeritud tööjõu, spetsialistioskustega inimeste järele. Ja loomulikult, kui see skeem rakendub – eks ole, see kõik on selles ettepanekus detailselt ära kirjeldatud –, ei anta seda ka lihtsalt niimoodi üldsõnaliselt vabaks, vaid seal on kaks olulist kriteeriumi. Üks on see, et see peab vastama nendele Kutsekoja OSKA raportites tehtud prognoosidele, mis ütlevad üsna täpselt, kes meil puudu on. Ja teiselt poolt peab see minema ennekõike töötlevasse tööstusesse, nendesse sektoritesse, kus on ekspordipotentsiaal. Ju siis on niimoodi. Ma ei ole rääkinud ühegi Eesti ettevõtjaga, kellel oleks spetsiifiline huvi kuidagi Eesti rahvaarvu sedakaudu suurendada. Nad tahavad arendada oma ettevõtteid, et selle abil ise teenida tulu, aga ka tõsta Eesti maksubaasi.

Oleme sellest Siseministeeriumiga rääkinud, sealsete pädevate ametnikega, et need süsteemid – viisade väljaandmine ja töölubade väljaandmine – oleks tõepoolest kontrollitud. Nad on suutelised seda tegema. Seda ühelt poolt. Ja teiselt poolt oleme rääkinud ka siseministri palvel töövõtjate esindajatega, et kas nad tunnevad, et see võiks Eesti tööturgu mingil kombel märkimisväärselt häirida. Oleme ka seal jõudnud kokkuleppele. Eesti töövõtjate esindajad saavad aru, et see on mõistlik tegevus, sest iga nii-öelda

kes annetusraha eest kaitseb igati selle ühe ettevõtja huve, teeb küll kurja.Kui te sellest aru ei saa, siis ma äkki seletan teile niimoodi. Näiteks on minister Mati, tema haldusalas käsitletakse ühe suure firma ärihuvisid, no nimetame seda Seibiks.

rahastanud ministri koduerakonda enne ja pärast valimisi, samuti on ta rahastanud kõiki teisi koalitsioonierakondi. Nagu imekombel Eesti vastuseisu tõttu ei võetud Euroopa tasandil vastu direktiivi, millega oleks kahjustatud firma Seib ärihuvisid, rahavooge. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt kvalifitseerub selline tegevus karistatavaks. Kas minister Mati peaks olema juba uurimise all korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest ja kas minister Mati ei peaks seetõttu mitte tagasi astuma? Minul Minul ei ole kahtlust Eesti õiguskaitseorganite pädevuses. Jah, kui leitakse, et keegi on kehtivat õigust rikkunud, olgu selleks siis minister Mati või minister Tiit, siis loomulikult tuleb läbi viia menetlus ja küllap menetluse käigus välja selgitatakse, kes eksis ja kes ei eksinud.Mis puudutab Eesti ettevõtete huvide esindamist – te viitate kogu aeg konkreetsele ettevõttele Bolt –, siis selles suhteliselt keerulises kaasuses vältas

Selgelt ei käinud vaidlus ühe ettevõtte huvide üle, vaid platvormitöö kui ärimudeli reguleerimise üle Euroopa Liidus. Ja ei ole meil Bolt ainuke ettevõte, kes selles valdkonnas tegutseb, ega ole ka Euroopas.

on meil pidevalt üleval küsimus, miks Euroopa majandus ei ole strateegiliselt konkurentsivõimeline just globaalsete ettevõtete arendamisel. Me teame, milline võimsus on ennekõike Ameerika Ühendriikidel, kuidas nad domineerivad turgu. Me nüüd nuputame välja, kuidas seda kõike oleks mõistlik mõistlik maksustada. Samal ajal me unustame ära, et ka Euroopast võiksid kerkida globaalsed ettevõtted. Kui mõned firmad selles kaasaegses valdkonnas on esile kerkimas, tegutsedes nii Euroopas, Aafrikas kui ka Ladina-Ameerikas ja Põhja-Ameerikas, siis selle asemel, et luua neile mõistlik õigusruum, me asume meeleheitlikult õigusruumi piirama, tehes tegelikult nende töö koduturul keeruliseks. See on see, mille eest me seisime, ja [põhjus], miks see vaidlus nii pikaks venis. Selles vaidluses me loomulikult ei olnud üksi. Algusest peale oli suhteliselt tugev

Ja mind huvitab samamoodi teie poolt aasta alguses esitatud arvamus sisserändekvoodi suurendamise kohta. Te väljendasite ideed, et see on võluvits, mis Eesti probleemid ära lahendab, ja väljendasite seda avalikult käesoleva aasta alguses pressikonverentsil. Sisserände suurendamisega saab justkui majandust elavdada. Sellele reageeris ka siseminister, sest just tema valdkonna spetsialistid jälgivad murega rändekvootide suurendamisega

me räägime tööturust üldiselt, siis mõneti üllatuslikult selles kriisis on Eesti tööjõuturg päris hästi vastu pidanud. Numbrid järjest enam näitavad pigem tööpuuduse vähenemist. Aga see ei ole selle asja iva, millest mina räägin. Selle asja iva on struktuurne tööpuudus. Meil endiselt on spetsiifilisi valdkondi, kus inimesi väga vaja on. Ja me ei räägi siin, nagu jutuks on olnud, eks ole, kümnetest tuhandetest või sellistest suurusjärkudest, vaid tuhandest kuni paarist tuhandest inimesest. See on see, millega me reaalselt tegeleme. Ja jällegi, need tingimused saab kokku leppida selliselt, et need inimesed ei jää mitte mingil juhul koormaks Eesti sotsiaalsüsteemile.Mis

See on väga oluline ja sisuline küsimus. Ma isiklikult arvan, et selle hulgas, millega ma olen oma ministeeriumi portfellis kokku puutunud,

Ja sellise tõdemusega loomulikult ei saa piirduda. Selleks, et selles suunas edasi liikuda, käis eelmises valitsuses kabinetist läbi andmete ühekordse printsiibi rakendamise tegevuskava. Kui see oleks midagi, mille Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saaks ainuisikuliselt ära lahendada, siis kahtlemata me teeks seda. Aga reaalsus on see, et selle ettevalmistuse käigus, et saada aru, mida me teeme, et me teeks ikka õigesti,

teha.Teine asja pool oli vaadata selle tegevuskava tegemise käigus sisse, mis reaalselt toimub. Reaalsus on pelutav. Me tegelikult teame ainult 62%-l nendest andmekogudest, mis Eesti riigil on, mis andmed seal täpselt on. Ja isegi selles 62%-s ei ole viimase viie aasta jooksul andmeloendeid uuendatud.Miks see niimoodi on läinud, sellel on loomulikult terve rida põhjuseid. Aga ennekõike tähendab see seda, et meil puuduvad õiguslikud sanktsioonimehhanismid.

teie poolt kõlanud ainult loosungid ja need jutupunktid, mida kõike peaks tegema, aga reaalselt pole näha, et neid samme astutakse.

ja saab uue ministri ametisse määrata. Aga tõepoolest, nagu ma siin mainisin päris siiralt, jõupingutuste ühtsus jätab soovida, aga see ei tähenda, et me ei teeks seda tööd. Ma lugesin siin, ütleme, viies plokis korda umbes neli meedet ette. See ei ole bluff, see kõik reaalses elus toimib ja usume, et sellest on kasu. Alati on võimalik rohkem teha. Olulisemad või mastaapsemad asjad võtavad natukene kauem aega. kauem aega. Kui me rääkisime siin, mis on tehnoloogia valdkonnas see kõige olulisem punkt, siis minu arvates see on tegelikult andmemajanduse edendamine. Kui me räägime investeeringutest ja Eestisse suurinvesteeringute toomisest, siis kes iganes seda tööd teeb või milline iganes on koalitsioon, see kiirmenetlus tuleb tööle saada, muidu meil lihtsalt ei ole valikuid. Ja siin ka sellised reaalelulised asjad tulevad vahele. Minister Madis Kallasega oli meil väga hea koostöö selles valdkonnas. koos esitlesime ka selle majandusplaani esimest versiooni Eesti ettevõtjate suurematele esindusorganisatsioonidele ja rohekoridori puhul, mis on osa sellest, nägime me väga tõhusat koostööd ette. Minister vahetus, see on arusaadav, see portfell ei ole väga lihtne. Piret Hartman on nüüd sisse elanud ja me oleme kokku leppinud, et neljapäeva hommikul kell 9 istume maha ja hakkame uut isiklikku koostööd ehitama, et tõepoolest need menetlused kiiremini toimima saaksid.

Tegelikult ju umbusaldusavaldust ei esitatud sellepärast, et teil on Eesti 200 ministrina nii utoopilised plaanid, vaid ikkagi sellepärast, et on konkreetsed möödalaskmised.

Ma küsiksin sellist asja. Kas te ei arva, et kui te olete lobisti palganud ja hiljem platvormiettevõtetele poliitilist katet teinud Euroopa Liidus, siis see on juba piisav põhjus ise tagasi astumiseks, ilma et umbusaldusavaldust oleks pidanud esitama? Aitäh,

tegemist on olemuslikult ausa inimesega, kes töötab kindlasti rohkem, kui kehtiv õigus ette näeb. Ma arvan, et Eesti riik kaotaks ühe hea ametniku, kui ta ühel või teisel põhjusel peaks lahkuma. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud umbusaldatav! Teie erakonna sponsorite hulgas on lisaks Bolti omanikele, kelle ärihuvisid te kaitsesite, ka Oleg Ossinovski. Teadupärast taotleb Läti prokuratuur Oleg Ossinovskile korruptsiooni eest nelja aasta pikkust vangistust. Te ütlesite hetk tagasi, et kokkupuuted ettevõtjatega on sellised, et ettevõtjad tahavad arendada ainult oma ettevõtteid. Küsin teie koostöö kohta Oleg Ossinovskiga. Millist laadi koostööd te teete Oleg Ossinovskiga? Milliseid teeneid ehk lobi te talle ministrina teete selle eest, et ta on teie erakonda rahaliselt toetanud? Aitäh,

See oli vabariigi presidendi visiidi ajal Ukrainas. Loomulikult rääkisime seal ka juttu, konkreetseid teemasid ei mäleta. Kindlasti mingit spetsiifilist palvet härra Ossinovski mulle ei esitanud. See ongi see kokkupuude olnud. Anti Poolamets, palun! Tänan, juhataja! Lugupeetud minister! Mina sain aru, et te olete ühtlasi Bolti lobistide kõneisik siin puldis. Teie asekantsler ei ole midagi valesti teinud, ta on olemuslikult aus inimene ja te olete fantastiline inimhingede tundja ka. Väga paljud ennast olemuslikult ausaks pidavad inimesed istuvad vanglates. Aga ma tahaksin ikkagi teada. Te lihtsalt nii kergelt libisesite üle: tore inimene, olemuslikult aus, ja kõik. Ent skandaal oli tõsine, eks ole, sellest räägiti terves Euroopas.

Ei! Ma arvan, et siin lähevad kaks asja natuke omavahel segi. Üks puudutab neid aktsiaoptsioone ja see asi tõesti klaariti ära enne, kui see valitsus ametisse astus. Ma arvan, et oli kahetsusväärne, et konkreetne ametnik jättis need huvid deklareerimata. Selleks hetkeks, kui minust minister sai, olid need deklareeritud. Teine küsimus puudutab seda konkreetset Bolti kaasust. Jah, siin on tõepoolest platvormide direktiivi kontekstis õppimiskohti mitu. Mitte ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, vaid tegelikult riigiasutustele tervikuna. Milles siis konkreetselt etteheited olid? Oli see, et Bolt kirjutas konkreetsele riigiametnikule. See riigiametnik, kuna ta ei tegelenud selle teemaga – selle valdkonnaga tegeleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töövaldkond, hoopis teine asekantsler edastas selle kirja ja ütles: "Siin mulle kirjutatakse, mina sellega ei tegele, edastan selle kirja sulle." Ta edastas selle kirja, aga jättis selle edastatava kirja registreerimata.

See on asja üks pool. Asja teine pool on – ma jälle ei ürita kedagi õigustada, vaid anda objektiivset hinnangut –, et kõigest sellest me ju räägime ainult selle tõttu, et Eesti riik on läbipaistev. Keegi ei varja seda informatsiooni.

kui te peaksite täna usalduse saama? Jah, see on ka reaalsus, et kõike ei kuulata. Kui üldse ei kuulataks, siis tõepoolest poleks mõtet seda ametit pidada, aga senimaani on mingites asjades ka kuulatud. Mis puudutab turismiettevõtete käibemaksu, siis tõepoolest, selle arutelu käigus oli kindlasti minu soovitus seda teemat mitte puudutada. Hüpoteetiline tulu sellest pidi olema väike, aga hoop ettevõtjatele – olen ise ka selles sektoris mõnda aega

nagu esialgu plaaniti. Tõepoolest ei olnud väga mõistlik tegevus.Aga mis puudutab Eesti turismisektorit laiemalt, siis koostöösuhe on hea. Jällegi, kaks nädalat tagasi arutasime üheskoos, milline võiks olla Eesti turismisektori

kui ka Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus anda sinna võimalikult mõjusa ja hea panuse? Konkreetselt käibemaksu teemaga praegu ei ole plaanis tegeleda, aga

Ennekõike on tegemist ju suurte riiklike ettevõtetega ja väga pikkade arendustsüklite ja kõige muu taolisega. Pean tunnistama, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otseselt kaitsetööstusega seni tegelenud ei ole. Ennekõike on see Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe vastava ala asjatundjate otsustada olnud, kuidas hangitakse, mida on mõistlik Eestis arendada, mida on mõistlik Eestis toota ja kuidas üldse kehtiv õigus seda võiks võimaldada.Meie oleme tahtnud selle omapoolse rehkenduse võimalikult kiiresti ära teha ja hea meel on tõdeda, et kaitsefond on valitsuse heakskiidu saanud. 4. juuliks on koos fondi tingimused ja selge soov on teha esimesed otseinvesteeringud selle otseinvesteeringud selle aasta jooksul. Aga tõepoolest, see ei puuduta sellist klassikalist, traditsioonilist suurt kaitsetööstust. Ma ei ole selles valdkonnas kuigi hästi informeeritud.

Kindlasti on ennekõike Kaitseministeerium siin pädevam vastama, aga selles, mis on meie ministeeriumi pädevuses, me kindlasti jalgu järgi ei lohista ja teeme selle ära, mida meie saame teha. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Kaja Kallas ühes infotunnis ütles mulle, et tegelikult kõik need infotehnoloogia lahendused lähevad meile aina rohkem maksma. Samal ajal, kui me arvame, et tänu digitaliseerimisele peaksid kulud vähenema, on meil tekkinud hoopis vastupidine olukord. Võib-olla te saate sellest natuke rääkida? Ja teine teema on personaalse riigi tee, mis peaks ka tegelikult meie riigi kulusid kokku hoidma.

Ja kas Nortali ettevõte on siiamaani sellega seotud? Jaa, see on jällegi päris keeruline ja kompleksne teema. Ma hea meelega tuleks ja räägiks kas teile või teie fraktsioonile sellest pikemalt. Reformierakonna fraktsioonis ma just hiljuti käisin. Töö käib päris tõsiselt. Meie jaoks on ennekõike oluline baasinfrastruktuuri või baasvõimekuse olemasolu, et see võimaldaks tõepoolest andmepõhist riigivalitsemist või andmepõhist majandust paremini edendada.

elanikkonna register ja autoregister, saavad omavahel suhelda. Meil on väga elegantne teenus näiteks juhilubade vahetamiseks. Kuulsas tehnoloogia epitsentris Ameerika läänerannikul on omavalitsusi, kus senimaani tuleb võtta vaba päev, et minna autojuhiluba vahetama. Meil ei tule see mõttessegi. Aga see on kahe andmebaasi vaheline suhtlus.

kui me räägime nüüd konkreetselt personaalse riigi rakendustest, nii riigiportaalis, mis on veebis, kui ka loodetavasti mobiilirakenduses, mis saab aasta lõpuks valmis, teha kättesaadavaks 70 uut teenust. See samm-sammult liigub. Need ei ole kõige komplekssemad teenused, aga see ongi koht, kus on mõistlik tegelikult õppida. Kas Nortal on sellega seotud või mitte?

Martin Helme, palun! Aitäh! Mul on küll selline tunne, et te üritate siin mingisuguse pseudoasjaliku jutuvadaga teemat ära uputada. Teema on ikkagi see, et teil on ministeeriumis asekantsler, kellel on ränk huvide konflikt, kes teeb sisuliselt lobitööd. Teie eelkäijast minister ei näinud selles probleemi ja ma saan aru, et teie ka ei näe selles probleemi. Ainult vabandused tulevad: oli inimlik eksitus, klaariti ära see optsioonide teema. No tegelikult ei klaaritud optsioonide teemat ära, optsioonid on alles, nende väärtus on üle 30 000 euro, 32 000 eurot umbes. Ja nad on edasi, eks ole, seda ei ole keegi ära klaarinud. Ei ole teie ka. Teie kui minister peaksite selle ära klaarima sellega, et te selle inimese töölt kõrvaldate. Ja veel oli lobitöö mittepanemine kirjade registrisse – ka inimlik eksitus. No ei olnud inimlik eksitus! Kõik Bolti külaskäigud teie ministeeriumisse on sealt registrist kadunud. Platvormitöö direktiiviga seotud õppimiskoht on, ma oletan, teie meelest see, et tuleb paremini varjata. Teie vastutate selle eest, et teil on huvide konfliktiga lobist tööl, aga te ei lase teda lahti. Ja sellepärast te olete täna siin puldis. Saate aru?

kaaskodanike, kaasa arvatud ministeeriumide töötajate vara kuidagi realiseerima ei lähe. Kui kehtiv õigus võimaldab ühel või teisel inimesel optsiooni omada, siis ta võib neid omada. Küsimus on deklareerimises ja ma saan aru, et need on deklareeritud. Aga kui toimub mingisuguse kehtiva õiguse rikkumine, siis loomulikult on võimalik teha kuriteoteade ja eks siis pädevad asutused menetlevad seda.Mis puudutab platvormitöö direktiivi menetlemist, siis see kestis ligemale poolteist aastat kokku. Mina olen sellega ka aastakese kokku puutunud ja ma ei ole viibinud mitte ühelgi nõupidamisel, kus ministeerium oleks arutanud positsioone selles küsimuses ja kus oleks viibinud ka kõnealune asekantsler. Seda teemat vedas

Kriisi põhjustas see Bolti direktiiv. Kaja Kallas kommenteeris, et kui te nii käitute, siis ei jää muud üle, kui minna Riisalo lahkumisavaldusega presidendi juurde. Küsimus: kui tihti tuleb teie töös ette samalaadseid olukordi, kus peaminister ähvardab teid lahti lasta, kui te ei tee nii, nagu tema tahab? Või oli Bolti direktiiv ainus selline? Jaa, ühtegi teist sellist juhtumit mulle ei meenu.

kui te ministritööle asusite, kas te olite kursis, et üks asekantsler, kes on ikkagi ministeeriumi tippjuhtkonda kuuluv inimene, on olnud Boltiga varasemalt tihedalt seotud, seal töötanud, ja olite kursis ka sellega, et ta jätkuvalt suhtleb Boltiga aktiivselt edasi? teadmata [mõtlen], et võib-olla käisid Bolti esindajad teinekord ministeeriumis koosolekulgi. Kas teid briifiti sellistest asjadest? Kaks küsimust: kas te teadsite Sandra Särava varasemast seosest ja kas te teadsite seda, et ta ministeeriumis olles ikkagi selle endise tööandjaga aktiivselt suhtleb ja asjaga tegeleb? Härra Jaa, loomulikult teadsin. See lugu rullus ju meie kõigi silme all lahti. Isegi kui ei tahtnud tähele panna, sai minu arvates kõnealusest isikust Ekspressi

vajalik sensitiivne oluline informatsioon oleks avalikult kättesaadav. Siin kindlasti arenguruumi on, tuleb tähelepanelikult jälgida. Teistpidi, ma jällegi realistina et kui panna registreerimiskohustus kogu sellele digikirjavahetusele, mida tuhanded Eesti ametnikud iga päev peavad, no siis me ei jõua mitte kuhugi, eks ole. Vaja on leida mõistlik kompromiss. Olen rääkinud kolleegidega, olen rääkinud inimestega Riigikantseleist, et tegelikult oleks mõistlik kogu see kirjade registreerimise valdkond ja võib-olla ka suhtlemine lobistidega veel kord üle vaadata,

Anti Poolamets, palun! Lugupeetud minister! Me oleme ikkagi hädas sellega, et meie majandus ei taha kuidagi jalgu alla saada. See püsib paigal või langeb. langeb. Vaatame ekspordinumbreid. Te küll sõidate edasi-tagasi, justkui teeksite tööd, aga eksport langeb: 16% langust kuude lõikes, isegi 20% langust. Ikkagi, me ei saa midagi käima. Te võite sellest tuleviku digiriigist rääkida, aga meil on vaja lähimal ajal jalad alla saada. Langus on kolm aastat juba kestnud ja see peaks olema majandusinimesele väga häiriv häiriv info. Ma tahaksin teada saada teie häid retsepte, kiireid retsepte, mitte seda tulevikuriiki. Kuidas me saame majanduse kasvama juba sellel aastal ja järgmisel aastal? Kuidas me sellest august välja tuleme? Kas need maksutõusud mitte ei süvenda meie praegust langust? Tänan küsimuse eest! Aus vastus on see, et kui see kiire retsept oleks olemas, piltlikult öeldes punane nupp, mis siis viga oleks – läheks ja vajutaks seda, mis siin ikka rõõnamisega tegeleda. Aga paraku seda ei ole. Majanduses võtavad protsessid teatud aja aega. Kas või seesama lihtne [seletus], et kui meie lähiturgudel on endised partnerid ära kukkunud, siis uuesti tarneahelatesse sisse saada mingitel teistel turgudel – on suur õnn, kui see juhtub kuudega. Reeglina võtab see kauem aega ja selle nimel tuleb pingutada. Mis need konkreetsed meetmed on, sellest oli siin ettekandes juttu ja olen ka mingitele küsimustele vastates sellele viidanud. jah, lihtsat vastust ei ole muud kui igapäevane töö. Üks osa sellest kindlasti on ka ettevõtjatega kaasaskäimine seal, kuhu nad mind on kutsunud.

et sina usaldad Eesti ettevõtjaid. No see on ka päris mõistlik, aga veelgi olulisem oleks teada, mida Eesti ettevõtjad sinust ja valitsuse tegevusest arvavad. Ma arvan, et see on olulisem lakmus kui see, mida üks poliitik ettevõtjate usaldamisest

Aga see maksude kaskaad, mida te valitsuses olete kokku leppinud, jätkub. Ja ühe sisendina üsna oluline paljude sektorite jaoks on maamaks, mis saab olema päris pöörane järgmistel aastatel. Kui sa vaatad tagasi, mida sa jätaks tegemata või teeks teisiti? Aitäh!

üks suur osa sellest on monetaarpoliitika, mida me Eestis juba mõnda aega ei tee. Me oleme selle töö delegeerinud Euroopa Liidu keskpangale, oma raha massi ja intressimäära me ei kontrolli. Kui me vaatame teisele poole ehk fiskaalpoliitikasse, siis seal on kaks suurt lahtrit: maksumajandus ja riiklikud sekkumised ehk investeeringud, mis tulevad riigieelarvest ja välistoetustest. Aus vastus on sellele, et ma arvan, et maksupoliitikat oleks saanud teha paremini, ettevõtjaid rohkem arvestavalt. See on ka üks põhjus, miks me andsime sellele majandusplaanile sihukese dokumendi vormi, et meil oleks tegelikult telg, mille ümber nagu seda tööd teha. Loomulikult, enne selle majandusplaani kokkukirjutamist sai igapäevast tööd tehtud, räägitud nende ministeeriumidega, kellega meil oli ühist asja ajada selles kompleksses majanduspoliitikas. Aga see on minu jaoks – loodetavasti ka teiste jaoks – üks instrument, millega juhtida tähelepanu sellele, et praeguses olukorras on meie maksukeskkond

Eesti konkurentsivõimega on suuri probleeme. Meie palgatase on kerkinud kiiresti ja meil on olnud väga suur inflatsioon võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Meil on siin kõigil väga suur mure ning Riigikogus ootamegi valitsuselt rohkem ühist pingutust Eesti majanduse konkurentsivõime parandamiseks. Aga minul on küsimus: kuidas teie majandus- ja infotehnoloogiaministrina leiate, kas valitsus töötab ühtse meeskonnana meie majanduskeskkonna parandamise nimel? Kaja Kallas on ju öelnud sõnad, et teie ministeeriumi kokku pandud majandusplaan ei ole valitsuse plaan. Kuidas te kommenteerite seda? Kas see on siis teie ühine plaan? Kas on valitsus ka teie plaani arutanud või mis mure sellega täpselt on? Aitäh,

vaid see on fundamentaalse tähtsusega, sõltumata sellest, kes valitsuses parasjagu on. Kas see koostöö võiks parem olla? Jah, kindlasti võiks parem olla. Tõepoolest, minu käest on hiljuti küsitud, mida teevad näiteks Soome ja Leedu erinevat sellest, mida meie teeme.

töötajate kvoodi lahtivõtmisega ei ava järjekordset kinniseotud laegast? Asekantsler on selle välja öelnud ja sellest lähtuvalt me toome nõndanimetatud tublisid ajusid Eestisse.

Kas tõesti teie arvates peitub Eesti majanduse innovatsioon just sissetoodud inimestes, kes hakkaksid Eestit edasi viima? Aitäh,

See on see, mida me saame kiiresti lühemas perspektiivis teha. Pikemas perspektiivis, nagu jutuks oli, loomulikult me peaksime ennekõike tegelema Eesti inimestele

spetsiifilise oskustööjõu vajadus ära, siis loomulikult pole nendel inimestel mõtet siia tulla. Martin Helme, palun! Aitäh! Tulen oma eelmise küsimuse juurde tagasi. Siis oli vastus selline, et kui kellelgi on optsioonid, siis see ei ole Eesti Vabariigis keelatud. Deklareerimine oli probleem, nüüd on need deklareeritud ja sellega on küsimus lahendatud. Ei ole nii! Tegelikult ju ei ole nii! Probleem ei ole selles, et ta jättis midagi deklareerimata, probleem on selles, et teie eelkäija ja teie olete palganud maksumaksja raha eest ministeeriumisse lobisti.

See on probleem. Huvide konflikt on probleem. Probleem on selles, et ei ole korralikke tulemüüre asekantslerite tööjaotuse vahel. See, et ta ei käinud ühel või teisel koosolekul, ei garanteeri meile ega avalikkusele seda, et ta kusagil kohvinurkades või muudes vestlustes ei ole ministeeriumis oma lobitööd teinud. See on see, milles teid süüdistatakse. See on see, mille eest te vastutate ja kannate ka poliitilist vastutust. Te oleks pidanud lõpetama selle olukorra, aga pole suutnud. Sellepärast olete te siin puldis praegu. Võtan teie arvamuse teadmiseks. Ma olen juba korranud, et me jääme siin eri arvamusele. Aga kasutades seda võimalust, ma annaks nagu kommentaari, et

Antud juhul me räägime platvormitöö direktiivist, mille puhul Bolt on lihtsalt üks turuosaline. Ja see platvormitöö direktiiv sellisel kujul ei sobinud Euroopas suurele osale platvormitöö ettevõtetest, sõltumata sellest, milline on nende asukoht.

See resolutsioon või direktiiv nüüd võeti vastu. Suur vaidluskoht oligi see, kas see toob selgust või ei too. Seal on kaks spetsiifilist valdkonda. Üks on, ja selle üle olid vaidlused kõige suuremad, töölepingu õigusliku eelduse küsimus. Teine on algoritmi läbipaistvuse küsimus. Lõpuks sai see direktiiv sellise sõnastuse, et see tegelikult ei loo õigusselgust, vaid toob kõikidele ettevõtetele, kes selles valdkonnas tegutsevad, kaasa märkimisväärse äririski.

Rain Epler, palun! Aitäh, härra eesistuja! Härra minister! Minagi tulen tagasi oma eelmise küsimuse ja teie vastuse juurde. Elu on pakkunud mullegi võimaluse paari ministeeriumi siseelu üsna lähedalt näha ja ja kuidagi ei saa nõus olla teie käsitlusega, et vot ei ole kursis, millega ametnikud tegelevad. Noh, ma saan aru, et teatud taseme ametnike tööga tõesti võib-olla ei ole, aga kui me nüüd ministeeriumi töökorralduse võtame, siis sisuvaldkondade eest vastutavad asekantslerid on ikkagi osa ministeeriumi tippjuhtkonnast, kes, ma julgen arvata, ka teie ministeeriumis ministriga tihedasti suhtlevad ja võiks anda ülevaateid teemadest, millega nad tegelevad. See on kommentaariks.Aga minu küsimus. Enne te vastasite millelegi muule ja ütlesite, et jah, te olite kursis, et Ekspressi vahendusel hakkas lugu rulluma. Minu küsimus oli see: kui te ministriametisse asusite, kas te olite kursis, et üks asekantslereid

See lugu algaski ammu enne, kui ma tööle hakkasin. Aga ma teadsin, jah, et see inimene on nii nagu ka paljud teised inimesed Eesti riigisektoris varem töötanud mingites ettevõtetes. Ma arvan, et selle üle tuleb ainult heameelt tunda, et meil endiselt rotatsioon ettevõtete ja riigiametite vahel käib.

päris muret tekitav asi ja valitsusel peaks olema plaan, kuidas majandust taaskäivitada. Samas olete te öelnud, et valitsuses napib ühist pingutust majanduse käimatõmbamiseks.

See dokument on ette valmistatud ja läbi räägitud ka spetsialistidega. Siin oli küsimus siseturvalisuse seisukohalt. Tõepoolest, olen siseministriga sellest rääkinud, põhjendanud ära, miks seda vaja on, ta on sellest aru saanud, ametnikud on omavahel infot vahetanud. Me usume, et seda kõike on võimalik teha niimoodi, et Eesti siseturvalisus kahjustada ei saa. On läbi räägitud tööandjatega ja töövõtjatega. Ja on ka suurepärane võimalus siduda see välismaalaste seaduse muudatuse külge, mis praegu ootab Riigikokku menetlusse tulemist. Sellega tõepoolest saaks kiiresti edasi liikuda, aga me ei ole sellega edasi liikunud. See seisab valitsuses.Või teine

me teame, et praegu on aeg, kui rajatakse selliseid uue majanduse ettevõtteid, ennekõike tehnoloogiaettevõtteid, rohemajanduse sektoris toimivaid ettevõtteid ja farmaatsiaettevõtteid. Ja investeeringud tootmisettevõtetesse on ühtlasi ka julgeolekugarantii. Ma ei taha kedagi kuidagi kritiseerida, eks ole, aga tehnoloogia- või, ütleme, tarkvarapõhist ettevõtet Eestist ära liigutada on oluliselt keerulisem kui kui tootmisettevõtet. Ja kui me ümberringi näeme, kuidas neid investeeringuid järjest tehakse mujale, siis me peaksime oma väärtuspakkumisega kiiresti edasi liikuma.

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Ma tuleksin ikkagi selle juurde tagasi, et Bolti omanikud Villigud on rahastanud Eesti 200 valimiskampaaniat sadade tuhandetega. Sellest kirjutab ka Eesti Ekspress, et Bolti asutajad Markus Villig ja Martin Villig kuuluvad iduettevõtjate sekka, kes annetavad erakondadele märkimisväärseid summasid. Ja nüüd me näemegi, et Eesti 200 väga oluline minister ehk teie olete astunud tõesti silmanähtavaid ja tuvastatud samme Boltile kasulike otsuste langetamisel Euroopa tasandil. Selles mõttes me räägime siin tegelikult väga teineteisest mööda. Teie räägite, et ettevõtjaid, eriti neid, kes on Eesti viinud rahvusvahelises äris maailmakaardile, tuleb iga hinna eest toetada. Ja ma ei tea kedagi, kes võiks sellele vastu vaielda. Aga kõige selle juures ei tohi mitte ühelgi Eesti ametnikul ega ministril töötada omakasutoimkond, sellest saate ju aru. Selles seisneb see erinevus, kuidas me ühest ja samast asjast siin räägime, ja see on ka põhjus, miks te siin olete. Kas te mõistate ükskord, et see ei ole normaalne, mida te olete teinud, ja et nii ei tohi mitte keegi mitte kunagi teha sellisel ametipostil, nagu teie olete, nii häbematult ja nii jultunult? Aga no ma saan muidugi aru, et pärast seda, kui Kaja Kallase idavedude skandaal lõppes nii, et Kaja jäi ametisse, siis loomulikult teie juhtum on siin nagu väike tükk kooki.

kauba vastu tehing. Eesti ettevõtjatel on vabadus toetada keda iganes. Tõenäoliselt toetatakse ka EKRE-t ja tõenäoliselt teie siin teete ka mingisuguseid otsuseid, mis puudutavad majanduskeskkonda, ja nõnda edasi.

Mina ütleksin küll, et just kaup kauba vastu tehingud on teil käinud, siin on ju näha. Kui Bolti endine lobist on teil asekantsler, siis teie seisate Bolti eest, Bolt rahastab teie erakonda. See oligi see vastuteene, et te selle direktiiviga ei olnud nõus ja käisite kahe käega sõdimas selle vastu. Ja Eesti on minu teada ainuke riik, kes seda vastu ei võtnud. Ei ole. Te ajate kaks asja segi, aga see selleks. Eesti positsioon selles küsimuses kujundati 2023. aasta alguses. Mina siis minister ei olnud.

Aga kuna see protsess on kestnud poolteist aastat, siis loomulikult on nende vaidluste käigus, kus 27 liikmesriiki üritavad leida ühisosa, taandunud see nii lahjaks, et olemuslikult ei olnud selle direktiivi vastuvõtmisel enam mingit mõtet. Kindlasti ei puuduta see ühte konkreetset ettevõtet, vaid kogu platvormitöömajandust Euroopa Liidus laiemalt. Siim Pohlak, palun! Aitäh! Kuidas need nimed seal ekraani peal niimoodi hüppavad üles-alla? Ma sattusin segadusse vahepeal. Tundub, et kolleege pole saalis, sellepärast. Aga ma ei raiska rohkem aega.

mis meil järgmise aasta kohta on, näitavad seda, et majandus võiks kasvama hakata. Ennekõike on selle vedurid loomulikult suuremad ettevõtted, aga nemad ongi need töö replitseerijad, nagu me teame, väikestele ettevõtetele, alates toitlustusest ja majutusest Nii et sealt võiks tulla tuge ka neile. Ja loomulikult on oluline see, et me saaksime sisetarbimise liikuma või kasvama. See on See on ju ennekõike väikeettevõtjate leib. Eks siin on kaks asja. Üks on see, et tõepoolest vastab tõele, et kui me ise kütame kogu aeg [pessimismi] üles, siis inimeste tarbimisotsused on konservatiivsemad. Tahaks olla tegelikult optimistlikum. Seda ühelt poolt. Ja teiselt poolt on üks selline väga ebapopulaarne reform siin ühel või teisel kujul läbi käinud, see niinimetatud maksuküüru kaotamine. Tegelikult see toob just Eesti keskklassile märkimisväärse kasu, märkimisväärselt rohkem raha jääb maksudest kätte. Nii et see võiks olla üks meede. See ei ole minu fantaasia, vaid ka Eesti kommertspankade analüütikute hinnang.

eelmise aasta lõpus kokku kutsutud konkurentsivõime ekspertkogu. Õigemini ei olnud see kokkukutsumine, vaid lihtsalt kaasati majandusteadlasi, pangandusteadlasi,

ühe aastaga lahendatud. Kui me tahame sisuliselt saavutada selle, et Eesti majandus kahekordistuks või siis [edeneks] natukene vähem lähima kümne aasta jooksul, siis see pingutus peab olema kollektiivne. Ja me oleme seda koostööd otsinud kogu aeg ja igalt poolt, ka väljastpoolt sellist riigi ametlikku toimimist. Siin on Siin on korduvalt juhitud tähelepanu sellele, et kui peaminister ütleb, et see ei ole selle valitsuse ametlik plaan, siis mis see üldse on.

Majanduse valdkonnas on seal meie jaoks kõige olulisem mõõdik Eesti ettevõtete tootlikkuse kasvamine 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Kõlab küll bürokraatlikult, aga aga minu arvates on see kategooriline imperatiiv. Kui me tootlikkust üles ei saa, siis seda toredat maksutulu, ma ei tea, riigi kaitsmiseks ja õpetajate palkadeks ei teki. Aga see on alles algus. Edasi tulevad valdkondlikud arengukavad. Valdkondlikes arengukavades seda kõike täpsustatakse. Edasi tulevad programmid. Programmid kirjutavad veel detailsemalt ette, mis eesmärgid on riik endale seadnud. Ka sellega asi ei piirdu. Edasi tulevad meetmed, siis tulevad meetmete tegevused ja nii edasi. Lõpuks me oleme konstrueerinud endale sellise kuuekihilise hierarhia, mida reguleerib 240 lehekülje pikkune tegevuspõhise eelarve käsiraamat. Aga miks see kõik relevantne on – on sellepärast, et tegelikult kogu sellest protsessist formeerub lõpuks meie riigieelarve ja riigieelarve seletuskiri mahuga 580 lehekülge.

ei ole sisse pannud. Kui me oleksime jäänud kogu seda menetlusprotsessi ootama, siis me teeksime seda raudselt senimaani ja tõenäoliselt ka pool järgmist aastat.

Oleme saanud tagasisidet. Ja edasi on plaan järgmine: samm-sammult me neid tegevusi sealt integreerime nendesse hierarhias madalamal olevatesse dokumentidesse alates programmidest.

teie vastus tegi kangesti nukraks. Te ütlesite, et prognoosid näitavad, et ehk järgmisel aastal hakkab majandus taastuma ja siis hakkab ka väikeettevõtetel paremini minema.

Ma jääksin praegu selle vastuse juurde, jah. Aga tänan sellele probleemile tähelepanu juhtimast. Nagu jutuks oli, tööd

Aga nüüd võime meediast lugeda sellise plaani kohta, ma tsiteerin Postimeest: "Kui seni on Eestis kehtinud pangasaladuse põhimõte, mis tähendab, et riigiasutused saavad ligipääsu inimese või ettevõtte pangakonto andmetele siis, kui tema suhtes käib mõni menetlus, näiteks maksuameti poolt maksumenetlus või kuriteo uurimine. Nüüd tahab maksuamet kõikide inimeste ja ettevõtete pangakontode tehinguandmeid regulaarselt oma andmebaasist läbi lasta, et siis vaadata, ega keegi maksust kõrvale ei hoia." Selline plaan ilmselgelt peegeldab täpselt vastupidist hoiakut: mitte usaldust Eesti kodanike ja ettevõtete vastu, vaid usaldamatust. Baasprintsiip on see, et kedagi ei usaldata. Ja kuna keegi võiks suli teha, siis me hakkame kõiki läbi valgustama, sisuliselt Ma pakun teile võimaluse näidata oma usaldust Eesti ettevõtjate vastu ja öelda, et selline plaan on teile täiesti vastuvõetamatu. Ma pean tunnistama, et tegemist on suhteliselt värske uudisega ja ma ei ole selle plaani detailidesse suutnud minna. Kindlasti ma teen seda ja siis kujundan ka oma seisukoha. Üldises vaates võin öelda seda, et andes selles

väljatöötamiskavatsustele ehk siis plaanis olevatele õigusaktidele, [ma tean], et korduv mantra seal on see, et me peame silmas pidama seda, kuidas see mõjutaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet.

Vaatame konkreetsesse kaasusesse sisse ja siis reageerime. Jaak Valge, palun! Suur tänu, härra aseesimees! Härra minister! Teie majandusplaanis nähakse majanduskasvu olulise [tegurina] väliskapitali sissevoolu, aga väliskapitalist on kasu ikkagi ainult siis, kui see suundub teadusmahukatesse ja kõrge lisandväärtusega valdkondadesse. Vastasel korral juhtub niimoodi, et väliskapital tuleb Eestisse hoopis odava tööjõu tõttu ja hakkab siiatulnuna veel rohkem odavat tööjõudu nõudma – nagu praegu on, muide.Teisalt, kui te seate eesmärgiks majanduse kahekordistamise, kas see on ikka adekvaatne eesmärk? Vaadake, majandust saate kahekordistada ka niimoodi, et toote odavtööjõuna 300 000 uut töötajat

Need kaks asja käivad käsikäes. Eesti inimeste sissetulek ei saa kasvada lihtsalt tänu sellele, et seinast hakkab ühtäkki rohkem raha tulema.

ettevõttes töötamise või ka ettevõtte juhtimise valu ja kogemus puudub. See on väga õpetlik.Aga selles mõttes me oleme sama meelt, et kindlasti ei käi kuskilt läbi mõte, et sadade tuhandete inimeste, lihtsalt odava tööjõu massi abil genereeritakse seda majanduskasvu.

selle investeerimisotsuse teeksid, siis mõnevõrra me nõudeid leevendasime. See puudutas investeeringuid turismisektoris, kus teadupoolest palk ei ole väga kõrge, samas see on kahtlemata oluline osa majanduskeskkonnast ja inimestele töö pakkujana.

juba eelmisel aastal oli välja pakutud positiivse krediidireitingu idee, mis on palju mõistlikum ettepanek, aga seda realiseerida sel aastal ei jõua, kuigi plaan oli see, et see tuleb juba sel aastal kasutusse. Sinu Sinu vastutusvaldkonnas on teemad, mis puudutavad neid infotehnoloogilisi arenguid. Kas

Lähematel aastatel saab see olema üks fundamentaalseid küsimusi. Kui me vaatame kehtivat õigust, mis selle ümber hakkab formeeruma GDPR‑i nõuete ja just vastu võetud eIDAS 2 mõjul, siis see, mis sealt välja paistab, on väga keeruline ülesanne nii tehnoloogiliselt kui ka õigusloome mõttes. Ühelt poolt tuleb tagada inimeste andmete turvalisus, privaatsus, eriti sensitiivsete andmete puhul, nagu on terviseandmed, ja teiselt poolt võimekus neid andmeid kasutada selleks, et pakkuda paremaid teenuseid ja rakendada neid ka ärilistel eesmärkidel.

suund on anda vabama toimimise ruumi, et teatud ärimudelid ja teatud teenused saaksid areneda. See on meile suur väljakutse, eriti võrreldes sellega, mis toimub Põhja-Ameerikas, ennekõike Ameerika Ühendriikides, kus revolutsiooni on oluliselt vähem ja innovatsiooni oluliselt rohkem. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Hea minister, te ütlesite, et Eesti ettevõtted vajavad ja spetsialiseeritud oskustega spetsialiste, võõrtöötajaid. See on täiesti tõsi. Tegelikkus on aga absoluutselt risti vastupidine: me näeme, et see tohutu võõrtööliste mass on tegelikult madalalt

Minu küsimus on see. Me vajame hädasti digitaliseerimist, automatiseerimist, robotiseerimist ja nii edasi ja nii edasi, et me suudaksime maailma konkurentsis vähegi sammu kaasa astuda. Mida olete ja praegune valitsus sellel alal ära teinud ja millised kavatsused on tulevikus? Aitäh!

Selleks, et selles dünaamilises ja tehnoloogiliselt keerulises olukorras teha õigeid otsuseid, sai ministeeriumis kokku lepitud, et 2023. aasta me pühendame nii-öelda mõtestamise tööle.

Nii et meil on neli värsket sisulist dokumenti olemas.Ma siin ühele esimestest küsimustest vastates andsin ülevaate, miks nende dokumentide olemasolu on vajalik. Kui me vaatame, kuidas Eesti riiki eelarvelises mõttes juhitakse, siis nende dokumentide alusel

Meie sõnum on, et praegu on see aeg, kus nii digitaalsesse baasinfrastruktuuri, nii küberturvalisusse kui ka andmemajanduse korrastamisse on õige aeg investeerida, sest need need on tõepoolest nii tuleviku riigivalitsemisele kui ka ettevõtlusele äärmiselt olulised arendused. See on selline üldine kokkuvõte. Aga jällegi, ühe üleskutse ma juba tegin

teie koalitsioonipartnerid kardavad Reinsalu ja selle tõttu enne Euroopa Parlamendi valimisi ei juleta migratsioonireeglite leevendamise eelnõu esitada, aga seda tehakse kohe pärast

Mis on teie seisukoht? Kas see langeb kokku Eesti 200 filosoofiaga personaalsest riigist kui suurandmete töötlemise keskkonnast?

edasi minna. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja sealsete andmevaldkonna inimeste vaade on see, et me juba ehitame seadet, mille nimi on andmejälgija. See juba toimib

saavad sellest selge ja arusaadava ülevaate koos põhjendustega. See on see, mis mulle personaalselt tundub õige ja ma arvan, et haakub ka Eesti 200 maailmavaatega. Igasuguste muude keeruliste tehnoloogiliste lahenduste konstrueerimine, mis annavad riigile parema kontrolli, loomulikult paneb häirekellad põlema.

muutub lähiaastatel suurusjärgu võrra. Kuhu me siin ennast asetame, see peab töö käigus selguma. (Urmas

tööjõukvoodile muutuva osa loomine, juurdepanemine 0,1% majanduslanguse ajal ja 0,2% siis, kui majandus kasvab üle 3%. See tõepoolest on töös. Ja ma just siinsamas küsimustele vastates kurtsin, et minu arvates oleks võinud sellega juba ammu edasi minna, sest mingit sisulist ohtu see Eesti riigile ei kujuta. See on läbi räägitud

Aitäh! Austatud minister! Digiturvalisus ja korralikud andmebaasid on muidugi head asjad, aga te ei vastanud mu küsimusele. Teie koalitsioonipartnerid on sisserändekvoodi puhul teinud 20 erandit. Põhimõtteliselt meil puuduvad igasugused piirangud ja ettevõtjad kasutavad seda ära just nimelt odava ja kvalifitseerimata tööjõu sissetoomiseks. See pärsib otseselt meie ettevõtete tehnoloogilist arengut, digitaliseerimist, automatiseerimist, robotiseerimist ja nii edasi. Kõik ülejäänud maailma maad toetavad oma majandust, panustavad sellesse, et just seda valdkonda, tehnilist ja tehnoloogilist arengut hoogustada. Ma küsin uuesti: mida meie valitsus on teinud, et meie ettevõtlust selles valdkonnas toetada? Ja kas kavatsetakse üldse midagi teha, et meie konkurentsivõime säiliks või kasvaks? Aitäh! Jaa, kindlasti kavatsetakse. Me ikka ei saa päris hästi sellest seosest aru. Need inimesed, kelle ärimudel Eestis või kuskil mujal baseerub odaval tööjõul, võimalikult odaval tööjõul, need kindlasti ei hakka hakka riigi toel äkki süvatehnoloogia ja innovatsiooniga tegelema. Nii see lihtsalt ei ole praktilises elus. Küll aga tõepoolest on Eestis sellised ettevõtted olemas, kes sellega tegelevad, ja neid me tõesti tahame toetada. Toon teile kolm näidet, millest siin täna juba juttu millest siin täna juba juttu oli ja mis on rakendunud. 2024. aastal toetab riik ettevõtete teadus‑ ja arendustöötajate palgakulusid 6 miljoni euro ulatuses.

toimetamist sellega, et meede säiliks, aga õnnestus rahvusvahelise tuumauuringute organisatsiooniga liitumine. [See dokument] jõuab õige pea Riigikokku. Tõsi, selle liikmemaks kasvab märkimisväärselt,

CERN välja kuulutab. Need on ennekõike kõrgtehnoloogilised hanked. Täpselt sama asja teeme, värskendasime just oma suhteid Euroopa Kosmoseagentuuriga. Tõepoolest rõõmustav on tõdeda, et äsja tehti kokkuvõtteid ja Eesti ettevõtete tagastusprotsent on 1,37.

Jah, kurb kuulda. Mõneti on see paratamatus, et mõned keerulised arendused rakendusfaasis tõrguvad. tõrguvad. Loodetavasti see tehakse korda. Konkreetse kaasusega, ma pean tunnistama, ma ei ole kursis. Kindlasti infotehnoloogiaminister ei tegele Eestis kõikide riigiasutuste arendustega. Ma arvan, et pigem on see karjuvväike osa, millega mina kursis olen – ennekõike sellega, mida tehakse MKM-i

Ma loodan, et nad saavad selle asja kiiresti korda, muudmoodi ma ei oska sellele vastata. Aeg-ajalt ikka juhtub, loodame, et see on mingi lihtne kaasus, mitte keeruline. Suur tänu, härra minister! Rohkem teile küsimusi ei ole. Selgituseks, et küsimuse esitamiseks on end registreerinud ka Mart Maastik ja Jaanus Karilaid, aga kasutades analoogiat arutelu võimatusega, kasutaksin sõnapaari "küsimise võimatus" küsija puudumise tõttu saalis.

peamine probleem Eestis praegu on majanduse käekäik. Langeva majanduse peamine põhjus on valed otsused maksude osas: automaks, käibemaksu tõus ja nii edasi. See on pärssinud majanduse arengut ja tõepoolest sellest august on väga raske välja saada. kui rääkida teie vastutusvaldkonnast, siis lähimate aastate jooksul lisab näiteks tehisintellekt erinevate riikide

riigisektori investeeringuid tehisintellekti, siis me oleme Euroopa Liidu arvestuses kolmandal kohal altpoolt. See iseenesest leiab kajastuse ka meie e-riigi arengutes. Meie ametnike arv kasvab, meie teenuste kvaliteet pigem langeb. Olukorras, kus erasektor dirigeerib rutiinseid ülesandeid [arendamiseks], meie võtame inimesi juurde. Teie mõtted iseenesest on ju väga õiged. Paraku me peame arvestama sellega, et valimised on toimunud juba pea poolteist aastat tagasi ja

eelmise nädala läbirääkimistel, et Eesti 200 hakkabki seda pikka plaani järjekordselt kirjutama. Tänases maailmas, kui sa ei tegutse piisavalt kiiresti, oled põhimõtteliselt konkurentsis kaotanud. Iga otsus tegelikult on parem, kui otsuse mittetegemine. Kui rääkida konkreetselt teie valdkonnast, siis neid otsuseid lihtsalt ei ole.

me võtame suvalise sektori, näiteks meditsiini, siis personaalne riik võiks seal päästa elusid. Iga aasta me saaksime päästa inimesi, kes saavad arstivisiidi kutse selle pärast, et nad on riskigrupis. Paraku ühtegi initsiatiivi selles valdkonnas ei ole tehtud. Pilootprojekt geenitestimises on tehtud oma kümmekond aastat tagasi. Selle tulemused on olemas, aga nende tulemuste baasil ei ole riik ühtegi teenust loonud.

registris muudatuse tegemine, on see endiselt eelmise sajandi teenus. Kui mõelda, mis on sellise aeglase arengu põhjus, siis ilmselt jah, tõsi, nagu teiegi mainisite, mõistlikum on seda küsida Kaja Kallase käest, kes ei tunne väga elavat huvi … Ma võtaksin lisaaega ka. Kolm minutit lisaks. kes ei tunne huvi selle vastu, mis toimub teie valdkonnas. Ta pigem räägib sellest, et meie e-riigi teenused muutuvad keerulisemaks ja kallimaks ja Eesti riik ei saa nende süsteemide ülalpidamisega hakkama. Aga see on vaid osaliselt Kaja Kallase probleem. Probleem on ka selles, et minister peaks ikkagi olema hea müügimees ja suutma enda visiooni ka valitsuses maha müüa.

Erakond ei ole ju idufirma, mis peab investoritele võimalikult kiiresti raha tagasi maksma. Kui Kui erakond saab toetuse, kui tema maailmavaade saab toetuse, siis see ei tähenda seda, et ta peab selle eest mingit tööd tegema. Kui me räägime siin Nortali konsultatsioonidest, kui me vaatame seda, mis on platvormitöö direktiiviga juhtunud, siis see ei ole poliitika tegemise viis, mis teie usaldust valitsuskabinetis tõstab ja teie sõnale kaalu annab.

Ja teie sõnum ka siin saalis täna oli see, et igasugune maksustamine, igasuguste sotsiaalgarantiide andmine pidurdab selle sektori arengut. See on tõsi kahtlemata, aga kas tõepoolest teie arvates on mõistlik, et mingisugune abstraktne taksojuht on rooli taga 12 tundi päevas, puhkust tal ei ole, ravikindlustust tal ei ole,

Juhul, kui on soov alustada debatti, siis see debatt ei saa ju piirduda Eesti 200 tagatoaga. See peaks hõlmama vähemalt koalitsioonipartnereid, aga Riigikogus on ka opositsioon olemas. Nii et lühidalt: kui minister ei suuda enda visiooni valitsuses kehtestada, kui poliitika tegemise viis ei ole läbipaistev, siis keskfraktsiooni hinnangul võiks see minister tõepoolest, nagu te ka ise ütlesite, anda selle töö tegemise võimaluse järgmistele üritajatele. Võib-olla läheb paremaks, aga peaasi, et areng läheks kiiremaks. Aitäh! Aitäh! Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit kokku. Tiit Riisalo! Lugupeetav rahvaesindus! Isamaa vaade on selline, et keskset vastutust meie riigi valitsuse kehva majandus- ja rahanduspoliitika ning sellest johtuva ebastabiilsuse eest kannab valitsus tervikuna, ennekõike peaminister. Seetõttu on esmane väljendada umbusaldust peaministrile ja valitsusele tervikuna. Aga loomulikult, sellest loogikast johtudes avaldame me umbusaldust ka kõigile Kallase valitsuse liikmetele, kes on kaasvastutavad selle poliitika eest. Tiit Riisalo tegi siin viite, et turismisektori täiendav maksustamine oli kehva see, mis tehti käibemaksu tõusuga. Aga ma mäletan, mida Tiit Riisalo ütles, kui seda tehti. Ainukene kommentaar oli, et sa vestlesid Riia linnapeaga ja Riia linnapea naeris selle

esimese kvartali majanduskasv Lätis – 0,9%. Loomulikult, seda mitte üksnes turismi käibemaksu, vaid ka rea teiste mõjude tulemusena. Keskne [põhjus] on ikkagi olnud valitsuse regulatiivsed otsused ja otsustamatus.

ja meie ettevõtluse huvisid kaitsnud. Ainukene voorusevöö või kaitsekilp on olnud see visioonidokument, mis koostati, aga sellele andis ühelauselise ja ühemõttelise hinnangu ametis olev peaminister, kes ütles, et seda ei ole mõtet valitsuses arutada, see ei ole valitsuse poliitika osa. Majandusminister selgitas meile, et seda on võimalik realiseerida paralleelselt põranda all, nii-öelda revolutsioonilisel meetodil. Aga see on iseloomulik kogu selle valitsuse poliitikale. Ja seda rabedust ja prognoosimatust meie keskkonnas paraku tajuvad ka ettevõtjad.

Retoorikas on majandusministri dokument väga ilus, tegelikkus on selline, et kui kõneleda Eesti töösturitega, siis see ebastabiilsus, mis on tekitatud nii planeeritava plaanimajandusliku kliimaseadusega kui ka järsult kerkivate tasude, koormistega, maatulundusmaa maksu tõusuga – see kõik tegelikkuses, reaalsuses paraku, kogu lugupidamise juures, härra majandusminister, on karjuvas vastuolus teie visiooniga, ka nende ju suures osas sümpaatsete ideedega, mida te esitasite, mida võiks teha, kui, ma ei tea, Reformierakonda ei oleks valitsuses või mingid muud takistavad tegurid puuduksid.

Majandust ei vii tõusule maksutõusud. Ettekujutus, et nüüd riik hakkab looma puna-Hiina stiilis andmebaasi, kuhu kõigi inimeste ja ettevõtete pangaandmed koondatakse kokku, ja selline personaalne riik võiks olla riigile täiendava tulu teenija, niisugune moodne lahendus – ma arvan, et see visioon ei vasta Eesti inimeste arusaamale vabadusest. Siin ei olegi vaja mingit lisapõhjendust, et kas see on ratsionaalne. Majandusminister ütles, et ta uurib, ta süveneb detailidesse, eraldi luuakse andmevalvur, kes hakkab jälitama ametnikke, kes tegelikult nendele inimeste pangakontodele peaksid ligi pääsema. Ma arvan, et see on vale ja tehnokraatlik mõtteviis, et üldse sellesse paradigmasse sisse minna. Isamaa selle ettepaneku lükkab jäigalt tagasi. Siin oli ka rida etteheiteid, mis puudutasid konkreetseid tegevusriske ning ärihuvide ja avalike otsuste põimumist.

Aga ma tahaksin tegelikult majandusministrile panna tõsiselt südamele, et teil on reaalajas vastutus meie majanduse eest. Üks asi on pikkade arengudokumentide koostamine, aga teine asi on praeguse majanduslanguse ajal praktiliste otsuste otsuste tegemine. Ja kui ei olda suuteline tegema positiivseid otsuseid, siis on mul üks lihtne soovitus, härra majandusminister. Olge selleks tõkendiks, püüdke olla selleks tõkendiks, mis takistab seda valitsust tegemast lollusi. Ja seadke Kallasele ultimaatum.

Kõik! Lühike ja selge sõnum! Küsimus ei ole praegu umbusaldamises või umbusaldamatuses, kuigi selle valitsuse poliitika ei vääri sekundikski usaldust. Küsimus on selles, et me peame põhimõtteliselt korrigeerima oma käitumist. See ei ole okei, mis suunas me liigume, see ei ole okei, mis suunas see valitsus on liikunud. Ja

Kaheksa minutit. siin on meil nüüd kõige ehedam näide kõrges ametis olevast inimesest, kes pole mitte kunagi oma elus mitte ühegi oma sigaduse eest pidanud vastutama. Ükskõik, mis käki kokku keerad, ükskõik, mis pahandusega hakkama saad, ükskõik, mis kahju avalikkusele teed, irvitad näkku ja ütled: Teie arvate, et see oli huvide konflikt, aga mina ei ole sellega nõus. Meil on eri arvamus. No ja siis? Elu läheb edasi."Ta on olnud kõrgetes ametites. Ta oli president Kersti Kaljulaidi sisepoliitikanõunik ja tegi seal sigadusi. Nüüd on ministriametisse saanud, teeb siin sigadusi, irvitab parlamendile ja avalikkusele näkku: "Aga mis siis?" Sest vastutama ei ole pidanud kunagi, karistada ei ole sigaduste eest saanud kunagi. Siis tekibki selline tunne, et ma võin teha, mida ma tahan, ma ei pea muretsema, et midagi läks valesti, näiteks kui ma palkasin lobisti. "Jäime vahele? Aga mis siis?! Mis te teete mulle? Lasete lahti või? Hahahaa! Jättis registreerimata lobistlikud kirjad? Inimlik eksitus! Mis siis? Mis te teete mulle? Lasete lahti või?!" Igatahes ei lase lahti peaminister, ei lase lahti ka parlament ehk koalitsioonisaadikud. Miks ei võiks siis sigatseda?Probleem ei ole ju selles, et Bolt tegi lobi. Ma ei seedi Bolti. Ma ei seedi neid puupäiseid väntajaid, keda meil nimetatakse üliõpilasteks. Kogu see majandusmudel on minu meelest püramiidskeem. las nad teevad oma lobi! See on põhiseaduslik õigus oma ärihuvide eest seista, see on kõik normaalne. Normaalne ei ole see, et ministeerium, minister palkab lobisti maksumaksja raha eest, meie raha eest ministeeriumi seinte vahele seda lobi tegema.

Teeb tagantjärgi mingid deklaratsioonid ära ja näete, polegi probleemi! On ikka probleem! Võetakse tööle ühe konkreetse ettevõtte ja laiemalt ühe valdkonna lobist, maksumaksja raha eest hakkab tegema ministeeriumis avalikku poliitikat, hakkab võitlema seal Euroopa direktiividega. Esimest korda elus Eesti võitleb Euroopa direktiividega! Meie maksame selle kõik kinni, selle poliitika kujundamise. Siis mätsitakse kinni, et see inimene on olnud varem selle ettevõtte palgal, et ta on saanud sellelt ettevõttelt majanduslikku hüve ehk optsioone. Ärge tulge rääkima, et optsioonid ei maksa mitte midagi, on väärtusetud asjad! Kui nad oleks väärtusetud asjad, vabandust, siis miks neid jagatakse? Need ei ole nätsupaberid, mida teises klassis koguti. Kõike seda mätsitakse kinni. Ja kui jäädakse vahele, siis nahaalselt vaadatakse meile otsa ja öeldakse: "Aga mis siis? Tegime sigadust, no ja siis?! Mis te meile teha saate? Me oleme liberaalne režiim, keegi ei hakka meie külge!" Mis me nüüd arvame, et täna teeme selle umbusaldushääletuse siin ära ja läheb paremaks? Ei lähe paremaks. Karistamatuse tunne sai ju kinnitust. Võib veel rohkem sigatseda, võib veel vähem varjata seda, et sa sigatsed. Nii jäädakse riigist ilma. Suur tänu! Koos sellega, head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Asume hääletust ette valmistama.Head

kolleegid, umbusalduse avaldamiseks majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen hääletusele umbusalduse avaldamise majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt oli 23 Riigikogu liiget, vastu 53, erapooletuid 0. Riigikogu ei avaldanud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole umbusaldust. Saame minna teise päevakorrapunkti juurde, mis on Riigikogu liikmete Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Lauri Laatsi, Andrei Korobeiniku,

Hea kolleeg, ajad on muutunud ja see ei ole protseduuriline küsimus. Palun, Anastassia Kovalenko-Kõlvart!

mõjutab kümneid tuhandeid Eesti elanikke. Platvormitöö direktiiv puudutas just seda, et kõik need töötajad saaksid sotsiaalsed garantiid, näiteks ravikindlustuse,

kus komisjoni esimees Liisa-Ly Pakosta otsustas, et platvormitöö direktiivi teemat lihtsalt ei arutata. Ta ütles selgelt välja, et meil pole olemas valitsuse seisukohti

et mitmed poliitikud ei saanud aru, mis toimub.Aga tänaseks me teame, mis toimus. Me teame, et Bolt käis eraldi palumas, et Eesti ei võtaks seda direktiivi vastu. Minister ütles ühes oma vastuses, et antud direktiiv ei sobinud suurele osale Euroopa Liidu liikmesriikidele. See tegelikult ei olnud nii. Minister Riisalo osales hääletusel, kus tema hääl oli otsustav. Ta jäi erapooletuks ja seetõttu tol hetkel seda direktiivi vastu ei võetud. See võeti muidugi hiljem vastu.

Millised on üldse ministeeriumi protseduurid lobitöö läbipaistvuse tagamiseks ja huvide konflikti vältimiseks? Samuti on küsimusi Sandra Särava kohta. Tänaseks me teame, et ta omab

menetlemise kohta. Siin on kokku kaheksa küsimust ja kõigile nendele küsimustele ma vastan. Esimene küsimus: "Mis olid sisulised põhjused, miks Eesti ei toetanud platvormitöö direktiivi esimesel hääletusel Euroopa Liidu nõukogus?" Vastus. Vaatame ajas veidi tagasi. Eesti seisukohad platvormitöö algatuse kohta kinnitati umbes kahe aasta eest Vabariigi Valitsuse istungil ning Riigikogu sotsiaalkomisjonis ja Euroopa Liidu asjade komisjonis. Eelnõu üldine lähenemisviis kiideti heaks 12. juunil 2023. aastal EPSCO nõukogu istungil. Selle tekstis oli välja toodud, millised kriteeriumid peavad et platvormi kaudu töötav isik liigituks töölepinguliseks töötajaks, ja need kriteeriumid olid väga lihtsalt täidetavad. Juba sellest hääletusest jäi Eesti kõrvale vastavalt varasemalt kinnitatud seisukohtadele, kuivõrd Eesti eesmärk oli, et töölepingut ei eeldataks töölepingut ei eeldataks põhjendamatutel juhtudel. Kompromisstekst esitati Euroopa Liidu alaliste esindajate komitee istungil 16. veebruaril 2024. kuid kokkulepe ei pälvinud liikmesriikidelt ka siis piisavalt toetust, kuigi tekst oli muutunud, sealhulgas olid eelmainitud kriteeriumid selleks ajaks tekstist välja võetud. Eesti jäi ka siis kokkuleppe hääletusel erapooletuks, sest nii meil kui ka teistel liikmesriikidel oli endiselt tekstiga muresid. Eesti suurim mure oli esiteks seotud algoritmilise juhtimisega. Eelnõus oli põhjendamatult piiratud automaatsete otsuste tegemist ning nõuti, et neid peab tegema inimene.

Samas sõltub platvormitöö tõhusus sageli just protsesside automatiseeritusest. See säte võinuks kaasa tuua põhjendamatuid viivitusi ja pikendada protsessi suure hulga töötajate jaoks.Teiseks ei olnud Eestil veendumust, et töölepingu õigusliku eelduse kehtestamise tingimused oleksid taganud piisava õiguskindluse. Selleks ajaks oli küll loobutud ettekirjutatud kriteeriumitest

See tekitaks õiguslikku ebakindlust ning killustaks turgu. See võib omakorda tuua kaasa lõputuid õigusvaidlusi, mis on platvormitöö puhul äririsk. Ehk kokkuvõttes seisime me selle eest, et algatusega ei takistataks liigselt ja põhjendamatult uute innovaatiliste ärimudelite arengut. Samuti oleme pidanud oluliseks, et inimjärelevalve kohustus oleks proportsionaalne ega piiraks põhjendamatult tehisintellekti ja algoritmide automaatotsuste tegemist.Teine küsimus: "Mis olid põhjused, miks Eesti toetas platvormitöö direktiivi teisel hääletusel Euroopa Liidu nõukogus?" Vastus. Kogu selle protsessi jooksul muutusid direktiivi erinevad pügalad ning otsiti kompromissi. Hääletusest varem kõrvale jäänud riigid soovisid suuremat õigusselgust ning õhus oli võimalus, et tekstile lisatakse Prantsusmaa eestvedamisel mõningaid täpsustusi töölepingu töölepingu õigusliku eelduse osas, mis oleks vähendanud õiguslikku ebaselgust. Märtsi hääletuseks oli selge, et need läbi ei lähe, sest parlament ei soovinud teksti uuesti avada. Nagu poliitikas ikka, oli arvamusi erinevaid ja lõpuks peab edasi liikuma. Kompromissi eesmärgil hääletasime poolt. Lõpplahendus ei olnud meie jaoks ideaalne, sest tegelikku õigusselgust võrreldes praegusega juurde ei looda, aga paraku ei oldud Euroopa Liidus selleks sammuks veel valmis. Mina toetan kindlasti seda, et platvormitöö oleks kogu Euroopa Liidus selgemalt reguleeritud ja üha kasvavale hulgale platvormitöö tegijatele oleksid tagatud selged ja väärikad töötingimused. Teisalt ei tohiks me seda teha uuendusliku majandussektori arvelt. Platvormidest on saanud innovatsiooni ja tööhõive kasvumootor ning on oluline, et õigusruum ei takistaks neil arendada kaasaegseid ja paindlikke töövorme.Kolmas küsimus: "Meediast saime teada, et ministeeriumis on toimunud kokkusaamised Bolt'i esindajatega, kus nad tegid lobitööd antud direktiivi vastuvõtmise vastu. Mis on põhjus, miks need kokkusaamised ei läinud registrisse kirja? Mitu kokkusaamist on toimunud? Kellega?" Kõik ministeeriumid peavad oma töös lähtuma lobistidega suhtlemise heast tavast. See näeb muu hulgas ette, et registris tuleb avalikustada kohtumised ministri, kantsleri, asekantsleri ja ministri nõunikega. Nii-öelda tavaametnikele see ei laiene. See on laiema diskussiooni koht, kas lobikohtumisi peaks hakkama registrisse kandma ka tavaametnikud või, miks mitte, ka Riigikogu liikmed ja kohalike omavalitsuste ja Kommunikatsiooniministeeriumi kohtumiste tabelis on avalikustatud endise majandusarengu asekantsleri kohtumine Boltiga 6. juunil 2023. aastal, kui räägiti platvormitöö direktiivist ja EL‑i mobiilsusstrateegiast. Kohtumisel osales ka tööala asekantsler, kes toona ei kuulunud veel Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi, vaid Sotsiaalministeeriumi. Osalesid ka kaks ettevõtluse osakonna eksperti. Rohkem selleteemalisi kohtumisi Boltiga mulle teadaolevalt pole toimunud, ka mitte sisuametnike tasandil. Lobikohtumiste tabelisse on küll märgitud minister Riina Sikkuti ja tema nõuniku kohtumine 6. veebruaril 2023. aastal, kuid kohtumine toimus linnaruumikonverentsi teemal. Küll aga toimus septembris 2023. aastal kohtumine Woltiga platvormitöö teemal, et kuulata ära ka teisi asjasse puutuvaid ettevõtteid. Samuti saatis meile arvamusi Delivery Platforms Europe, organisatsioon, mis esindab platvormitöö tegijaid Euroopa Liidu üleselt. Laias laastus olid mured samad, et töötamise õiguslik eeldus oleks eristatav töölepingulisest suhtest.Neljas küsimus: "Millised on ministeeriumi protseduurid lobitöö läbipaistvuse tagamiseks ja huvide konflikti vältimiseks?" Nagu öeldud, lähtub MKM oma tegevuses Justiitsministeeriumi välja töötatud lobistidega suhtlemise heast tavast. Hea tava kohaldub praegu ainult ministeeriumi juhtkonnale, kuid seal kirjeldatud põhimõtteid tutvustame ka kõikidele teistele töötajatele. Huvide konflikti vältimine, ka näilisest huvide [konfliktist] hoidumine on ministeeriumis järjekindel tegevus, mille puhul tuleb eelkõige panustada töötajate teadlikkusse. Kasutame süsteemselt kõiki meetmeid: sõltumatuse deklareerimine hangetes ja tehingutes, kõrvaltegevusest teavitamine, kingitustest ja soodustustest keeldumine, teadlikkus lobitegevusest ja selle läbipaistvusest. Vastavasisulised koolitused on ministeeriumi ametnikele küsimus: "Ministeeriumi ametnik Sandra Särav omab Bolt'i optsiooni. Mis on selle optsiooni tingimused? Mis on selle optsiooni ligikaudne hetkehind?" Vastus. Sandra Särav omab Bolti endise töötajana Bolti optsioone ehk võimalust selle börsile minnes need optsioonid endale teatud hinna eest soetada. Täna on Säraval 360 optsiooni. Nende väärtust on keeruline hinnata, sest väärtus selgub alles siis, kui Bolt läheb börsile. Ajakirjandus on hinnanud, et Bolti osaku väärtus võiks praegu olla 89 eurot. Kuivõrd Bolt ei ole praegu avalikult kaubeldav ettevõte ehk ta ei ole läinud börsile, ei ole Säraval võimalust ega õigust nende optsioonidega midagi peale hakata, sest tal on optsioonid, "mida saab realiseerida ainult siis, kui toimub ettevõtte müük ehk exit". Ehk ta saab need optsioonid välja osta, aga ei pea ostma.Kuues küsimus: "Kuidas tagatakse, et ministeeriumi ametnike isiklikud huvid ei mõjuta nende ametialaseid otsuseid, eriti olukorras, kus ametnikul on finantsilised huvid arutluse all oleva ettevõtte suhtes?" Vastus. Neljanda küsimuse [vastuses ma] kirjeldasin neid meetmeid. Selguse huvides markeerin siin ära, et ametnikel pole keelatud omada finantshuve. Küll aga on Justiitsministeerium andnud aktsiaportfelli ja selle väärtust mõjutavate otsuste kohta järgmise selgituse. Ametiisik ei saa olla otsuse juures, mis mõjutab tema enda või tema lähedaste majanduslikku seisu. Ametiisik on teiste seas ka valitsuse liige või parlamendi liige. Tuleb tähele panna, et selline piirang kehtib üksikotsuste puhul. Kui näiteks parlamendi liige osaleb seaduse menetluses, mis puudutab ettevõtet, mille aktsiaid tal on, siis kehtib korruptsioonivastase seaduse järgi talle selle vastuvõtmises või ettevalmistamises osalemisel toimingupiirangu erand. Seaduse järgi on juriidiline isik ametiisikule seotud isik juhul, kui talle kuulub vähemalt üks kümnendik osalusest või osaluse omandamise õigusest. Osaluse omandamise õigusena saab käsitleda ka optsioone ning selliste juriidiliste isikute suhtes peab ametiisik ennast otsuste ja toimingute tegemisel taandama. Kui aga aktsiate hulk on väiksem kui üks kümnendik, siis teatud juhtudel võib kehtida toimingupiirang, kuid siin tuleb iga kord otsustada eraldi. Muu hulgas tuleb lähtuda sellest, kui suur on ametiisiku aktsiapakk. Alati ei kajastu ametiisiku otsus aktsia hinnas. Selle piiri, kust maalt võib otsus tuua kaasa huvide konflikti, peab iga ametiisik ise ära tundma. Näiteks kui ametiisikule kuulub vähem kui üks kümnendik osalusest või aktsiakapitalist, aga tegemist on väärtusliku ettevõttega ning ametiisiku otsus mõjutab ka tema isikliku vara suurust, siis peaks ennast otsuse tegemisest taandama.Seitsmes taandama.Seitsmes küsimus: "Kas minister oli teadlik, et Euroopa Liidu asjade komisjoni esinaisele Liisa-Ly Pakostale on antud juhiseid platvormitöö direktiivi arutelu katkestamiseks komisjonis? Kui minister on sellest teadlik, siis selgitage palun, kes ja mis eesmärgil on selliseid juhiseid proua Pakostale andnud?" Vastus. Mina ei ole kindlasti selliseid juhiseid andnud. andnud. Riigikogu liikmetele juhiste andmine valitsuse poolt on kindlasti küsitav tegevus. Teadupoolest olete te kõik oma otsustes vabad, ükskõik mida keegi teile räägib, kaasa arvatud valitsuse liige. Kaheksas küsimus: "Kuidas kavatseb valitsus edaspidi käsitleda olukordi, kus riiklike huvide kaitsmise vajadus võib põrkuda eraettevõtete ärihuvidega?" Vastus. Valitsus kaitseb alati riiklikke huve. Siin on oluline vahet teha, kas teenitakse kellegi erahuve või seistakse Eesti ettevõtete huvide eest laiemalt. Eesti riiklik huvi on edendada ettevõtlust. Eestis on rohkem kui 140 000 ettevõtet, kelle huvide eest ma majandus‑ ja IT‑ministrina seisan. Kui me soovime kvaliteetseid teenuseid ja üleüldse oma riiki ülal pidada, siis tuleb ka mõista, kust raha selleks tuleb. Ei saa unustada, et Eesti ettevõtted panustavad maksude [maksmise] Kui Eesti riik ei seisa oma ettevõtete huvide eest, siis milline riik peaks veel nende eest seisma? Sellega on vastused ammendunud.

palun! Suur tänu vastuste eest! Ma sain tõepoolest natuke rohkem sellest motivatsioonist teada. Kujutame ette olukorda, et mõnes suures firmas otsustab töötaja sobivust

et kõikides otsustes ei pea olema nii-öelda inimesepoolset järelevalvet. Antud direktiivi puhul oli võtmeküsimuseks see, kus on see õige tasakaalukoht. Kuna tegemist on on uue areneva ettevõtlusvaldkonnaga – ja veel kord, enamik inimesi, kes seal on, ei tee seda tööd kuidagi sunniviisiliselt, vaid nad on ise valinud sellise toimetamise –, siis tuleb tõepoolest jälgida seda, et see võimalus nendele inimestele jääks

Jaa, ma arvan, et see on igati mõistlik suhtumine. Ja nagu ma korra olen vastanud, ei ole Sandra Särav minu ametisoleku ajal teinudki ühtegi Bolti puudutavat otsust ega osalenud selles tegevuses mitte mingil muul kombel kui ta edastas talle saadetud kirja tööala asekantslerile kommentaariga: "Olen sellise kirja saanud, ei ole minu valdkond, palun tegelege." Ja probleem, veel kord, tekkis sellest, et ta ei märkinud

Jah, viga oli selles, et see kiri ei läinud [kirja] registrisse. Üritame edaspidi olla tähelepanelikumad, tõepoolest. Aga otsuste langetamise juures ta ei viibinud, seda tegid teised inimesed. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Täna on päris palju juttu olnud majanduse ja innovatsiooni asekantslerist Sandra Säravast, kes on esindanud ministeeriumis Bolti ärihuve. Eestis on palju ettevõtteid. Oskate te öelda, kas ministeeriumis on riigi palgal veel teisigi lobiste, kes esindavad ühe või teise ettevõtte ärihuve? Või ei ole te sellest teadlik? Aitäh,

kord selgitada, koolitada ja anda inimestele juhendeid selle kohta, mis on õige ning jääb kehtiva õiguse raamidesse ja mis mitte. Varasema vastuse juures mainisin ka seda, et minu arvates on see väga hea, et inimesed, kes on töötanud erasektoris, tulevad aeg-ajalt riigisektorisse tööle ja vastupidi.

Anti Poolamets, palun! Hea ettekandja! Kõigepealt ma tahan kinnitada, et minul on väga hea meel, kui Eesti IT-ettevõtetel läheb hästi. Te peategi nende eest seisma. Mul on hea meel, kui üleüldse Eesti majandusel ja ettevõtlusel läheb hästi. Ent siin on üks suur aga, eriti platvormitöö tegemise juures: oma hästimineku juures peavad nad ikkagi Eesti seadusi täitma. Näiteks keeleseadus ei huvita Bolti taksojuhte mitte üks raas, väga paljusid neist. Tööjõu sissetoomisega on ka seotud rängad probleemid. Ma ei näe mingisugust tööviljakuse kasvu selles, kui tuhandete kaupa siia Kesk-Aasia umbkeelseid taksojuhte tuuakse, ükskõik millised need viisid täpselt on.

et miks me tulihingeliselt … Selle väitega ei ole ma ka nõus, mis siit saalist läbi käis, et justkui praegune koalitsioon ei esitaks küsimusi ühegi Euroopast tuleva õigusakti kohta. Ikka esitame. Aga platvormitöö direktiivi

vormi, nii üldsõnaliseks, et sellest lihtsalt ei tekkinud üleeuroopalist õigust, mida oleks võimalik ühemõtteliselt täita. See ei ole suur draama, sest siseriiklik õigus ikkagi kehtib.

Andrei Korobeiniku küsimusele, et need inimesed, kes on Boltis taksojuhina tööl, on seal vabatahtlikult, see on nende valik. Vabandust,

Minu vastus oli see, et see töö on vabatahtlik. Täpselt niimoodi ongi. Platvormid pakuvad oma tingimused välja, sellistel tingimustel saab tööd teha, ja inimene läheb ja töötab.

ise. Me jätame mulje, eks ole, et platvormitöö on justkui mingisugune uus orjastamise vorm, mille on mingisugused, ma ei tea, kavalpead välja mõelnud. Väga paljud inimesed tahavad sellist tööd teha: lapsed, noored, üliõpilased. Kui nad ei taha seda teha nendel tingimustel, siis nad ei pea seda tegema. Selles ongi see vahe. Kui te ei saa aru, mis vahe on töötamisel töölepingu alusel ja platvormitöö tegemisel, siis ma ei oska seda kuidagi kommenteerida.

Sinu vastus viimasele küsimusele, mille Anastassia küsis, oli põhimõtteliselt see, et jah, taksojuht võib teha tööd 12 tundi päevas, seitse päeva nädalas, ilma puhkuseta, ravikindlustuse eest mitte makstes, sellepärast et see on tema vaba valik. No tõepoolest nii on! Aga kujutame ette, et selline vaba valik oleks tal tavalises taksofirmas või selline valik oleks tal näiteks mõne jaeketi müüjana. "Kuule, sul on valik, kas sa saad 900 eurot kätte või saad 1200 eurot, aga ravikindlustust sul ei ole, tööpäevad on 12 tundi, puhkust sul ei ole.

seda orjapidamist veidi piirata.Jah, paraku on jagamismajandus uus [majandus]mudel. See, et uus mudel alguses ei ole väga paljude piirangute ja sotsiaalgarantiidega seotud, on mõistlik. Aga mida aeg edasi, seda rohkem on tavalisel töökohal ja platvormitöökohal ühist.

Eestis ja Lätis on need erinevad ja see on igati mõistlik. Keegi ei hakka direktiiviga reguleerima seda, et tööandja peab igas riigis konkreetseid töötingimusi pakkuma. Seda ei pea tegema ka platvormi[töö] puhul.

Lugupeetav rahvaesindus! Mul on võib-olla kolmas vaatenurk, kui vaadata arupärijate kriitikat, mis puudutab töövõtja õiguste tagamist,

tagatud õiguskeskkond töövõtjatele, platvormiteenuse pakkujatele, on siseriikliku õiguse küsimus. Nii et selles loogikas niisugusesse

töötajate või renditöö liikumisega just nimelt ka tööturu efektiivseks ning teenuste ja kaupade liikumise turu sulgemiseks. Loomulikult väärib eraldi tähelepanu see, mis on seotud lobiga. Siin ei ole midagi öelda, see asi vajab läbivalgustamist. Minister peab suutma seda taluda, [tal] on talumis[kohustus].

on see, kas meil oli äriühingu lobi ja kas see oli eetiline ja legitiimne. See tulemus tappis ära ka mõistliku arutelu selle asja põhjendatuse üle, kuna

mida jääb markeerima tegelikkuses see, et küsimärgina jääb õhku, kas toimus ebakohane

Kõigepealt ma kasutan võimalust tänada arupärimise esitajaid. Tegu on väga tõsise teemaga. Minister muidugi [mängib] moodsat inimest ja [ütleb], et kui meil on tehnoloogiline areng, siis ikka juhtub. juhte on paraku juba väga palju. Juhte on nii palju, et mina ei tunne, et Eesti Vabariik suudaks ennast oma pealinnas kehtestada.

Näiteks tuleb inimene siia ruumi ja ütleb: "Ma alles mõtlen, kas Riigikogus reeglid kehtivad." Tuleb siia, relv käes. "Ma alles mõtlen, kas siin reeglid kehtivad." Umbes selline on seaduste täitmine Eesti Vabariigi pealinnas. Nüüd konkreetselt Bolti juurde – illegaalide pesa.

Kui on vaja olla moodne, siis ei kehti mitte miski, nii nagu Eestil ei ole piiri, igaüks võib ükskõik kustkohast sisse jalutada. Millest me räägime?! Millest me räägime seaduste kehtimise puhul?! Ja see suhtumine.

IT-sõnamulina saatel muudetud mingiks Karl Vaino aegseks kolooniaks. Lihtsalt vastik on vaadata Tallinna venestumist, Tallinna, ma ei tea, x-keelestumist. Mõned ei tunne isegi ladina tähti. Nemad tulevad siia tööle, eks ole, nemad sõidutavad meid. Ja lihtsalt heast peast ei suuda riik ennast kehtestada elementaarsetes asjades. Alles oli uudis, et taksojuhina kliendi vägistanud egiptlane nõuab kohtu kaudu oma elamisloa pikendamist Eestis. Tähtis isik, kes peab Eesti riigiga õiguslahingut. Võib-olla andis mõni pagulasabiorganisatsioon talle veel vaidluse pidamiseks raha. Täpselt nii see käib Lääne-Euroopas, täpselt sama meetod on üle võetud. Iga suller võib Eesti riigilt raha küsida ja iga illegaal võib mingisugusest pagulasklubist raha küsida, et siin edasi illegaalselt toimetada. Ja keel. Täiesti keeletu olukord! Ja muidugi ei ole selles süüdi ainult Bolt. Bolt kasutab olukorda ahnelt ära. ära. Näiteks 2016. aastani pidi inimene taksoteenuse pakkumiseks rääkima eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Aga praegu ei saa seda sisuliselt kontrollida.

eelistavad töölepingulist suhet, ja on inimesi, kes tõesti vabatahtlikult tahavad teenust osutada ilma töölepinguta platvormi vahendusel. Ja need kaks õigusruumi ongi pisut erinevad ja vajavad erinevat reguleerimist.

Lugupeetav rahvaesindus! Eelnõu sisu on lihtne: Eesti Vabariik määratleks

Aga see ei tähenda, et selle asja õiguslik tähendus või staatus oleks kuidagi hapnenud. Tõsi küll, nüüd on sellest möödunud [palju] aega. Milline oli meie eesmärk? Esiteks on selge, et niisuguseid positsioone saab võtta valitsus,

märkimisväärne tõlgenduslik mitmekesisus, kuidas Putini positsiooni käsitleda. Seetõttu on esiteks meie ettepanek teha valitsusele ülesandeks määratleda Eesti Vabariigi selge positsioon,

meie demokraatias sisulisi vajakajäämisi, mitte valimisprotseduuri mõttes. Ma ei ole nõus, et teises lõigus see asendamine … Teise lõigu viimane lause [ütleb] ka, et keelatud on avalikud kogunemised, režiimivastased on vangistatud või mõrvatud. See kindlasti oleks väga hüperboolne käsitlus Eesti demokraatia tehioludest. Ma niisugustest üle võlli paralleelidest katsuksin küll hoiduda. Ma vaatasin, et keegi et keegi – Kalev mäletab, kes see oli – ütles, et Eesti 200 on Hitleri režiim ja nõnda. Ma arvan, et [võiksime] jääda ikkagi mõõdutunde juurde kõigis võrdlustes, isegi kui meile objektiivselt näib, et valitseb korralagedus.

või vaatame, kuidas valitsus muutis oma meelt senise Palestiina-Iisraeli poliitika puhul, siis mingites küsimustes ollakse väga teravad, äkilised ja kiired, aga mõne asjaga toimub molutamine. Miks see sinu hinnangul nii on?

kuidas seda tõlgendatakse.Küsimus ei ole mitte ebamäärases poliitilises osunduses, et need ei olnud tõesed või õiged valimised, vaid meie seisukoht on, et siin peab olema juriidiline hinnang. See tähendab seda,

Mulle tundus, et valitsuse positsioon ei olnud tingitud varjatud hirmust Putini režiimi ees, vaid sisemisest kõhklusest või arusaamatusest, kuidas seda küsimust tõlgendada.

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi.

Hea ettekandja! Kui me räägime Venemaa valimistest, siis me ei saa mööda vaadata asjaolust, et Eesti ja Venemaa on kaks riiki maailmas, kus e-valimised on niivõrd

muudatusettepanekute tähtajaks 28. märts. Nimetatud tähtajaks ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. esitatud. Kuna tegemist on valitsusele tehtava ettepanekuga, küsiti vastavalt kujunenud tavale arvamust Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakonnalt. Sealt tuli lisaks väikestele normitehnilistele muudatustele vastus, et selle otsuse vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu poolthäälte enamust. 30. aprillil tutvustas Urmas Reinsalu algatajate esindajana eelnõu sisu.

Väliskomisjon jätkas arutelu 13. mai istungil ja otsustas teha Riigikogu juhatusele ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29. mail ja viia läbi selle lõpphääletus. 29. mail oli arutelu

põhiseadust muudeti. Viidi läbi selline veider referendum ja need põhiseaduse muudatused tegid võimalikuks Putini veelkordse ja eluaegse kandideerimise. Veneetsia komisjon jõudis ühesele järeldusele, et see referendum viidi läbi Vene põhiseadust rikkudes ja selle tõttu need valimised, mis mis nüüd toimusid, nõndanimetatud valimised, on läbi viidud vastuolus Vene põhiseadusega. Seda on tegelikult väga oluline meeles hoida.

Sarnase seisukoha on võtnud ka Euroopa Parlament. Minu teada ei ole ükski teine riik, vähemasti mitte Euroopa riik, sellisel moel nagu meie täna sellist seisukohta võtnud. Vaikimisi [võeti] siiski. Enamik

tunnustasde facto. Ehk faktiliselt saadi aru, et võim on Moskva käes, aga juriidiliselt seda ei tunnustatud. Ameerika Ühendriigid olid ainsad, kes kade factoei tunnustanud.

hoiak okupatsioonivõimude suhtes Eestis. Faktiliselt me tunnistame, et Putin on Vene riigi juht, tema käes on võim, agade jureme

minu meelest väga õige alus. Aitäh! Aitäh! Teile küsimusi ei ole.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Riigikogu täiskogu istungitel on vastu võetud mitmeid Venemaa sõjategevust hukka mõistvaid ja Ukrainat toetavaid avaldusi. Ma usun, et Eesti parlamendi liikmete hulgas ei ole erimeelsusi selles [mõttes], et Venemaa peab Ukrainas agressioonisõda ja see tuleb ühemõtteliselt hukka mõista. Samuti oleme ühisel seisukohal, et toimuva eest vastutab Venemaa eesotsas president Vladimir Putiniga.Selle aasta märtsis toimunud presidendivalimiste läbiviimise kohta sai lugeda kummalisi ja vähem kummalisi lugusid. Ainuüksi valimistele eelnenud repressioonid, valimiste korraldamine okupeeritud Ukraina territooriumil ja rahvusvaheliste vaatlejate puudumine on piisavad põhjused, et [öelda, et] valimised ei olnud demokraatlikud, avatud ega ausad. Asjaolu, et Eesti diplomaadid ei võtnud osa Venemaa presidendi uuesti ametisse nimetamise tseremooniast, näitab selgelt Eesti riigi positsiooni valimistulemuste legitiimsuse kohta.Euroopa Liidu välisministrid on juba vastu võtnud avalduse mitte tunnustada Venemaa presidendivalimisi legitiimsetena. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et Euroopa Liidu riigijuhid peaksid samuti antud küsimuses seljad kokku panema ja mitte tunnustama Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon toetab antud avaldust ja kutsun üles ka teisi fraktsioone selle poolt hääletama. Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Jaak Valge. Palun!

Ega siin palju rääkida ei olegi. Kõigepealt, ma pole kindel, kas need järjestikused Venemaad kritiseerivad avaldused ikkagi – kuidas öelda?

Panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Venemaa Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi" eelnõu 395. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

võetud. Kolmanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga"

Hea ettekandja, vabandust! Me ei saa hetkel alustada, saalis on jätkuvalt liiga suur lärm. Palun!

Selle eelnõuga me tuleme tegelikult parlamenti teist korda, sellepärast et esimesel korral otsustati siduda eelnõu menetlemine Riigikogu koosseisu häälteenamuse [nõudega], mis polnud meie hinnangul põhjendatud.

Eelnõu sisu, nagu te teate, on väga lihtne. See ongi pealkirjas kokku võetud: "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga". Sel korral ei ole see seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega, mistõttu ma väga loodan, et kõik saadikud, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad opositsiooni- või koalitsioonierakonda, hääletavad selle eelnõu poolt. Nüüd, mis on asja sisu? Asja sisu on väga lihtne. See seisneb selles, et Eestis kehtiva õiguse kohaselt ei tohi pornograafilisi materjale teha alaealistele vabalt kättesaadavaks. Täpsemalt ütleb pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse § 3 punkt 1, et pornograafilise sisuga teoste pakkumine peab olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealistel selliste teostega tutvuda. Nagu eelnõu seletuskirjas on ka esile toodud, niisuguse piirangu põhjendust ei ole ju keeruline mõista. Ma arvan, et me kõik nõustume, et pornograafilised materjalid ei ole midagi niisugust, mida peaks tegema lastele vabalt kättesaadavaks. Ma ei usu, et siin saalis on ükski inimene, kes arvab vastupidist. Kui on, siis tõstkem käsi, andkem endast märku. Paraku on aga reaalsus selline, et paljudel veebilehtedel, mis pakuvad pornograafilisi materjale, piirdub kogu vanusekontroll sellega, et tuleb vajutada nupule "Jah, ma olen 18-aastane või vanem". See ei ole reaalne vanusekontroll, eks? Kui samasugust vanusekontrolli rakendataks näiteks poes, kui alaealine läheb pudelit viina ostma, siis see tähendaks seda, et müüja küsib: "Vabandage, kas te olete 18-aastane või vanem?" ja laps või teismeline ütleb: "Jah, olen küll," ning ilma et ta peaks mingeid dokumente näitama, loetakse see nõue rahuldatuks. See ei ole tõsiselt võetav.

massiliselt vabalt kättesaadavaks, siis tuleb mõelda, mida teha annab, et seda olukorda parandada, et reaalne olukord vastaks sellele, mida seadused nõuavad. Eri riikides on võetud kasutusele erinevaid meetmeid. Ma ei hakka neid siin ettekandes täpsemalt kirjeldama. Kui soovite, võime küsimuste voorus nendest eraldi rääkida. Aga ilmselgelt saab olukorda parandada. Peab nõustuma, et ei ole võimalik luua sellist olukorda, kus ühelgi alaealisel ei ole võimalik saada kätte mingisuguseidki pornograafilisi materjale. Loota sellist olukorda saavutada oleks ebarealistlik. Aga täpselt sama selge on see, et olukorda saab parandada. Täpselt samamoodi, nagu me ei saa luua olukorda, kus ükski alaealine ei saa Eesti Vabariigi territooriumil kätte pudelit õlut, pudelit veini või isegi pudelit viina – me ei ole suutelised sellist olukorda tekitama

Minu meelest oleks mõistlik, kui ministeeriumideüleselt kutsutaks kokku töörühm, kes kaardistaks ära meetmed, mida on rakendatud teistes riikides, ja vaataks, mida Eestis oleks kõige mõistlikum rakendada. Aga kahtlust ei saa olla selles, et selles suunas tuleks tegutseda. Komisjonis ma kuulsin nii Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajalt kui ka ministeeriumi esindajalt, et Euroopa Liidu tasandil püütakse leida sellele probleemile mingisugust lahendust. Aga nemadki tõid esile, et see ei saabu kindlasti enne 2026. aastat, võib-olla saabub isegi hiljem. Noh, kui Eestis kehtiv seadus ütleb, et alaealistele ei tohi pornograafilisi materjale vabalt kättesaadavaks teha, aga ometi need on tehtud, siis me ei saa ju sellist olukorda veel aastaid

on langetanud otsuse, mille kohaselt liikmesriigid justkui ei tohi eraldiseisvalt piirata ligipääsu mingitele veebilehtedele, seda tohib teha ainult üleeuroopalises korras. Mina ütlesin ka sellel komisjoni istungil, et ma tahaksin näha, et Eesti oleks selline riik, kes ütleb väga selgelt: "Teate, meie käsitleme alaealiste kaitsmist sellise laga eest prioriteetsema kohustusena kui tegutsemist selle Euroopa Kohtu otsuse kohaselt. Kuniks Euroopa Liit ei ole ise leidnud probleemile lahendust, võtame meie kasutusele oma meetmed. Ja kui te ütlete, et me ei tohi seda teha, et me ei tohi kaitsta oma lapsi kokkupuudete eest pornograafiaga, alustage siis meie suhtes menetlust ja eks me siis vaatame seda asja." Ma tahaksin ausalt öeldes näha, kuidas Euroopa Liit teeb sellise käigu, et ei hakka siin niimoodi iseseisvalt lapsi kaitsma kokkupuudete eest pornograafiaga! Kuni meie ei ole lahendust leidnud, teie ei tohi ka midagi teha." See oleks jabur. Veel kord, ma usun küll, et see eelnõu on nüüd selline, mis võiks tõepoolest pälvida kõikide Riigikogu liikmete toetuse.

Kliimaministeeriumi ametnik, kes täitsa kõhkluseta ütles, et rehve müüva veebisaidi saab kinni panna, või valetas TTJA ametnik, kes ütles, et seda tohib teha ainult üleeuroopaliselt või muidu üldse [mitte]? Kas sa nõustud, et me võiksime selle asja välja uurida? Suur tänu küsimuse eest! Ma loomulikult nõustun sellega. Aga ma laiendusena ütlen, et kui me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me kuulume mingisugusesse poliitilisse süsteemi, mille ettekirjutuste kohaselt me ei tohi kaitsta oma lapsi kokkupuudete eest sellise lagaga, siis ma pean ütlema, et meil ei ole enam riiki. See on nii lihtne. Kui me tõstame käed ja ütleme, et me ei saa, meil ei lubata, me ei tohi kaitsta oma lapsi – aga mis riik meil siis veel alles on? Mida me üldse tohime või ei tohi [teha]? Kuidas me sellisesse olukorda oleme jõudnud? Nii et ma küll kutsun üles sellele, et täiesti sõltumata sellest, mida Euroopa Liit ütleb või ei me ütleme, et see on meie riikliku, rahvusliku väärikuse küsimus ja me tegutseme lihtsalt vastavalt oma parimale arusaamisele. Jaa, me otsime lahendust, mis oleks kooskõlas Euroopa Liidu regulatsioonidega, me loodame ka sellele, et Euroopa Liit ise otsib probleemile lahendust, aga kuniks seda leitud ei ole,

Me teame ka, et poliitikud on kõik äraostetavad, küsimus on lihtsalt hinnas. Kas võib karta, et ka selles olukorras hakatakse protsesse pidurdama Euroopa tasandil ja võimalik, et ka siin Eestis, kui me ükskord jõuame selle hetkeni, kui me tahame hakata seda küsimust

Aga tõsi ta on, et selles sektoris liiguvad meeletult suured rahad. Kogu pornograafiatööstus on väga tihedalt seotud inimkaubandusega. Väga paljud inimesed, kes astuvad

Samuti laaditakse sinna üles materjale, mis sisaldavad reaalset vägivalda, sealhulgas vägistamist ja muid selliseid asju. Nii et tegemist on hiiglasliku tööstusega, kus liigub hiiglaslik raha, ja kahtlemata on sellel päris suur mõju ka poliitiliste otsuste

Suur tänu küsimuse eest! Esiteks, mina ka ei oska ette kujutada ühtegi mõistlikku põhjust, miks peaks olema selle otsuse vastu. Me ei ole täna ju olukorras, kus me parlamendina arutleme selle üle, kas kehtestada selline seaduslik kord, et alaealistele ei tohi teha pornograafilisi materjale vabalt kättesaadavaks, või mitte kehtestada. Selline kord on juba ammu kehtestatud, on juba aastaid tagasi kehtestatud ja küsimus on lihtsalt selles, et süstemaatiliselt ei ole seda jõustatud. See peaks olema meile kõigile vastuvõetamatu. Mida iganes parlament on otsustanud, selle valitsus peab jõustama. Ei ole nii, et valitsus valib, kas ta tahab jõustada või ei taha, ta on kohustatud seda tegema. Nii et see on tehniline pool. Aga sisuline, moraalne pool: ma tahaks ka tõesti näha seda inimest, kes ütleb, et ei, me ei peaks hoolitsema selle eest, et alaealistele ei saaks vabalt kättesaadavaks teha kõige rõvedamaid mõeldavaid või isegi mõeldamatuid materjale. Millised võiksid olla need mehhanismid? On erinevaid mehhanisme, mis on välja mõeldud ja mida on mitmel pool juba ka rakendatud. Ameerika Ühendriikides on mitmetes osariikides näiteks kirjutatud pornograafilisi materjale pakkuvatele veebilehtedele ette, et kui nad ei kohalda sellist mehhanismi, mille kohaselt inimene peab tõendama, et ta on vähemalt 18-aastane või vanem, siis lihtsalt ei võimaldata osariigi territooriumil neid veebilehti külastada.

tehniline lahendus on olemas, kui tahetakse seda kasutada. Ilmselt, ma saan aru, oleks anonüümsuse tagamise huvides võimalik mõelda sinna vahele mingi täiendav kiht, et ei tuvastata isikut, küll aga tuvastatakse nii palju, et saadakse veenduda, et ta on piisavalt vana. Põhimõtteliselt e-valimistel rakendatakse mingit pidi sarnast tehnoloogiat, nagu ma aru saan, et identifitseeritakse isik, aga samal ajal krüpteeritakse informatsioon sellisel viisil, et ei ole võimalik siduda hääletajat konkreetse häälega.

pakkuvad veebilehed [riigi] territooriumil suletud, aga igaühel, kes on täisealine, on võimalik teha oma internetiteenuse pakkujale avaldus ja öelda, et palun minu jaoks need lehed avada.

meeletu tiigrihüppe [teinud] IT-riik, kus kõik andmed on kõigile teada. Näiteks terviseandmed on meil mööda maailma laiali ja muud andmed ka.

Mis sa arvad, hea Varro, kas oleks võimalik hoopis niimoodi, et biomeetrilised andmed on need, mille abil on võimalik siseneda ja vaadata? Siis kaoks see näppamise moment ära. Aitäh! Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma ei tea, mis see kõige mõistlikum lahendus on. Ma arvan, et sellepärast olekski mõistlik üks töögrupp kokku panna, kaardistada erinevaid võimalikke lahendusi, vaadata, mis on nende plussid ja miinused. Kindlasti on oluline ka eraelu puutumatuse aspekt, mida tuleb arvesse võtta, tuleb vaadata, kuidas sellega maksimaalselt arvestada. Aga samal ajal mina olen küll seda meelt, et laste kaitsmine kokkupuudete eest sellise lagaga on olulisem eesmärk kui kellegi eraelu puutumatuse maksimaalne tagamine. Absoluutselt, jah! Loomulikult! Või teie, härra Mario Kadastik, arvate, et pornograafia tarvitamine on mingisugune inimõigus, et teile peab see tingimata kättesaadav olema ja teile ei tohi mitte mingisuguseid piiranguid olla seonduvalt teie eraelu puutumatusega? Ma arvan, et see ei ole nii. Pornograafia tarvitamine, esiteks – alustame sellest –, ei ole üldse mingi inimõigus. See ei ole ka sõnavabaduse küsimus, eks ole, et peab olema võimalik vabalt levitada sellist asja. Põhimõtteliselt riik võib sellise asja ka üldse ära keelata. See on [kogu] ühiskonnale kahjulik, mitte ainult lastele, mitte ainult noortele, ja põhimõtteliselt võib selle ära keelata, kui riik seda tahab. See ei ole inimõigus. Meil on ühel kaalukausil see, et me tahame kaitsta lapsi selle laga eest, millega kokkupuuted on nendele väga kahjustavad. Selle kohta on maailmas palju uuringuid tehtud. Ma võin teiega jagada materjale, kus on viited erinevatele uuringutele. See on väga-väga kahjustav laste moraalsele ja sotsiaalsele arengule.

Millisel moel hakatakse looma perekonda? Millisel moel hakatakse looma abielu? Millistel eeldustel on üleüldse sellistes tingimustes võimalik toetada hilisemat perekonnaelu ja abielu? Ma arvan, et see on katastroof nende inimeste jaoks, kelle tunnetus ning suhtumine naistesse ja ootused naiste suhtes on sellisel viisil moonutatud. Rääkimata igasugustest sõltuvusprobleemidest, terviseprobleemidest, mis selle asjaga kaasnevad, ja nii edasi. Nii et kui ühel kaalukausil on tõesti see, et meil on vaja kaitsta lapsi, ja teisel kaalukausil on see, kas kõigile on täiuslikult ja sada protsenti tagatud nende anonüümsus, siis mina arvan, et esimene kaalukauss on palju olulisem. Kui teie leiate vastupidist, siis argumenteerige vastu. Mario Kadastik, Aitäh! Ma üritan aru saada, kas lugupeetud ettekandja tõepoolest üritas väita, et me peaksime võtma põhimõtteliselt Hiina totalitaarse režiimi [kasutusele] ja hakkama täies mahus kontrollima, mida keegi võib või ei või internetist vaadata: täna on see teema, homme on teine teema, ülehomme on järgmine teema.

Asi on selles, et rääkimine on kahtlemata oluline, laste kasvatamine on oluline, nende hoiatamine erinevate ohtude eest on oluline, aga see ei ole piisav.Samamoodi me võiksime ju öelda alkoholi ja tubaka kohta,

Parem on lastega rääkida, selgitada neile, et alkohol on neile kahjulik ja nii edasi. Minu arvamus on see, et kui me oleme riigina, parlamendina näidanud, et selline eraelu puutumatuse riive

tõesti erakordselt rõvedate materjalidega, siis see on nende jaoks palju kahjustavam kui see, kui nad jooksid aeg-ajalt ära pudeli õlut. Nii et see kahju, mis sealt tuleb, on palju suurem. Seda enam peaks olema põhjendatud ka võimalik eraelu puutumatuse põhiõiguse riive.

see formaat ei võimalda meil siin suures saalis debateerida kolleegidega, kes parasjagu puldis ei ole. Kui see võimalus oleks, siis ma oleksin Mario Kadastikule öelnud, et tänasel keskkonnakomisjoni istungil Kliimaministeeriumi töötaja väitis kindlas kõneviisis, et kui inimesed hakkavad ostma rehve veebipoest, ei ole Eestis volitatud esindajat, siis selle veebisaidi saab lihtsalt kinni panna – [nii palju] tehnilistest lahendustest. Aga vist ei ole seda võimalust. Aitäh! Ma kohe vaatan seadusest.

Aga kui tulla selle eelnõu toetuse juurde, siis mina nii optimistlik ei ole kui teie. Vaadates, millist poliitilist pornograafiat valitsus rakendab opositsiooni eelnõude suhtes Eesti Vabariigis, mina kardan, et siin võivad tulla samamoodi vastuhääled või

minu öeldut, et eranditult kõik – nii Reformierakonna saadikud, sotsiaaldemokraatide saadikud kui ka Eesti 200 saadikud – olid seda meelt, et jaa, see on õige ja mõistlik. Nagu ma eelnevalt ütlesin, ma tõesti ka ei näe, miks peaks olema vastupidisel seisukohal.Ma saan aru, et kui me paneksime ette mingid konkreetsed meetmed, mida rakendada, siis saaks öelda, et [teatud] meetmeid me printsiibis toetame, aga neid meetmeid ei saa kahjuks toetada, nagu näiteks härra Kadastik osutas. Aga me ei paku välja konkreetseid meetmeid. Me ütleme lihtsalt, et kehtib seadus, mis ütleb, et ei tohi

Veel kord, kui keegi koalitsioonisaadikutest või ka opositsioonisaadikutest leiab, et on siiski mingid argumendid, millele tuginedes peaks olema selle vastu, siis väljendage neid argumente, peame siis päris debatti ja sisulist arutelu. Pange oma parimad argumendid lauale ja siis ma püüan nendele asjadele vastata. Aga väga kahetsusväärne oleks, kui juhtuks nii, et ühtegi argumenti tegelikult ei esitata ja siis tullakse siia saali ja hääletatakse lihtsalt [eelnõu] vastu. Ma loodan, et seda ei juhtu, tõesti, see oleks inetu.

Täna on 3. juuni, kaks päeva tagasi tähistasime lastekaitsepäeva: suured üritused, kõik ilusad kõned ja artiklid sellest, kuidas me ikkagi kaitseme lapsi, hoiame neid ja nii edasi. Ja nüüd on meie ees konkreetne küsimus. Seadusandja on võtnud vastu seaduse, mille kohaselt lapsi tuleb kaitsta kokkupuudete eest pornograafiaga, kuid reaalselt ei kaitsta. No aga kaitseme siis lapsi päriselt. Loosungeid lehvitada on lihtne, aga palju parem oleks, kui me ei oleks nii-öelda tühikargajad, vaid ka päriselt tegutseksime nende loosungite kohaselt ja näitaksime, et tegemist ei ole lihtsalt loosungitega, vaid väärtustega, mida me võtame päriselt Aitäh! Austatud härra Vooglaid! See on tegelikult õige probleem, millele te osundate. Ma siiralt tunnustan seda. Ma arvan, et see on õige probleem, mille te olete tõstatanud. ma arvan, et küllap te ise ka tunnistate, et tegelikult sellisel viisil, selle eelnõuga, mille te olete välja pakkunud, seda muret ei lahenda. See on suur rahvusvaheline tehnoloogiline väljakutse. Piltlikult öeldes on teie ettepanek tõsta neli tonni liiva teelusikaga ühest kohast teise.

Suur tänu ja võtke heaks! Võtke heaks! Ikka tuleb loota, et valitsus on võimekas ja edendab Eesti elu. Kas ta sellega päriselt hakkama saab, seda näitab aeg. kvartalit järjest on meil majanduslangus ja mitmesugused muud näitajad on ka halvad, aga loodame endiselt, et äkki see olukord ei ole pöördumatu.Kas ma möönan, et tegelikult ei ole võimalik sellele probleemile reaalset lahendust leida? Ma ei summeeri teie küsimust kuidagi valesti, üldjoontes. Ei mööna. Või ütleme nii, ma täpsustan: ma arvan, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, et ei ole võimalik leida lõplikku, täielikku, terviklikku lahendust, jah. Täpselt nagu meil ei ole õnnestunud ühiskonnas leida lahendust probleemile, et lastele ei osutuks kättesaadavaks alkohol või tubakas,

Toon näite. Eesti Vabariigi territooriumil on ära blokeeritud terve rida nii-öelda Venemaa propagandakanaleid,

Mina ei ole siiamaani elu sees kordagi VPN‑i kasutanud. Ma täpselt ei tea, kuidas see käib. Ma tean, et selline asi on olemas, aga ma pole seda oma arvutisse pannud, pole vaja olnud. Ma arvan, et selle probleemiga oleks laste Leevendada on kindlasti võimalik. Millised need meetmed on, millega me peaksime püüdma seda leevendada? See ongi täiendav arutelu, mida peaks hakkama pidama pärast seda, kui me oleme võtnud vastu põhimõttelise otsuse, et valitsus peab probleemiga tegelema. Lihtsalt

me võime kulutada mingit meedet rakendades päris suure hulga raha, aga tegelikku kasu sellest ei saa. Ma ise leian, et kõige parem ehk ongi teavitustöö, mida te täna väga tänuväärselt ka siin Riigikogu kõnetoolis teete.

normaalne mehe ja naise vaheline suhe, mis on seal videotes reaalne ja mis mitte? Ma arvan, et selline teavitustöö oleks väga tänuväärne. Ma küsin teie käest, kas te arvate, et sellest võiks lastega kodus rohkem rääkida. Jah. Suur tänu! Ma arvan, et peaks rääkima ohtudest, mis sellega kaasnevad, ja peaks rääkima sellest, mida päriselt soositakse, kui neid materjale kasutatakse. Tegelikult on seal taga hästi suur kogus inimlikku õnnetust, nagu ma enne ütlesin, hästi suur hulk inimkaubandust, muu hulgas lastekaubandust, väga palju vägivalda, pealesurutud osalemist sellistes asjades, õnnetute inimeste õnnetu olukorra ärakasutamist. See on üks pool. Aga teine pool on see, milline on selle mõju inimesele endale, kes selliseid materjale tarvitab. Ma arvan, et nende ohtude eest peaks kindlasti lapsi hoiatama. Kas seda peaks tegema koolis? Ma olen väga skeptiliselt meelestatud selle suhtes. Ma ei tahaks, et igasugused nii-öelda eksperdid hakkavad lastega sellistest asjadest koolis rääkima. Ma olen pannud tähele, kuidas siin räägitakse näiteks komisjoniski käis selline väljend läbi –, et lapsi tuleb hoiatada pornograafia negatiivsete toimete eest. Ma tõstatasin küsimuse: "Vabandust, kas keegi oskaks mulle selgitada, millised need pornograafia positiivsed toimed lastele võiksid olla?" Sellest küsimuse tõstatusest juba nähtub, et kui tuleb mingi ekspert ja hakkab rääkima negatiivsetest toimetest, siis midagi on seal taustal juba nihu, sellepärast et tegemist on üdini negatiivse nähtusega, laste vaatepunktist kindlasti. Sama hästi võiks lastele rääkida alkoholi negatiivsest mõjust ja kanepi suitsetamise negatiivsest mõjust. Nüüd, mis puudutab teie osutust sellele, et materjalid on ikkagi kättesaadavad, siis ma kordan seda, mida ma ütlesin vastuseks kolleeg Raimond Kaljulaiule. Kindlasti, kes otsib, leiab võimaluse nendele ligi pääseda. Ometi saab juhuslike kokkupuudete eest massiliselt lapsi kaitsta juba siis, kui mitte võimaldada vaba kokkupuudet selliste lehtedega. Toon veel sellesama näite: Vene propagandaportaalid. Kui öelda, et kuulge, aga VPN‑iga saab nendele ligi igaüks, kes tahab,

Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Varro! Ma siin saalis kuulen valitsuserakondade saadikutelt ainult põhjendusi, miks ei saa või miks pole mõtet sellega tegeleda, ja igasuguseid selliseid argumente.

Peabki läbi mõtlema, kuidas neid meetmeid kõige mõttekamal võimalikul moel rakendada. Kõigepealt peab üleüldse hakkama kaardistama, millised need võimalikud meetmed võiksid olla. Aga vähemalt komisjonis mina ei kuulnud ühtegi inimest ütlemas, et see on põhimõtteliselt ebavajalik asi või et selle nimel ei oleks tarvis tegutseda. Vaatame

kõnekas palju laiemas plaanis kui see konkreetne küsimus. Kui me ühiskonnana ei leia enam ühisosa mitte milleski, ka mitte selles, et me tahaksime kõik seista selle eest, et kaitsta lapsi kokkupuudete eest reaalsete ja tõsiste ohtudega,

ohtude eest, mille ohtlikkust mitte keegi meist ei eita, nagu ma aru saan, seob meid kokku. Vaatame ja loodame parimat. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Varro! Mida sa arvad sellest, kui me rakendaksime selles küsimuses üks ühele sama meetmete kompleksi, mida me oleme juba rakendanud Venemaa propaganda tõkestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil? Kas see võiks olla alustuseks mõistlik [viis], kuidas selle probleemi lahendamisega tegeleda? Jaa, suur tänu! Ma olen sellega nõus, et mehhanismid on olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kas on poliitilist tahet neid mehhanisme rakendada. Ei saa öelda, et ei ole võimalik midagi teha. Erinevates Euroopa riikides on astutud samme selleks, et vähemalt piirata laste võimalusi puutuda kokku selliste materjalidega. Prantsusmaa on astunud samme. Islandil on astutud samme. Erinevates Ameerika Ühendriikide osariikides on astutud reaalseid samme. Näiteks maailma suurim pornomaterjalide pakkuja Pornhub on lõpetanud tegevuse mitmetes Ameerika Ühendriikide osariikides selsamal põhjusel, et ta ei ole olnud nõus rakendama vanusetuvastuse mehhanisme. Selge, siis on kaks varianti: kas hakkate maksma hiiglaslikke trahve või lõpetate teenuse pakkumise meie osa riigi territooriumil. Ongi kõik. Niimoodi peaks suveräänne riik käituma ja tegutsema.Euroopa

kõik. Kui keegi tahab nendest piirangutest mööda minna, siis loomulikult ta saab minna mööda nii Eesti kehtestatud piirangutest kui ka Euroopa Liidu kehtestatud piirangutest. Aga ei saa ju olla nii, et me ütleme, et Euroopa Liidu tasandil me näeme tehnilist võimalust piiranguid rakendada, aga Eesti tasandil me seda ei Ja kindlasti ei saa sellist asja väita enne, kui on tehtud korralik, põhjalik analüüs. Täna me oleme olukorras, kus meil analüüsi tehtud ei ole, ja analüüsi tegemisele me selle otsuse eelnõuga üles kutsumegi. Esimese asjana [tuleks] kaardistada ära kõik võimalused, mida on juba rakendatud erinevates kohtades, mida on kaalutud või mida me suudame ehk ise välja mõelda, et olla teenäitajaks teistele.Minu meelest oleks see tõesti ilus, kui Eesti oleks üks nendest riikidest, kes ütleb ka Euroopa tasandil: "Näete, meie oleme selline rahvas, kes päriselt võtab tõsiselt kohustust kaitsta oma lapsi. Me rakendame selleks tõhusaid meetmeid, isegi

need on meie piirid, meie kaitseme neid kriisiolukorras nii, nagu õigeks peame. Te võite meile öelda, et me ei tohi, aga me teeme ikkagi, sellepärast et meie väärtuste ja prioriteetide hierarhias on oma inimeste kaitsmine kaitsmine massilise kontrollimatu sissejooksmise eest olulisem kui mingite ettekirjutuste järgimine, mis meile Brüsseli poolt

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu kultuurikomisjon arutas antud eelnõu teisipäeval, 28. mail. Me oleme ka varasemalt seda eelnõu arutanud,

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ning Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna meedianõunik Andres Jõesaar.

Digiteenuste osutamist Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis, reguleerib otsekohalduv Euroopa Liidu digiteenuste määrus. Euroopa Liidu digiteenuste määrus jõustus kõigi digiteenuste vahendajate suhtes 2024. aasta 17. veebruaril. Euroopa Liidu digiteenuste määruse rakendamiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötanud välja infoühiskonna teenuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis peagi, ma loodan, siin saalis ka [vastu saab. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse

Euroopa Liidu digiteenuste määruse artikli 3 punkti h mõistes. Selle tõkestamiseks on kõnealuse määruse artikli 9 alusel Eesti pädeval asutusel õigus nõuda vahendusteenuse osutajatelt tõhusate meetmete rakendamist. Pikhof palus valitsuse esindajatel selgitada, kuidas on võimalik teha kõnealune veebisisu lastele kättesaamatuks. Helen Rohtla sõnas, et eelnõu algatus on asjakohane ja vajalik, siseriiklik õiguskord võimaldab selles osas ka tegutseda. Suuremad ja nii-öelda populaarsemad rakendused, mille kaudu sisu kättesaadavaks

platvormid. Lisaks sellele, et need platvormid peavad eemaldama ebaseadusliku sisu, peavad nad võtma kasutusele ka riskiennetusmeetmed, et platvormide kasutajad ei saaks sinna üles laadida ebaseaduslikku sisu. Kui keskkond on loodud [pornograafilise] sisu avaldamiseks, siis tuleb leida tõhus lahendus, et see sisu ei jõuaks alaealisteni. Euroopa Komisjoni seisukoht on, et [kinnitus] "Jah, olen 18-aastane" ei ole asjakohane Komisjonis oli juttu ka sellest, et Euroopa Komisjon on moodustanud töörühma, mille ülesanne on leida sobiv eatuvastuse meede, mida saaks kasutada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Kuna platvormid on piiriülesed, peab ka lahendus olema piiriülene. Komisjon kaalub mõtet arendada meedet EU Wallet, mis võiks muutuda ka pornoplatvormidele kohustuslikuks eatuvastuse meetmeks. Välja on arendatud esialgne EU Walleti demoversioon, mida testitakse kuni 2024. aasta juulini. Esmasest testimisest tehakse kokkuvõtted, millele järgneb teine testimine, kus Euroopa Liidu riigiasutused peavad lahendust testima oma asutustes. Eeldatakse, et lahendust on võimalik lõplikult Euroopa Liidu üleselt rakendada alates 2026. aastast.

asjakohasema lahenduse, näiteks krediit‑ või ID‑kaardi lahenduse vastu. Komisjon ei kirjuta platvormidele eatuvastuse lahendust ette, kuid hindab, kas kasutusele võetav lahendus on piisav. Rohtla lisas, et kolm suuremat pornoplatvormi nimetati väga suurteks digiplatvormideks 2023. aasta detsembris ja neil oli siis neli kuud aega, et viia platvorm kõigi nõuetega vastavusse, muu hulgas leiutada sobiv eatuvastuse süsteem. Tänaseks seda tehtud ei ole ning Euroopa Komisjon algatab nende platvormide suhtes järelevalvemenetluse, et korrektne eatuvastus oleks aktiveeritud. Juhul, kui seda ei tehta, saab digiteenuste määruse alusel kohaldada ka karistusmehhanismi. Maarja Kärson Sotsiaalministeeriumist avas lastekaitselist vaadet. Sotsiaalministeeriumi pädevuses ei ole sulgeda veebilehti. Fookus on sellel, kuidas ennetada alaealiste sattumist nendele veebilehtedele, teisalt sellel, kuidas aidata lapsi, kui nad on juba sattunud kõnealustele veebilehtedele ning tunnevad ennast halvasti ja vajavad abi, et olukorrast üle saada. Ta lisas, et Sotsiaalministeeriumi haldusalas on nii ennetusteenused kui ka lastekaitseline abi. abi. Maarja Kärson ütles komisjoni istungil, et 2022. aasta üleeuroopalisest EU EU Kids Online'i uuringust tuli välja, et kolmandik internetis ebameeldiva sisu peale sattunud lastest ei räägi sellest mitte kellelegi. Tegemist on probleemiga, kuna traumaatilise kogemuse saanud laps peaks julgema seda jagada kas oma vanemaga või mõne teise turvalise täiskasvanuga. Ta lisas ka seda, et Sotsiaalministeeriumi töö on pakkuda abivõimalusi ja lasteabikonsultandid on koolitatud just digiteemadel nõu andma ning vajaduse korral suunama abi vajava lapse edasi. Samuti seisab Sotsiaalministeerium laste eakohase seksuaalhariduse eest, mida pakub eelkõige haridussüsteem. Heljo Pikhof küsis, milline on lasteabiliinile helistaja keskmine vanus. Maarja Kärson vastas, et helistajaid on alates lasteaia[lastest], kuid küsimused on muidugi erinevad. Andres Jõesaare sõnul on probleem tõsine ning Euroopa Komisjoni initsiatiiv on tänuväärne. Jõesaar juhtis tähelepanu, et hetkel puudutab see initsiatiiv ainult kolme platvormi.

Tuleks otsida viise, kuidas kaitsta Eesti lapsi ka nende veebilehtede eest, mis digiteenuste määruse alla ei kuulu. Helen Rohtla täpsustas, et kolme platvormi nimetamine väga suureks ei tähenda seda, et teised pornosisu jagavad veebilehed ei lange Euroopa Liidu digiteenuste määruse alla. Erinevus on ainult see, et nende puhul ei ole menetleja Euroopa Komisjon, vaid liikmesriik, kus nad on asutatud või mille nad on nimetanud enda tegutsemispunktiks Euroopa Liidus.

ta nimetama Euroopa Liidus ühe asukohapunkti, mille kaudu Euroopa Liidu asutused saavad platvormiga ühendust võtta, et lahendada üles kerkinud probleemid. Helle-Moonika Helme arvamuse kohaselt ei haaku valitsuse esindajad eelnõu esitajate tõstatatud tõsise probleemiga. Olukord on epideemiline, sellest tuleneb laste väärkohtlemine, [see viib] kuni selleni, et nad ei oska edaspidi luua peret, ja nii edasi. Helme sõnul ei saa seda lahendada teavituskampaaniatega, vaid laste kaitsmisega tuleb tegeleda hoopis jõulisemalt. Tanel Teini arvamuse kohaselt on tegemist olulise teemaga. Tein küsis, kas probleemi saaks Eesti regioonis lahendada näiteks mobiilioperaatorite kaudu. Helen Rohtla viitas Euroopa Kohtu lahendile, mis ütleb, et kui on piiriülesed Euroopa Liidus tegutsejad, siis Euroopa Liidu üks liikmesriik ei või nende suhtes selle liikmesriigi põhiseid platvormipiiranguid kohaldama hakata. Näiteks Pornhubile ei saa teha tingimuseks, et ta peab Eestis looma ID-kaardiga sisselogimise toe. Tanel Tein selgitas, et veebiaadressile peaks saama panna regiooni vahefiltri, mis on palju kiiremini ja lihtsamini tehtav. Helen Rohtla nõustus, et see võib olla tehniliselt teostatav. Eestis on ligi 100 erinevat internetiteenuse osutajat. Kui luua [meil] üks keskne lahendus, mille kaudu peavad kõik teatud veebilehed käima, siis on aga tegemist siseriiklikult loodud piiranguga, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Euroopa Liidule on tulenevalt digiteenuste määrusest antud õigus luua lahendus, mis kaitseb tarbijaid üle Euroopa Liidu. Varro Vooglaid sõnas, et sisu üleslaadimise eelkontroll on eraldi teema ning Pornhubil ja ka teistel platvormidel on sellega hiiglaslikud probleemid. Sinna laaditakse süstemaatiliselt üles erinevaid videoid, sealhulgas vägistamisest. Alles siis, kui mingi video kohta on tulnud vähemalt kümme kaebust, hakatakse neid menetlema. Tihti on videod enne menetlemist üleval kuni kaks aastat ning neid on vaadatud rohkem kui 10 000 korda. Pornhubi kritiseeritakse, kuna nad ei pinguta piisavalt, et hoida eemal kuritegelikku sisu. Vooglaid sõnas, et piiriülese lahenduse väljatöötamine on positiivne ja tervitatav, aga kogemuse kohaselt võtavad suured projektid tunduvalt rohkem ja Vooglaiu sõnul tekib küsimus, mis saab vahepealsel ajal. Ei saa asjale läheneda nii, et ootame veel ning lapsed saavad seni jätkuvalt platvormidel olevat materjali tarvitada. Helle-Moonika Helme sõnul on Eestil laste kaitsmiseks olemas nii siseriiklikud seadused kui ka vastav põhiseaduse säte. Helme arvamuse kohaselt tuleks samuti veebilehed koheselt blokeerida ja vajadusel minna Euroopa Kohtusse sel ajal oleks aga Eesti lapsed kaitstud, mis ongi eesmärk. Kadri Tali küsis, mis on praegune nõue portaalidele. Helen Rohtla vastas, et Euroopa Komisjonil on juba voli hakata nõudma piiranguid, seda on tehtud ka teiste platvormidega, näiteks TikTokiga, AliExpressiga ja nii edasi. Euroopa Liidu teistes liikmesriikides on samuti suur surve, et nii-öelda täiskasvanute veebilehtedel oleks täidetud vanuse tuvastamise nõue. Näiteks Saksamaa, kelle siseriiklikud piirangud nimetatud Euroopa Kohtu lahendi tõttu enam ei toimi, on samamoodi väga jõuliselt nõudnud Euroopa Komisjoni kiiret tegutsemist. Rohtla selgitas, kuidas on mainitud Euroopa Liidu lahendiga kooskõlas Vene propagandalehtede blokeeringud. Kõik Vene propagandalehtede blokeeringud tulenevad Euroopa Liidu sanktsioonidest.

ja siseriiklikud piirangud on aastast 2020, mil Euroopa Kohtu lahendit veel ei olnud. Maarja Kärson Sotsiaalministeeriumist täpsustas, et Sotsiaalministeerium haakub kindlasti eelnõu teemaga, vaatamata sellele, et ministeeriumi pädevuses ei ole seada keelde ja piiranguid. Arutelusid erinevate võimaluste üle on peetud ka Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi kindel seisukoht on, et siseriiklikult ei saa piiriülese teenuse pakkumist piirata, ning Sotsiaalministeerium nõustub selle seisukohaga. Kärson lisas, et teema on Euroopa Liidus [leidnud] suurt kõlapinda ja 29. mail 2024 toimus Strasbourgis arutelu teemal, kuidas kaitsta lapsi pornograafia kahjuliku mõju eest. Kahjuks ei ole üheski liikmesriigis rakendatud nii-öelda imerohtu, mis keelaks kogu kahjuliku sisu nii, et lapsed ei pääseks sellele ligi.

Heljo Pikhof küsis, kas platvormide näitamise tulu [kaalub üles] ettenähtud karistused. Helen Rohtla vastas, et ta ei tea Pornhubi käivet, aga ainuüksi sunniraha on 5% vahendusteenuse osutaja eelneva majandusaasta keskmisest päevasest ülemaailmsest käibest. Sunniraha on võimalik kohaldada seni, kuni [nõue] on täidetud. Rohtla sõnul ei ole nende summade maksmine ühelegi teenuseosutajale ühest hetkest enam jõukohane, lihtsam on hakata täitma seadust. Helme palus valitsuse esindajatel viia rahvusvahelistele koosolekutele mõte, et kuidas kaitsta lapsi pornograafia kahjuliku mõju eest ning kuidas kaitsta lapsi pornograafia eest, on kaks täiesti erinevat asja. Helme rõhutas, et lapsi tuleb kaitsta pornograafia eest, ressurssi ei pea raiskama ennetuse ja muu peale. Helme sõnul ei tohi unustada ka Euroopa tasandil toimuvat saitide arendajate lobitööd ta lisas, et neil on meeletud rahalised ressursid, millega üritatakse piirangute [kehtestamist] võimalikult kaugele lükata. Maarja Kärsoni sõnul oleks ideaalne, kui saaks välistada laste kokkupuute pornograafiaga. Kahjuks ei ole see võimalik, kuna veebilehti on palju ning lapsed satuvad nendel olevate materjalide peale ka suvaliselt ja juhuslikult. Seetõttu on vaja ka kahju hüvitamise mehhanismi. Varro Vooglaid sõnas, et õpetajate sõnul on pornograafia tarbimine koolides väga jõhker. Eestil on väga hea võimalus olla Euroopas positiivne teenäitaja.

käesoleval aastal ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof. Kõik otsused võeti vastu konsensusega. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on vähemalt üks küsimus. Jaak Valge, palun! Suur tänu, lugupeetud esimees! Hea ettekandja! Kõigepealt ma peaksin ütlema informatsiooniks, Prantsusmaa võttis selle aasta 10. aprillil vastu seaduse digitaalse keskkonna turvamiseks ja reguleerimiseks. See on niinimetatud SREN‑i seadus

Ja Prantsusmaa on teatavasti vaba riik. Tänases arutelus on ainus vastuväide olnud just tehniline, aga ma ütlen, et see on nüüd ära langenud. Muid argumente pole esitatud. Ma küsin, kas komisjonis esitati ka muid argumente ja kui ei esitatud, siis kas te olete nõus, et vastuargumente ju ei olegi. Kui sellele eelnõule ikkagi vastu ollakse, siis on tegemist eelkõige poliitilise kadedusega meie laste arvel. Suur Aitäh! Ma ei saanud aru, kas see oli küsimus või kommentaar, aga igal juhul ma vastan teile, et loomulikult tuleb lapsi kaitsta. See on meie kohus, see on põhiseaduses ette nähtud, see on ka lastekaitseseaduses ette nähtud ja nii edasi. Ma arvan, et keegi siin saalis ei kahtle selles, et lapsi tuleb pornograafia eest kaitsta.

vägagi tähelepanuväärne ja oluline, seda enam tähendab see, et tegelikult me võiksime rakendada meetmeid, et viia reaalne olukord selle regulatsiooniga kooskõlla.Aga nüüd ma selguse huvides küsin teilt üle: kas te kinnitate, et see, mida mina enne puldist ütlesin, et komisjoni istungil mitte üks saadik ei väljendanud sellist seisukohta,

asjalik. Komisjoni liikmed olid seda meelt, et lapsi tuleb pornograafia eest kaitsta, et on väga hea, et meil on Riigikogu menetluses sellest Euroopa Liidu direktiivist tulenev seaduseelnõu, mis jõustub, aga tuleks veel midagi teha,

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Tore muidugi kuulda, et te ütlete, et lapsi tuleb pornograafia eest kaitsta. Aga kuulates teie ettekannet ja ka koalitsiooni liikmete liikmete esitatud küsimusi, on mul tunne, et sotsid, kahesajalased ja Reformierakond siiski ei toeta laste kaitsmist. Te lugesite ette kellegi sõnad, et kuna probleem on piiriülene, peab ka lahendus olema piiriülene. Teate – kindlasti teate –, et meil on ka mõrtsukaid, pedofiile ja vägistajaid ja ka kõik need probleemid on piiriülesed, aga meil on ometigi Eesti oma karistusseadustik, mis sätestab selle jaoks konkreetsed karistused. Kas me peaksime selle ka ära tühistama ja ootama, et teeme äkki

selle teema või nende küsimustega seoses ka EKRE fraktsioon toetab Euroopa Liitu. Nimelt on väga oluline, et need piirangud oleksid üleeuroopalised, veel parem oleks kui ülemaailmsed. Üle maailma ei ole seda võimalik teha, aga Euroopa Liidus on seda võimalik teha.

üle Euroopa ja ühine. Me siin alles hiljuti olime esimesed pääsukesed, kes võtsid vastu eelnõu lootuses, et äkki teised Euroopa Liidu liikmesriigid tulevad meiega kaasa. Äkki see oleks just see eelnõu, millega me võtaksime samamoodi initsiatiivi enda kätte,

Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Mu tähelepanu köitis teie vastus kolleeg Vooglaiu tegelikult väga lihtsale küsimusele.

Nende võimaluste arutelul olid inimesed loomulikult seda meelt, et lapsi tuleb kaitsta pornograafia eest. Kuidas üks või teine meede Euroopa Liidus jõustub, kuidasmoodi meie riigis edasi minna, eks seda näitab aeg.

toetab seda küsimust ka edaspidi, mis iganes vormis see peaks meile komisjoni tulema? Suur tänu! Nagu sa väga hästi tead, minule on seaduseks komisjoni liikmete arvamused. Kui komisjon leiab, et et üht või teist teemat on vaja arutada, siis me, nagu sa tead, oleme alati seda teinud ja teeme ka tulevikus. Suur tänu! Nagu sa Mind huvitab, kas komisjonis oli selle teema arutelu ajal ka mõni saadik, kes oli selle eelnõu vastu, ja kui oli mingi hääletamine, siis hääletas selle vastu. Kes see saadik oli, kas tohib ka teada saada? Nii, ma kohe

Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised.

kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 16 Riigikogu liiget, vastu 34, erapooletuid ei ole. Eelnõu 409 on tagasi lükatud. Järgnevalt tänane viies päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi konsulaadi sulgemise kohta San Franciscos" eelnõu 396. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Anti Poolametsa. Palun!

Eesti Vabariigi konsulaadi sulgemise teemat San Franciscos. Me oleme olnud siin analoogilise eelnõuga, mis käsitles peakonsulaadi sulgemist New Yorgis. See on tegelikult üks temaatika. See See valdkond on valus välispoliitiliselt, see [otsus] on valus eestluse hoidmise mõttes. Kui me süveneme sellesse, millist viga tehakse, siis me võime kinnitada, et Eesti Vabariigi konsulaat San Franciscos on äärmiselt vajalik nii meie kui ka teiste riikide kodanike teenindamise, äridiplomaatia ja majandussuhete arendamise seisukohalt.USA on territooriumi poolest suurem kui Euroopa, kus meil on tublisti enam kui paarkümmend saatkonda. USA‑s on meil nüüd vaid üks saatkond idarannikul, konsulaadid on kinni. Teenuse saamiseks tuleks USA läänerannikul elavatel inimestel võtta ette reis tuhandete kilomeetrite kaugusele kontinendi teise otsa, aga see pole ju alati võimalik, see on kulukas ja aeganõudev. Ennustatakse, et San Francisco konsulaadi kaotamisega väheneb ka Eesti kodanike lastele Eesti kodakondsuse registreerimine.San Francisco, aga ka New Yorgi konsulaadi sulgemise tõttu on pahameelt väljendanud nii USA eestlaskond kui ka kodumaised rahvusvaheliste suhete asjatundjad. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esitas 1000 allkirjaga petitsiooni. Tuletan meelde, et Eesti rahvuskomitee on keskne eestlasi ühendav organisatsioon USA‑s.

Eesti rahvuskomitee leidis, et see otsus muudab nende eesmärkide saavutamise USA‑s raskemaks, kui mitte võimatuks. Nende hinnangul alaline konsulaat New Yorgis ja San Franciscos eriti vajalikud äridiplomaatia vallas ning mis kõige tähtsam, pikaajaliste suhete jätkuvaks hoidmiseks USA Kongressis ja Senatis.Petitsioonis rõhutasid USA eestlased, et Eesti ettevõtete ja idufirmade tegevuse toetamiseks USA‑s on oluline välja arendada tugev võrgustik äriringkondade liikmetega ja

eestlaskonna poolt aastakümnete jooksul loodud sidemetele ja usaldusele. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kinnitas, et San Francisco lahe piirkonna eestlastel on pikaajalised sidemed ning tihedad suhted kohalike Kongressi esindajate ja Senati liikmetega.Rahvuskomitee rõhutas New Yorgi konsulaadi puhul seda, et Eesti oleks selle [sulgemise järel] üks väheseid Euroopa riike, kellel ei ole New Yorgis konsulaati, teised seesugused on Läti, Malta ja Sloveenia. Konsulaatide võrgustikku kuulumine on iseenesest oluline tegevuste koordineerimiseks ja info vahetamiseks. Nad rõhutasid, et konsulaatide sulgemine kahjustab Eesti mainet, nähtavust ja efektiivsust. Petitsioonis märgiti, et konsulaatide sulgemise otsuse halvav mõju ulatub välja Eestini. Nad tõdesid, et valitsus kahjuks ei kuulanud USA eestlaste esindusorganisatsiooni seisukohti ning otsust ei ole üle vaadatud.See ju näitab meie suhtumist väliseestlaste pingutustesse ka meie järjepidevuse hoidmisel. peaks New Yorgi konsulaadi juures minu meelest avama lausa muuseumi, mis räägib sellest, kui tähtis on mittetunnustamispoliitika, viima sinna noori USA diplomaate, tuletama meelde, mida tähendas see, et 1940. aastast 1991. aastani säilitati peakonsulaadis Eesti Vabariigi järjepidevust. Seal peaks olema, ma arvan, Ernst Jaaksonile eraldi ruum, kus ka eestlased ise, kes USA‑d külastavad, võiksid

majanduslikku tähendust meie IT-firmadele, meie tehnoloogiaettevõtetele. Ma arvan, et San Francisco konsulaat teeniks ka oma raha välja, arvestades kas või seda, kui palju Eesti IT-ettevõtted panustavad meie sisemajanduse kogutoodangusse. See on võrreldav põllumajanduse rolliga Eesti SKT‑s.

mis muneb kuldmune?New Yorgi konsulaat tuleks säilitada, San Francisco konsulaat tuleks säilitada – see on rahvuskonservatiivide kindel seisukoht. Ja me ei räägi mitte ainult konsulaatidest, vaid me räägime ka sellest, kuidas arendada koostööd ulgueestlastega,

oma kaameraga aeg-ajalt Riigikogus? Siis ma usuksin, et me oleme neid tõsiselt toetanud. Et nad vahendaksid Riigikogu, rahvaesinduse infot väliseestlastele, hoidmaks sidet kodumaaga, hoidmaks neid aktiivsete kodanikena, kes läheksid ka

mõistma, et] kindlasti on väliseestlaste teened sedavõrd suured, et meil ei tohiks olla kahju hoida alles järjepidevuse sümboleid USA‑s, luua sinna tõesti diplomaatiamuuseum, mis ärataks tähelepanu, hoida elus San Francisco ennekõike ärisuunitlusega konsulaati. Miskipärast oleme me põrkunud

küll me paneme sinna ühe diplomaadi ja teise diplomaadi tööle. Ma näen ka seda, et niivõrd pika aja jooksul üles ehitatud ehitatud võrgustikuga esindus ei vääri mingil juhul kõrvaleheitmist. See on sümboli väärtusega,

Me oleksime eeskujuks ka teistele riikidele, kui tuletaksime meelde, kuidas meie riik järjepidevuse alusel taastati.

Ja Ernst Jaakson püsis oma ametis surmani, olles olnud vahepeal ka USA diplomaatilise korpuse vanem. Kas pole sümboolne kõige vanem diplomaat? Millise austusega teda ka USA‑s tema teenistuse eest koheldi! Ja siin ma jõuangi selle väga olulise terminini: see on au. Kõik ei ole ainult rahas kinni. Meie au küsimus väliseestluse ees, meie au küsimus Eesti Vabariigi järjepidevuse ees, meie au küsimus on mõlemad konsulaadid

Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli väliskomisjonis toimunud arutelu tutvustama väliskomisjoni liikme Juku-Kalle Raidi. Palun!

panna see hääletusele, kusjuures selle vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälte enamus. Rohkem seal midagi ei juhtunud. Ma tänan. Suur tänu! Küsimusi ei ole ka teile. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste avamise soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 396 lõpphääletus. Alustame hääletuse ettevalmistamist.Kas

Kas me võime asuda hääletama? Hakkame pihta.

panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi konsulaadi sulgemise kohta San Franciscos" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 13 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 396 on tagasi lükatud. Järgnevalt tänane kuues päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi" eelnõu 331. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Leo Kunnase. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu eesmärk on teha esimene samm selles suunas, et teatud hulk reservväelasi saaks isiklikke relvi kodus hoida. Loomulikult peaks pihta hakkama sellest: esimese asjana tuleks ära teha see, et reservväelased võiksid kodus hoida isiklikku varustust.

ja kehtiva õiguse raames ehk toimiva mobilisatsioonisüsteemi raames. Seepärast me isikliku varustuse küsimust siin ei käsitle. Aga see on esimene asi, mis tuleks teha, et liikuda kiirema ja tõhusama mobilisatsioonisüsteemi suunas. Nüüd, meil on pretsedent juba olemas, kaitseliitlastel on kehtiva õiguse järgi õigus võtta isiklikke relvi kodusele hoiule.

Ehk siis pretsedent on olemas. Maailmas on ka vähemalt kaks riiki, kus säärast süsteemi rakendatakse. Üks on Iisrael, keda ohustavad

Nüüd vaatame, keda see otsus peaks puudutama. Kõigepealt üks täpsustus: sellel eelnõul oleks ehk võinud olla parem sõnastus, sest me peame siin silmas loomulikult sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelasi

Esimene võimalus on see, et Kaitseväe juhataja määratleb teatud üksused, mis oma valmisoleku poolest peaksid olema tasemel, mille

See on üks võimalus. Teine võimalus on see, et tulenevalt Välisluureameti ja kapo ohuhinnangutest me looksime reservväelastele tingimused

nende vastus oli, et kehtiva õiguse kohaselt ei ole seda võimalik teha, see eeldaks kehtiva õiguse ulatuslikku

Loomulikult oleks vaja palju põhjalikumat taustakontrolli juba ajateenijatele.

vaja ka see muudatus teha. Üleüldisest taustakontrollist veel. Mida on siis vaja rohkem ja põhjalikumalt kontrollida? Vähemalt kolme aspekti: vaimset tervist, kriminogeenset tausta ning lojaalsust põhiseaduslikule korrale. Kõigis nendes küsimustes me vajaksime palju suuremat taustakontrolli kui seni.

kodusele hoiule kohe pärast seda, kui inimene on Kaitseliitu astunud, vaid ta peab oma usaldusväärsust tõestama.

ja ka Kaitsepolitseiameti laiaulatuslikku koostööd, et neid tingimusi täita, ja praktikas ei oleks see loomulikult lihtsalt teostatav.

teravnemine sunnib meid lahendusi leidma. Ja loomulikult, kui reservväelaste isiklik varustus ja ka relvad lähevad nende kätte, siis vabaneb märgataval hulgal laopinda, mida saab kasutada näiteks laskemoonavarude hoidmiseks, mis on ka oluline. Kui nüüd Kaitseväe soov, väga mõistetav ja õige soov, on laskemoonavarusid suurendada, siis on ju küsimus selles, et meil on vaja laopinda, kuhu me hakkame seda

ja snaipripüsse ning see ei puudutaks meeskondlikke relvi, näiteks kuulipildujaid ja tankitõrjerelvi. Et kõigil oleks algusest peale selge, millest me räägime, mis relvad käiksid selle alla ja mis ei käiks.

See on minu poolt kõik, olen valmis vastama küsimustele. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli ettekandeks riigikaitsekomisjoni liikme Enn Eesmaa, et tutvustada riigikaitsekomisjonis toimunud arutelu. Enn Eesmaa, palun! Suur tänu! Head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas seda otsuse eelnõu esimest korda juba eelmise aasta 4. detsembri istungil, kuid eelnõuga ei olnud võimalik edasi minna, sest täiskogu istungite päevakorrad olid üle koormatud nii eelnõude kui ka nende kohta esitatud legaalsete obstruktsiooniliste massmuudatusettepanekutega. Eelnõu esitajaid esindasid riigikaitsekomisjoni istungitel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed Leo Kunnas ja Alar Laneman. Toona olid nad

Teist korda arutas riigikaitsekomisjon eelnõu käesoleva aasta 5. veebruari istungil, kus lepiti kokku, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon otsustab, kas eelnõu võetakse Riigikogu menetlusest tagasi või ei võeta. Eelnõu ei ei võetud tagasi. Seejärel arutas riigikaitsekomisjon eelnõu oma käesoleva aasta 15. veebruari istungil. Lähemalt

Kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 4 kohaselt on reservis olev isik kaitseväekohustuslane, kes ei ole kutsealune ega teeni asendus- või kaitseväeteenistuses. Küsitav on, kas kõik reservis olevad isikud vastavad relvaseaduses ettenähtud relvaloa saamise nõuetele ja nende hulgas ei ole neid, kelle puhul on välistatud relvaloa või soetamisloa saamine, ning kõigil on võimalik tagada näiteks automaatkäsitulirelva hoiustamise tingimused. Kui aga eelnõus peetakse silmas reservväelasi, mis on ka sõnaselgelt eelnõus sätestatud, siis [tasub märkida, et] kaitseväeteenistuse seaduse § 5 lõike 3 kohaselt on reservteenistus reservis oleva isiku poolt kaitseväeteenistuskohustuse täitmine õppekogunemisel ja lisaõppekogunemisel reservteenistuses olev isik on reservväelane. Ei oleks mõistlik, kui reservväelane saaks õppekogunemise või lisaõppekogunemise ajaks talle väljastatud tulirelva hoiustada koos laskemoonaga kodus. Eelnõu esitajaid esindanud Leo Kunnase sõnul olnuks eelnõus täpsem sätestada, et tulirelvad koos isikliku varustusega antakse kodusele hoiule nendele reservis olevatele isikutele, kes on määratud sõjaaja ametikohale. Riigikaitsekomisjoni aruteludes juhiti ka tähelepanu, et lisaks termini "reservväelane" valele kasutusele on eelnõus isiklikust varustusest mainitud ainult tulirelva ja laskemoona. Tegelikult aga koosneb isiklik varustus rohkematest elementidest, [sealhulgas] näiteks kiiver, killuvest, rakmed ja nii edasi. Riigikogu juhatus andis oma 2022. aasta 15. veebruari protokollilise otsusega komisjonidele juhise, et Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel tuleb küsida kirja teel valitsuselt seisukohta, kas eelnõu vastuvõtmine toob nende hinnangul kaasa seaduse muutmise Arutuse all olev eelnõu puudutab ka Siseministeeriumi valitsemisala. Tulenevalt eeltoodust palus riigikaitsekomisjon Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi seisukohta, kas eelnõu 331 vastuvõtmisega ja rakendamisega kaasneks vajadus algatada ning muuta seadust. Kaitseministeeriumi vastuse kohaselt on vaja muuta kaitseväeteenistuse seadust ja relvaseadust. Siseministeeriumi hinnangul vajaks eelnõus esitatud ettepaneku realiseerimine põhjalikku analüüsi ja õigusloome ümberkujundamist terviklikult. Riigikaitsekomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Käesoleva aasta 15. veebruari istungil otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada arutuse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks ja lõpphääletuseks Riigikogu istungi päevakorda. Mitmel põhjusel teeme seda koos teiega praegu. Eelnõu vajab Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust, sest selle rakendamiseks tuleb muuta mitmeid seadusi. Tänan teid väga. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Läbirääkimiste avamise soovi ei ole, seega läbirääkimisi ei avata. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 331 lõpphääletus. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde.Head

kolleegid, panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 13 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Eelnõu 331 on tagasi lükatud. Nüüd, head kolleegid, on kõigil soovijail võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Ja tõepoolest kõnesoove on. Ma palun Riigikogu kõnetooli Rain Epleri. Palun! Hea istungi juhataja, aitäh! Head kolleegid! Head inimesed siniste ekraanide taga! Täna algasid Euroopa Parlamendi valimised. Tänasest kuni pühapäevani on võimalik minna valimisjaoskonda ja anda oma hääl. Tehke seda!Aga sellega seoses on oluline ära klaarida üks teema, millel sotsid, reformarid ja eestikahesajalased kõlada lasevad. Nad väidavad, et Eesti asjad ja Euroopa Parlamendi valimised on üksteisest täiesti eraldiseisvad. See on absoluutne vale. Kui valid neil valimistel sotsi, reformierakondlase või Eesti 200 [kandidaadi], siis toetad tänast valitsust. Siis ütled sa neile selgelt, et pensionäridelt rohkem tulumaksu võtta on õige, et lastega perede toetuste vähendamine on õige, et automaks on õige. Sellist valikut ei ole mõistlik teha.Küsite, keda valida? Ma tulen teile appi. Eestlased on üldiselt spordilembene rahvas ja väike võistlusmoment aitab kindlasti valimisaktiivsust tõsta. Sel aastal on mind võimalik valida mitte ainult Kagu‑Eestis, vaid üle terve riigi. Sellega seoses kuulutan ma välja maakondadevahelised Eesti meistrivõistlused Epleri valimises. Aitäh!